ga, stanka nam je istekla pa ćemo sada ići na sljedeću točku, a to je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, drugo čitanje, P.Z. br. 529.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 suverenista. **Sačić, Željko (Hrvatski suverenisti)** Hvala vam poštovani predsjedavajući. Upravo tako u ime kluba Hrvatskih suverenista želim izraziti i zatražiti stanku kako bi još jednom hrvatskoj javnosti i svima nama kolegice i kolege predočio hrabrost, požrtvovnost, žrtvu i iznad prosječno junaštvo naših dubrovačkih branitelja kojih se danas moramo spomenuti na današnji dan sv. Nikole petka '91. godine bili su najteže, najžešće napadnuti. Bilo je samo pitanje, pitanje trenutka, sekundi, minuta, sati i života kada će 30000 razularenih jugo četničke bande u potpunosti preuzeti tvrđavu Imperial ali su im otpor pružali hrabri pripadnici branitelji Dubrovnika, temeljna policija, Specijalna policija, 9. bojna HOS-a, 4. gardijske brigade, znači domaći stanovnici i oni su uspjeli obraniti njih od do najviše 800 hrvatskih branitelja uspjelo obranit Dubrovnik naš i naša je vječna zahvala i hvala, između ostalog i ovaj zakon danas koji raspravljamo i koji donosimo, njima mora ići u korist, njihovim obiteljima, kako živim, tako i mrtvim i dok smo živi mi Hrvati moramo junaštvo tih ljudi i poštivati i trajno komemorirat mrtve, kao što to činimo za naše heroje iz Vukovara. To sam imao potrebe reći uvijek i svagda kao što svaka nacija civilizirana i kulturna štiti i brani i uzvisuje svoje heroje, tako ćemo mi danas uzvisivat heroje Vuko…, Dubrovnika. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Evo ga, a sada će onda državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja, poštovani Darko Nekić u ime predlagatelja govoriti, izvolite. Zahvaljujem g. predsjedavajući. Poštovane, poštovane zastupnice i zastupnici, sve vas pozdravljam i evo nastojat ću s obzirom da je ministar prilikom prvog čitanja u svom uvodnom izlaganju opsežno izložio predložene izmjene i dopune zakona, nastojat ću se fokusirat samo na one ključne stvari koje su vezane uz ove izmjene i dopune zakona odnosno na ključne izmjene zakona i na razliku, znači teksta koji ste dobili u ovom drugom čitanju, a u odnosu znači na onaj tekst koji je bio u prvom čitanju. Ovim prijedlogom izmjena i dopuna, a to su treće izmjene i dopune nakon 2019. i 2021. i sada evo treće izmjene i dopune, te drugom zakonodavnom aktivnošću Ministarstva hrvatskih branitelja u zadnjih 8.g. osigurali smo zakonsko uporište koje je sve hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata obuhvatilo u jedinstveni pravni okvir i predstavlja veliki napredak u skrbi za braniteljsko stradalničku populaciju. Prateći primjenu zakona utvrdili smo kako je, kako je određene mjere bilo potrebno dodatno prilagoditi potrebama korisnika. Tako smo 2021.g. radi ubrzavanja postupka ostvarivanja statusa normativno i organizacijski unaprijedili postupak, a u skladu sa našom vizijom, analizom stanja i potreba i s ciljem upotpunjavanja programa potpore hrvatskim braniteljima danas je pred vama ovaj konačni prijedlog zakona. Glavne novosti odnose se prvo na stvaranje pravnog osnova za osnivanje ustanove za dugotrajni smještaj ili braniteljskog centra kako je to predviđeno u čl. 152.a. zakona. Dosadašnje zakonske odredbe omogućile su provedbu programa zdravstvene i psihosocijalne potpore hrvatskim braniteljima, te unaprjeđenje kvalitete života i zdravlja. Također smo kroz veteranske centre razvijali nove inovativne usluge podrške braniteljsko stradalničkoj populaciji kroz program boravka ili smještaja do 3 tjedna koji će iskoristit negdje oko 12 tisuća hrvatskih branitelja godišnje u sva 4 centra. Provedbom ovih programa prepoznali smo i potrebu za novim oblicima potpore hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, a koja se može osigurati osnivanjem braniteljskog centra odnosno ustanove za dugotrajni smještaj. Obzirom na starosnu strukturu hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata sve je više nemoćnih i onih u samačkim kućanstvima kojima je nužna potpora u osiguravanju svakodnevnih potreba. Osiguravanjem trajnijeg oblika skrbi želimo još više doprinjeti kvaliteti života hrvatskih branitelja, te smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti, a ovim prijedlogom stvara se pravni osnov za osnivanje braniteljskih centara kao ustanova za pružanje dugotrajnog smještaja. Druga važna promjena i druga važna točka je rast osnovnih prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima, dakle prava po osnovi oštećenja organizma i gubitaka člana obitelji. Izmjenama i dopunama zakona predlažemo novi model određivanja osnovice za ostvarivanje prava iz zakona. Prema važećem zakonu osobna invalidnina i druga prava određuju se u postotku od proračunske osnovice koja je bila nepromijenjena od 2001.g., znači iznosila je 3.326 kuna odnosno 441,44 eura kad preračunamo ovaj kunski iznos. Proračunska osnovica temeljem koje se određuje prava HRVI i druga prava po osnovi oštećenja organizma ili gubitka člana obitelji, kao što sam već spomenuo, nije se mijenjala od te 2001., što znači da su iznosi prava po ovim osnovama isti već 22.g., dok su svi drugi parametri, od neto plaća, troškova života i svega ostaloga rasli. Za ilustraciju samo možemo navest, evo recimo da je od 2020. do 2022. prosječna mjesečna neto plaća rasla sa iznosa od 6.763 kune na iznos od 7.653 kune. S obzirom da se u posljednjem razdoblju bilježi stali rast prosječne neto plaće nužno je s takvim ekonomskim stanjem uskladiti i osnovna prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Ovim izmjenama zakona predlažemo odrediti da se mjesečni iznosi osobne invalidnine, a time i svih ostalih prava, dakle posebnog doplatka, i pomoć druge osobe, ortopedskog doplatka, naknade za njegovatelja i obiteljske invalidnine određuju od osnovice koja se utvrđuje odlukom Vlade, čime se pojednostavljuje postupak jer više neće biti potrebna izmjena zakona da bi se promijenilo osnovicu, a time će se omogućiti da iznos prava u zakonu bude usklađen sa gospodarskim stanjem u RH. Treća važna promjena u ovim izmjenama i dopunama je naknada za nezaposlene hrvatske branitelje. Ministarstvo je u proteklim godinama uložilo značajne napore u provedbi mjera namijenjenih zapošljavanju nezaposlenih hrvatskih branitelja kojih znači danas prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje govorimo o prosječnom iznosu za 2023. ima 8413. Također vam je poznato da na dan 31. listopada 2023.g. naknadu za nezaposlene prima 7228 nezaposlenih hrvatskih branitelja, a kad pogledamo statistiku HZMO-a u toj statistici među nezaposlenima, onima koji nemaju stalna primanja i nemaju mirovina nalazi se negdje oko 60000 hrvatskih branitelja. Opravdano se može zaključit da se dio ove skupine hrvatskih branitelja zbog zdravstvenih i drugih razloga nalazi u riziku od siromaštva zbog nemogućnosti zapošljavanja i samostalnog privređivanja. Prethodno spomenute brojke temelje se dakako na statistici HZMO-a odnosno stvarnog broja hrvatskih branitelja koji nisu zaposleni i nemaju mirovinu, a ne na ovim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koje podatke o nezaposlenika vodi na temelju dobrovoljne prijave. Za skupinu hrvatskih branitelja koji su nezaposleni ovim izmjenama predvidjeli smo da se naknada za nezaposlene hrvatske branitelje određuje od osnovice određene odlukom Vlade koja će biti veća od do sada korištenje proračunske osnovice kao i prethodno navedena prava po osnovi oštećenja organizma i gubitka člana obitelji. Drugo, izmjenama i dopunama zakona stvaramo preduvjete za povećanje iznosa naknade za nezaposlene i prilagodbu uvjeta za ostvarivanje iste kroz povećanje osnovice, kroz niži cenzus te kroz prijedlog ukidanja 100 dana sudjelovanja u Domovinskom ratu kao uvjeta za ostvarivanje naknade za nezaposlene. Četvrta važna promjena odnosi se na mirovine. Zakonskim prijedlogom predviđene se izmjene odredbi iz mirovinskog osiguranja, a u cilju usklađivanja s politikom Vlade duljeg zadržavanja u svijetu rada, dakle rad uz mirovinu i usklađivanje sa općim propisom odnosno sa Zakonom o mirovinskom osiguranju iz siječnja 2023.g.. Ovim izmjenama znači hrvatski branitelji koji primaju iznos najniže mirovine ostvarene prema Zakonu o hrvatskim braniteljima dobivaju mogućnost rada do pola radnog vremena uz primanje punog iznosa najniže mirovine ostvarene prema Zakonu o hrvatskim braniteljima. I do sad je postojala mogućnost rada do pola radnog vremena, ali se za vrijeme rada iznos najniže mirovine smanjivao na iznos mirovine koji bi hrvatski branitelj ostvarivao da nije ispunjavao uvjete iz Zakona o hrvatskim braniteljima za iznos najniže mirovine. Druga skupina su hrvatski branitelji koji primaju invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti ostvarene prema opet Zakonu o hrvatskim braniteljima. Oni ovim izmjenama dobivaju mogućnost rada do pola radnog vremena uz primanje punog iznosa ostvarene invalidske mirovine. I do sad je postojala mogućnost rada na puno ili pola radnog vremena, ali se za vrijeme rada iznos mirovine smanjivao za jednu trećinu, bez obzira radilo se na pola ili na puno radno vrijeme. Sada će se iznos mirovine smanjivati za jednu trećinu samo ako hrvatski branitelj radi puno radno vrijeme. I treća skupina su članovi obitelji hrvatskog branitelja koji primaju obiteljsku mirovinu prema Zakonu o hrvatskim braniteljima, ovim izmjenama i dopunama oni dobivaju mogućnost rada do pola radnog vremena uz primanje punog iznosa obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o hrvatskim braniteljima. Do sad nije postojala mogućnost rada uz primanje obiteljske mirovine prema Zakonu o hrvatskim braniteljima, a u slučaju zaposlenja mirovina se obustavljala. Osim toga za korisnike obiteljske mirovine i za umrlog hrvatskog branitelja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima mirovinski faktori se usklađuju sa izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju. I konačno peta važna izmjena je se odnosi na prava pripadnika HVO-a odnosno najprije na mirovine, a onda i na troškove ukopa. Što se mirovina tiče, znači zakonom iz 2017. je bilo riješeno pitanje invalidske mirovine za sve skupine ratnih vojnih invalida HVO-a po osnovi ranjavanja i zatočeništva. Navedenim zakonom riješili smo invalidske mirovine za najteže ratne vojne invalide HVO-a po osnovi bolesti i ozljede, ali samo od 1. do 4. skupine. Ovim zakonskim prijedlogom mogućnost ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu proširuje se na sve ratne vojne invalide HVO-a po osnovi bolesti ozljede kojima se u postupku vještačenja u RH utvrdi gubitak radne sposobnosti. Time smo u cijelosti riješili pitanje invalidskih mirovina za sve ratne vojne invalide HVO-a. Što se tiče troškova ukopa, ovaj zakonski prijedlog odnosno ove izmjene i dopune predviđaju mogućnost ostvarivanje prava na troškova ukopa za umrle pripadnike HVO-a koji su u trenutku smrti imali hrvatsko državljanstvo i koji imali su u trenutku smrti prebivalište u RH. Dakle, Dakle, ovo su bile ukratko prikazane ključne izmjene ovih izmjena i dopuna zakona. Sad ću se samo kratko osvrnut na razlike u odnosu na prvo čitanje. Dakle, u odnosu na prvo čitanje u ovom drugom čitanju predvidjeli smo da se bračnom ili izvanbračnom drugu umrlog hrvatskog branitelja omogućava stjecanje prava na obiteljsku mirovinu kad navrši 50 godina života bez obzira na starost u trenutku smrti. U dosadašnjem rješenju je uvjet bio 40 godina starosti u trenutku smrti hrvatskog branitelja. Dodatno, ovim prijedlogom zakona predvidjeli smo povećanje postotka od osnovice za određivanje osobne invalidnine za HRVI od 6. do 10. skupine od 6. do 10. skupine za 1% Nadalje, najtežim hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata znači kod kojih postoje dva ili više oštećenja prvoga stupnja, ortopedski doplatak za svako sljedeće oštećenje povećava se za 50% umjesto dosadašnjeg rješenja kojim je to bilo predviđeno za 25%. Također se dodaje odredba koja omogućava prijenos stanova i kuća u vlasništvu RH na upravljanje Ministarstvu hrvatskih branitelja na uporabu drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a sve u svrhu stambenog zbrinjavanja braniteljsko-stradalničke populacije. Dodana je također, odredba po kojoj pripadnicima HVO-a se omogućava pokretanje postupka i određivanja novog iznosa invalidske mirovine u slučaju nastanka promjena koje utječu na preostalu radnu sposobnost ili omjer uzroka invalidnosti. Dakako, uz ove sve promjene koje sam ovdje spomenuo, prethodno smo znači uočili i neke nomotehničke nelogičnosti koje smo doradili, a usvojili smo i prijedloge Odbora za zakonodavstvo na čemu zahvaljujemo. I zaključno, dakle u proteklih 7 godina, status hrvatskih branitelja i status stradalnika Domovinskog rata rješavan je poboljšavan postupno uvođenjem novih mjera i programa sukladno mogućnostima državnoga proračuna. Sadašnji društveni i ekonomski razvoj RH omogućuje zaokruživanje zakonodavnog procesa reguliranja odnosa prema hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata. Vjerujem kako su razlozi i opravdanost ovih izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i člana njihovih obitelji svima jasne i prihvatljive, a koristim ovu prigodu, evo, da zahvalim i Odboru za zakonodavstvo i Odboru za ratne veterane koji su jednoglasno podržali sve predložene izmjene i dopune zakona i dakako, na kraju, pozivam sve vas, saborske zastupnice i zastupnike, da podržite ovaj zakonski prijedlog. Hvala lijepo.

predviđen je pravni okvir za osnivanje ustanova za pružanje trajnog smještaja za braniteljsko-stradalničku populaciju iz Domovinskog rata pod nazivom braniteljski centar. Budući da je više od 50% hrvatskih branitelja danas starije od 60 godina i svakim danom je sve više njih koji trebaju ili će trebati institucionalnu skrb, odnosno smještaj trajne naravi. Jedan od takvih centara predviđen je izgradit se u gradu Slavonskom Brodu. Poznato mi je da je potencijalna lokacija usuglašena sa braniteljskim udrugama i predviđena su i sredstva, koliko sam vidio i proračun, u Državnom proračunu RH za 2024. g., pa evo, poštovani državni tajniče, možete mi reći kojom dinamikom je predviđena izgradnja ovog centra koji je zaista evo, prijeko potreban hrvatskim braniteljima u našoj Brodsko-posavskoj županiji.

Kad završimo ovaj prvi dio, a to je znači .../nerazumljivo/... zakonodavna regulativa, napravit ćemo, kao što smo to radili i za veteranske centre, analizu svih potencijalnih lokacija na području RH i krenuti i krenuti sa znači projektiranje, ishođenjem dozvola i cijelom onom dinamikom kakva je bila i kod veteranskih centara. Jedina razlika koja se tu događa ustvari je da su veteranski centri financirani iz operativnih programa, odnosno iz EU sredstava,

Možemo nastaviti? Hvala. Ovaj, gđa Martina Vlašić Iljkić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Evo, imamo trenutno gotovo 8 tisuća zahtjeva za dodjelu stambenih kredita koji još nisu riješeni i gotovo 4 tisuće zahtjeva za ostvarivanje statusa hrvatskog branitelja, a sad proširujete prava i propisujete pravo na invalidsku mirovinu za pripadnika HVO-a i to se omogućava za sve skupine oštećenja po osnove ozljede i bolesti. Nadalje, imamo i drugu problematiku, do sada je usvojenih 185 tužbi bivših pripadnika HVO-a prema kojima je Hrvatska mora priznati status ratnih vojnih invalida i još 84 tužbe čekaju, što govori da će ovo poprimiti velike razmjere i zapravo nije onako kako ministar kaže i umanjuje cjelokupnu situaciju jer se radi o potencijalnim milijunskim izdacima koje će platiti naši građani. Kako ćete to sve skupa objasniti postojećim braniteljima koji čekaju stambeno zbrinjavanje desetljećima, a i našim umirovljenicima sa malim mirovinama? Zahvaljujem. **Radin, Furio

svojim istupom vrijeđate jedan dio hrvatskog naroda i jedan dio stradalnika pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane, dakle smatramo da smo .../nerazumljivo/... da značajan doprinos odbrani hrvatskih prostora u pobjedi u Domovinskom ratu prigovori dolaze od političkog dijela života života u RH, a nikako od braniteljske populacije, dakle ovim Zakonom se ispravljaju nepravde prema pripadnicima Hrvatskog vijeća odbrane i stradalnicima rata. **Radin, Furio

g. Nekić, izvolite odgovoriti. **Nekić, Darko** Hvala lijepa predsjedavajući, dakle ovo doista nema nikakve veze sa rješavanjem pitanja mirovina statusa znači HVO-a. Mislim da ste promašili temu povezujući stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja sa pitanjem znači invalidskih mirovina HVO-a. Znači mi ostajemo kod ovoga prijedloga bez obzira na sve znači one informacije koje se zadnjih dana pojavljuju što u novinama koje prijete nekakvih skandaloznim fantazmagoričnim ovaj posljedicama za Državni proračun. Znači to je naravno sve pretjerano, mi ostajemo kod ovoga prijedloga i mislimo da on ni na koji način ne utječe na ovo šta ste vi spominjali, a to je sasvim neka druga tema u domeni pravosuđa, to su tužbe koje ste vi spomenuli, hvala. Hvala. Gđa. Martina Vlašić Iljkić ima povredu poslovnika, da li sam vas možda preskočio? Jeste imali prije? Ne, dobro, izvolite. Zahvaljujem, evo 238., vrijeđanje zastupnice. Ja nisam pogriješila jer zapravo priznavanjem statusa kako i novih tako i povodom ovih tužbenih zahtjeva se priznaju svi drugi, druga prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja, pa tako i stambeno zbrinjavanje i neminovno je da će ti ljudi također zatražiti stambeno zbrinjavanje kao i ovi naši koji čekaju 10-ljećima, ovih 8 tisuća koji još nisu riješeni statusi.

u ovom zakonu, stvaranje pravne osobe za izgradnju ustanova za trajni smještaj naših branitelja. I evo, i mi isto tako u Karlovačkoj županiji očekujemo da ćemo biti ti koji će dobiti ovu ustanovu zbog broja naših branitelja i uostalom njihovog zdravstvenog, stambenog i socioekonomskog statusa. Veteranski centri, imamo ih 4, pušteni su već u rad, potpuno su opravdali svoje postojanje, međutim postoji jedna možda zabuna jer i oni imaju jedan određeni smještajni kapacitet iako je funkcija i uloga veteranskih centara znatno drugačija, barem mi tako očekujemo od ustanova za trajni smještaj, možda sada da definirate tu razliku. Pa ja sam već na početku upozorio koja je razlika u samom načinu financiranja, pa to ne bi, ne bi ponavljao. Darko** Hvala lijepa. Dakle, ja sam već u samom početku objasnio kakva je razlika u samom načinu financiranja veteranskih centara u odnosu na znači buduće braniteljske centre. Također znači razina usluge braniteljskih centara je takva da su ti budući centri namijenjeni za trajni smještaj. Veteranski centri i usluga koja se daje u veteranskom centru nije namijenjena za trajni smještaj nego je namijenjena za kratkoročni znači smještaj koji iznosi 20 dana i u kojem se točno propisane usluge dobivaju. Što se tiče analize lokacija rekao sam uzeli smo u obzir sve lokacije i u Slavonskom Brodu i u Karlovcu i sve one lokacije koje su nam prijavljene, znači pažljivo ćemo analizirat i mrežu i lokacije i nakon toga donijet odluku, znači ne mogu unaprijed nažalost reć ono što ne mogu, hvala. **Radin, Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče, mene također zanima dakle ovo umirovljenje pripadnika HVO-a s osnova ozljede i bolesti, uvažavajući njihov doprinos u obrani suvereniteta RH, ali me zapravo zanima kako će HZMO utvrđivati vjerodostojnost njihovih potvrda o stradavanju s osnova ozljede, imajući u vidu ove potvrde koje je izdavao Ljubo Ćesić Rojs i koje zapravo nisu vjerodostojne, što je i MORH potvrdio svojim očitovanjima? Hvala lijepo. Dakle to što ste rekli nema veze s ovom temom, znači naša tema je ugovor iz 2006.g. i zakon iz 2017. i na osnovu ta dva akta će se radit znači sve ovo što ste vi pitali. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani državni tajniče, dopustite mi da prije svega pozdravim izmjene i dopune ovoga zakona i rast i osnovnih prava i naknada, ali i ustanova za trajni smještaj u interesu naših hrvatskih branitelja, ali isto tako da iskažem i vezano za veteranske centre odakle i puno ljudi iz grada Vukovara i okolice grada Vukovara posjećuje, evo konkretno u zadnje vrijeme i u Šibeniku i pokazuje već sada svoju svrhu. Uz to i stambeno zbrinjavanje dakle hrvatskih branitelja, tu isto mogu reći dakle da imamo dio branitelja koji je došao i živjeti u Vukovar, a koji su branili Vukovar '91.g. i kada pogledamo da smo i vukovarsku bolnicu podigli na nivo nacionalne i memorijalne bolnice i veteranske bolnice onda vidimo jednu trajnu brigu Hvala. Odgovor izvolite. Zahvaljujem se zastupniče na pohvalama. Dakako mi ćemo nastavit svoje aktivnosti ne samo na izgradnji budućih braniteljskih centara nego je znači već i ovim proračunom koji je usvojen za 2024. odnosno u projekcijama za 2025.g. krećemo sa nova 4 grada, sa nova 4 nova veteranska centra jer ovi koji su izgrađeni u Šibeniku, u Sinju, u Petrinji i u Daruvaru su pokazali svoju svrhu i hrvatski branitelji i svi, sve kategorije znači ljudi koji imaju pravo na smještaj u tim centrima su izuzetno zadovoljni i sa razinom usluge i smještaja i sa svim onim što dobivaju u veteranskim centrima.

jedan ozbiljan problem ugrožava pravo hrvatskih branitelja, a i narušava im ugled, to su lažni branitelji, kakvih ima i kakvi postoje, a njima nije posvećena dužna pozornost. Neki kažu da su čak za politiku zgodni lažni nego pravi jer lažnim je lako manipulirati, a onaj koji je pravi branitelj, on je osjeća potrebu podilaziti bilo kome. Ja ću u pojedinačnom govoru krenuti prvo od sebe jer ima, ja da nisam u politici, nikakvih problema ne bi imao, ali moji politički oponenti klošari koji nemaju drugoga posla nego se baviti mojim ratnim putem, ja ću ga prezentirati. Ja ću dakle i svoje imenovanje i svoj ratni put i svoje ratne zapovjedi pokazati i dokumentirati, a to bi želio od većine drugih, posebno što su ovdje časni branitelji, ovdje lažnjaka nema. Da se razumijemo, ali u Hrvatskoj ih ima. **Radin, Dakle nama u Ministarstvo hrvatskih branitelja su poznate dvije kategorije, to su hrvatski branitelji i oni koji nisu bili branitelji, znači ako vi imate bilo kakvu sumnju da je netko ostvario neko nepripadajuće pravo, ja vas pozivam, evo i sad ovoga mjesta da znači tu sumnju prijavite nadležnim institucijama i ispitat ćemo svaki takav prigovor. Hvala. Povreda Poslovnika g. Prkačina. **Prkačin, Ante (HRB)** Ovo je jedina prilika. Ja sam bio zapovjednik Specijalne diverzantske antiterorističke jedinice koja je bila vrlo uspješna. Ja u glavu znam svakog svog vojnika, a čuo sam da u slavonskom rodu ima njih još na desetke sa mojim potpisom, ratnim putom, itd. a ja to nikome potpisao nisam. Evo, idemo već s tim. Bila je replika, to znate. Moram dati opomenu, ali ne ulazim u sadržaj. Gđa Blažević. **Blažević, Anamarija (HDZ)** Hvala lijepo poštovani državni tajniče. Stvarno, 2016. se kontinuirano radi na poboljšanju i prava, ali i kvalitete života hrvatskih branitelja, ali i općenito stradalnika iz Domovinskog rata. Stvarno populacija hrvatskih branitelja ima i kraći, evo, životni vijek i trebamo voditi brigu o njima, trebamo razmišljati što se i radi o zdravstvenoj skrbi, dakle preventivni pregledi, sve ovo što stoji u zakonu treba pozdraviti. Uz nezaposlene branitelje mislim da je stvarno posebno ranjiva skupina oni bez riješenog stambenog pitanja pa ovim dopunama, vidim da je i to usvojeno, dakle da se dodaje odredba koja omogućava prijenos stanova i kuća u vlasništvu RH na upravljanje Ministarstva hrvatskih branitelja, vjerovatno dalje u suradnji sa jedinice lokalne i regionalne uprave i samouprave će to se to odraditi i možete li taj dio pojasniti mi i naravno, ustanove, stalna skrb, o tome smo puno puta pričali i drago mi je da … .../Upadica: Zahvaljujem. Osim dakle stambenog zbrinjavanja putem dodjele stanova, mi imamo i stambeno zbrinjavanje putem dodjele kredita, odnosno dodjele pomoći za poboljšanje životnih uvjeta. Dakle sve je to način kako da poboljšamo status, odnosno stambeni status hrvatskog branitelja. Osim toga, imamo dobru suradnju sa svim jedinicama lokalne samouprave, eto i jedna od tih jedinica je vaša jedinica i ja se nadam da ćemo i cijeli onaj stambeni fond koji imaju i druga državna tijela, a to smo predvidjeli uostalom i ovim prijedlogom izmjena i dopuna staviti u funkciju kako bi što veći broj hrvatskih branitelja koji još uvijek čekaju za stambeno zbrinjavanje je bio što prije zbrinut. Stipo (DP)** Hvala lijepo predsjedavajući, g. državni tajniče. Pošto smo danas na odboru ustanovili da ne znamo kolika je osnovica, da će to Vlada donijeti za ratne ratne vojne invalide, kolika će biti invalidnina, ne možemo im danas reći koliko će biti povećanje dok Vlada ne donese osnovicu, to smo danas čuli na odboru, a čuli smo danas i u sabornici. Ali, pošto baratate brojkama, jako dobro baratate brojkama, koliko je nezaposlenih branitelja koji primaju naknadu, koliko jako baratate brojkama i tom i je drago, znači da ipak nešto radite u ministarstvu, ja bi vas sad molio da kažete jednu brojku. U vašem mandatu od 7 godina, koliko je ratnih vojnih invalida umrlo, a koliko je novih ratnih vojnih invalida u vaših 7 godina dobilo invalidnost? Da nam kažete tu brojku, da vidimo tko nije dočekao povećanje, a tko će ga dočekati u tih 7 godina. Mislim da imate i te brojke, molim vas, samo ne floskule. Dakle što se tiče umrlih, taj broj se kreće godišnje nego oko 1000, sad vam ne mogu točno reći, je li, kao je za koju godinu jer te podatke ovoga trenutka nemam kod sebe, mada imam svu silu ovih tehničkih podataka, a što se tiče novih hrvatskih branitelja, znači svake godine od kad je otvoren rok, dolazi određeni broj zahtjeva. Mislim, nisam 100% siguran jer ovog trenutku ta ne znam, ali mislim da je to negdje oko 7 Hvala g. potpredsjedniče, evo, prošlu subotu sam imao priliku kao i svi koji su gledali HTV na prvom programu vidjeti po meni izuzetan kvalitetan dokumentarni film naslova Bogdanovci između zvijezda, gdje se zaista vidjela nadljudska hrabrost i žrtva hrvatskih branitelja, kao što je bilo za vrijeme cijelog Domovinskog rata na raznim područjima RH i čestitam čestitam i zahvaljujem Ministarstvo branitelja što je dalo značajan obol u snimanju ovog dokumentarnog filma i apeliram na neki način da upravo ta djelatnost između svih ovih koje činite, bude itekako među vašim prioritetima jer kada govorimo i o braniteljskim centrima i o svim drugim zakonskim aspektima koji pomažu hrvatskim braniteljima u svakodnevnicu, uvijek moramo imati na umu i gledati kroz prizmu njihove žrtve koju su dali

književnih i publicističkih djela o Domovinskom ratu. Jedna od naših osnovnih zadaća je da znači sačuvamo tu baštinu koja se veže uz Domovinski rat i da tu baštinu na povijesno-ispravan način prezentiramo budućim generacijama.

Evo mi smo svjedoci da u registru hrvatskih branitelja danas imamo 513 tisuća i 140 hrvatskih branitelja od čega je nažalost 426 živih. Čuli smo ovdje da je statusu ostvarenja statusa hrvatskog branitelja do sad ostvarilo sedam tisuća, pa kakvo je sad stanje, u kojem postotku sada ako vam je nešto ostalo u sjećanju u ovih godinu dana jesu se zahtjevi povećavali kakvi su trendovi tu oko toga? **Radin, Hvala. Što se tiče samih zahtjeva znači ono što ja mogu ovog trenutka reći je da je znatno manje zahtjeva nego što je to bilo na početku primjene zakona 2017.g.

evo ovaj zakon odnosno izmjene ovog zakona zaista predstavljaju kontinuitet odnosno stalnu i trajnu skrb o hrvatskim braniteljima od 2017. pa nadalje i normalno kako vrijeme prolazi, kako populacija braniteljska stari tako se mijenjaju i potrebe samih branitelja. I upravo zato pozdravljam ovu izmjenu vezanu za braniteljske centre odnosno trajni smještaj hrvatskih branitelja vjerujem da će interes za taj smještaj biti zaista veliki. Pa je moje pitanje prema vama, da li smatrate da će ti kapaciteti biti dovoljni i na koji način kako na neki način napraviti rang listu odnosno ko će prije, ko će kasnije moći u te centre? Evo

Naravno da ćemo i sa izgradnjom nova četri veteranska centra stvorit dodatne preduvjete da se veći broj hrvatskih branitelja smjesti u te buduće veteranske centre koji će se nalaziti u četiri nova grada. Prema tome, do kraja 2027. što se veteranskih centara tiče ćemo poduplat kapacitete. Što se tiče braniteljskih centra ja očekujem da kad se stvore ovi zakonski preduvjeti i kad krenemo u samu proceduru izgradnje da ćemo također do te 2027. stvorit nove braniteljske centre u kojem ćemo riješit ovu drugu kategoriju hrvatskih branitelja koja gravitira budućim braniteljskim centrima.

brigu o braniteljima, dakle svatko onaj tko se žrtvovao evo danas živjeli u slobodi zaista zaslužuje i naše poštovanje i brigu države, ali kako se često u javnosti manipulira raznim brojevima, evo i vi ste ovdje spominjali neke brojeve, brojevi nezaposlenih branitelja, oni koji primaju naknadu za nezaposlene, oni brojevi branitelja koji nemaju niti mirovine, niti primanja možemo li čut, a i kako registar branitelja nije više javan kao takav, možemo li čuti točan podatak koliko ima hrvatskih branitelja, koliko je od toga danas živih branitelja, koliko onih koji primaju mirovine, koliko onih koji su nezaposleni? Evo neke brojke već rekli ako ih možete ponovit, ali ukupan broj branitelja do danas. Hvala. **Radin, Furio Dakle, pa već je i gospodin zastupnik i general Sačić spomenuo maloprije u svom izlaganju brojku od 513 koji se nalaze ukupno u registru, od tog broja na dan 31. listopada imamo 416352 živa branitelja koji se nalaze u registru. ja sam spominjao još jednu kategoriju o kojoj je bilo riječi prilikom prvog čitanja, a to je bila kategorija koja nema mirovinu i ne radi prema evidenciji HZMO-a. U toj kategoriji na dan 1.1.2017. bilo je negdje oko 85 tisuća ljudi, a ta kategorija je sada smanjena na broj od 59 tisuća 392 čovjeka, evo to su podaci koje ste mislim tražili. Hvala lijepa.

obraća se evo i meni osobno sa istim ili sličnim pitanjem. Naime, svi su pripadnici HVO-a, neki od njih su bili i pripadnici nekih hrvatskih postrojbi, brigada, ali o tome nema podataka nažalost i u BiH im je utvrđen invaliditet grupa i postotak i sve. Nakon nekoliko godina, dakle neki pet neki 10 što su primali osobnu invalidninu su pozvani i taj invaliditet im je tamo ukinut, nekima smanjen, nekima ukinut u potpunosti.

Hvala lijepa. Pa već u uvodnom izlaganju sam rekao da mi u potpunosti izjednačavamo sve ratne vojne invalide HVO-a koji imaju pravo na invalidsku mirovinu. Znači ono što je važno reć ovdje danas u sabornici, da je pravo njihovo na invalidsku mirovinu pravo koje oni konzumiraju. Što se tiče invaliditeta, znači bitno je da prema zakonima BiH imaju određeni postotak invaliditeta da bi mogli ostvarit pravo prema ovom zakonu odnosno prema ovim izmjenama i dopunama kada ih usvojimo. Znači ono što je važno reć, ta mirovina se ne ostvaruje automatski, znači ta mirovina je odnosno uvjet da bi se ona ostvarila je da u postupku vještačenja kojeg provodi Zavod za vještačenje se znači utvrdi gubitak odnosno djelomični gubitak njihove radne sposobnosti, hvala. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, već 2017.g. kad je bila, kad je ministar Medved prvu dopunu o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima o razdvajanju mirovina koje su tada bile, na čemu je tadašnji ministar Mrsić radio svoju kampanju opskrbninama, koje tada smo, kolko danas imamo ovom zakonu ono što se nadopunjava hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obiteljima tada smo imali što se oduzima. Danas uistinu bi bilo puno vremena da sve nabrojimo što je ministarstvo i Vlada napravili, ali sigurno jedni od najbitnijih su preventivni pregledi koje danas nismo spomenuli, nešto je g. Mlinarić spomenuo, kolko je hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji spašen život koji su uistinu što je ministarstvo i ministar Medved napravili, da ne govorimo o HVO-u. Mi znamo koliko je Vlada pokušalo…/Upadica Radin: Vrijeme, hvala./…ili nije pokušalo uopće doć do toga. Danas možemo biti ponosni da pripadnici HVO-a ide se putem da se stvarno pomogne i da budu u jednakosti sa korpusom hrvatskoga naroda. Hvala lijepa. Pa ja sam rekao i u uvodnom izlaganju, dakle što se tiče HVO-a dakle traže se nekakva, adje da tako kažem kolokvijalno, dlaka u jajetu. Nije se propitivalo to kad se 1991.g zaustavljalo tenkove u Hercegovini i na putu za Kupres, nije se propitivalo to kad je trebalo osigurat strategijsku dubinu u Hrvatskoj '92. i u ratu sve do '95., nije se propitivalo to kad je, kad su postrojbe HVO-a znači zajedno s postrojbama HV-a, a na temelju sporazuma sa BiH, sudjelovali u oslobodilačkim operacijama na području Hrvatske i BiH, ali se propituje to da li su pripadnici HVO-a koji će ostvarit ova prava koja smo mi predvidjeli, da li su oni nekakav teret za hrvatski proračun. Znači oni nisu teret za hrvatski proračun, mi tako, mi ih tako nikada nismo gledali, ni Ministarstvo hrvatskih branitelja, a ni ova Vlada. …/Upadica **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, štiteći dostojanstvo hrvatskih branitelja, ali isto tako i štiteći vrijednosti pobjedničkog Domovinskog rata ova je Vlada još 2017.g. donijela jedinstveni pravni okvir, Zakon o hrvatskim braniteljima i to je prema mojem mišljenju čisti izraz politike modernoga suverenizma koju provodi ova Vlada i ja na tome čestitam i ministru Medvedu i svima vama iz Ministarstva hrvatskih branitelja. Ovaj zakon hrvatske branitelje i članove njihovih familija, a ovim izmjenama se ustvari dodatno unaprjeđuje pozicija i osnažuje se socijalna zaštita hrvatskih branitelja. Isto tako ću posebno pohvaliti izgradnji i otvaranje veteranskih centara za hrvatske branitelje, ali i mogućnost odnosno osnivanje ustanova za dugotrajnu…/Upadica Radin: i ono što vas molim ustvari jest da pojasnite mogućnost rada uz primanje cijele mirovine i mogućnost primanja obiteljske mirovine, što je također hvale vrijedno. **Radin, Furio Hvala lijepa. Zahvaljujem na pohvalama koje ste izrekli znači i radu ministarstva i ove Vlade. Dakle opširno sam govorio o one 3 kategorije mirovina, pa mislim da nema, nema smisla da ponavljam znači ono što sam rekao. Uglavnom, intencija ovog zakona je da zajedno sa Zakonom znači o mirovinskom osiguranju koji je stupio na snagu u siječnju 2003.g. da omogućimo onim hrvatskim braniteljima koji žele radit uz svoja primanja da za to ne budu penalizirani, da im se ne oduzima dio mirovine odnosno da se ne stavljaju nekakvi moratoriji na njihove mirovine nego da mogu svoju zasluženu mirovinu i ona primanja koja imaju primat bez obzira što su odlučili radit znači u toj svojoj dobi koju imaju, da mogu to nesmetano primat, hvala lijepo. Nevenko (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, pitanje opstanka Hrvata u BiH je zaštita digniteta Domovinskoga rata, a to možemo jedino istinom, činjenicama, ali i trajnom skrbi o stradalnicima rata. Stoga velika hvala ministru Medvedu na upornosti, razumijevanju, usudio bih se reći da je ovaj zakon kruna politike ove Vlade i predsjednika Plenkovića prema hrvatskom narodu u BiH. Ovaj zakon je usuglašen sa Odborom HNS-a za branitelje i mi ga doživljavamo kao, dijelom kao ispravak nepravde koja traje već 20 i nešto godina. Zbog čega negativnosti, možete li to komentirati? Može li se, zbog čega negativnosti u raspravi kad se tiče ovog dijela zakona i pripadnika HVO-a, može li se nadoknaditi žrtva hrvatskog naroda u BiH u odbrani RH, u odbrani hrvatskih prostora, zar strateški interes RH i danas nije opstanak Hrvata

ulogu HVO-a u obrani i Hrvatske i BiH, pa mislim da nema smisla da to ponavljam, ali nažalost događa se to da prilikom svake izmjene zakona imamo novinske članke kakve smo imali recimo jutros sa zvučnim naslovima iza kojih ne stoji ništa. je, naš je cilj potpuno jasan, kako ste i vi sami rekli, omogućit svim ratnim vojnim invalidima HVO-a da budu izjednačeni u svojim pravima u ovom zakonu, to ovaj zakon odnosno ovaj Prijedlog izmjena i dopuna omogućava, a sve ovo drugo neka ide na dušu onima koji to pišu i govore. hrvatskim braniteljima, zasluženo posebno dakle ističem kao pozitivno ovo i dalje rad na osnivanju braniteljskih centara. Kao što ste i sami naglasili, znamo da su nam branitelji sve bolesniji, sve stariji i oni pogotovo koji žive sami, koji su samci sve teže mogu sami brinuti o sebi tako da mislim da je to zaista nešto što kao društvo moramo napraviti i pohvaljujem to posebno. Također bi se htjela osvrnuti kao na vrlo pozitivnu stvar sve ovo povećanje što se tiče naknada, posebno pohvaljujem ovo da se, da kod obiteljske mirovine također se može ostvarivati pravo na rad. Radin: Vrijeme, hvala./… pogotovo za supruge koje su ostale bez svojih muževa u ratu one su se bavile djecom i nisu stupile u radni odnos jer nisu ni mogle po …/Upadica Radin: Hvala./… zakonu jer su bile imale obiteljsku mirovinu. Mislim da im to kao društvo u ovom trenutku dugujemo. Hvala. Zahvaljujem. Dakle mjera koju ste vi spominjali, a to je ova mjera da članovi obitelji hrvatskog branitelja koji primaju obiteljsku mirovinu prema zakonu dobivaju mogućnost rada do pola radnog vremena, dakle ta mjera se prvi puta nalazi u izmjenama, u ovim izmjenama i dopunama zakona. I mi smo se doista trudili da kroz svaku izmjenu i dopunu, a spominjao sam bile su i 2019. i 2021. i 2023. ova zadnja, znači da poboljšamo status hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kojima je ovaj zakon doista i namijenjen. Ali svakako bi još podsjetio da nije samo naša zakonodavna aktivnost ostala ograničena na Zakon o hrvatskim braniteljima. U ova, ovih gotovo 8 godina, donesen je i Zakon o nestalim osobama i Zakon o Vukovaru kao mjestu posebnog pijeteta i Zakon o fondu hrvatskih branitelja, znači jedna, jedan cijeli niz zakona i akata koji su u potpunosti pokrili braniteljsku stradalničku populaciju. Hvala. Hvala. Gospodin Kirin. Povećat će se invalidnine i proširiti prava braniteljima, to je poruka dopredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja gospodina Medveda. O žrtvi invalida branitelja, o žrtvi obitelji poginulih i nestalih ne treba dvojiti. Treba je poštovati i svima se trebamo pokloniti. Molim vas da li imate informacije da još sada postoje grupe i opcije koje imaju drukčije mišljenje. Hvala. Odgovor. bilo kakvo mišljenje o radu Ministarstva hrvatskih branitelja, o našim zakonskim prijedlozima ali ono što o čemu svakako treba vodit računa je da ta mišljenja budu zasnovana na argumentima, a ne da budu zasnovana na izmišljenim argumentima ili još gore na lažima. Hvala. Damir (Možemo!)** A zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, dobro veće prije svega. Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, bračni drug ili životni partner stječe pravo na obiteljsku mirovinu tek ako ili samo ako u trenutku, do trenutka smrti bračnog partnera, navršio 45 godina života. U ovom zakonu je taj prag, taj donji prag bio do sad spušten sa 45 za opću populaciju na 40 godina života, a sad je posve ukinut i to je promjena koju ste donijeli između prvog i drugog čitanja. Spomenuli ste to u svom uvodnom izlaganju. Moje pitanje naprosto je vrlo jednostavno, možete mi objasniti zašto, dakle što bi bili argumenti, nije li to točno u suprotnosti sa nekim principom kojeg ste i sami spomenuli u izlaganju, a to je dulje zadržavanje na tržištu rada. Hvala vam. Darko** Pa mi smo pažljivo između dva čitanja analizirali sve ono što je bilo rečeno u raspravi i ovdje u saboru kao i na javnoj raspravi i u svim vidovima rasprave i uočili smo znači da to ograničenje koje je bilo limitirano na 40 godina, da broj osoba koji zbog tog ograničenja nisu mogli ostvarit pravo je doista minorno. Znači to za sam državni proračun neće značit ništa i bili smo stava da tim osobama treba omogućit znači ukidanjem u potpunosti ovoga dobnog ograničenja od 40 godina, da im treba omogućit da ostvare svoja prava kao što su ostvarili svi oni drugi koji su bili iznad tog dobnog ograničenja. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, gospodine Akmadža. Puno je toga napravljeno dobro, to zaista svi priznaju i ove tri izmjene o kojima sad vi ste govorili, kroz sve te tri izmjene je došlo do velikog i dobrog povećanja prava koja zaista hrvatski branitelji zaslužuju. Ono što je uvijek ostane ispod radara, za veteranske centre, koje naravno da su oni potrebni i da su već dali rezultate, međutim ostalo je da, da pravo imaju branitelji i obitelji njihove, ali je ostalo ispod radara da imaju pravo i pirotehničari u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti, da imaju vojne osobe koje su nastradale obavljajući službu u oružanim snagama kao i policijski službenici ranjeni ili ozlijeđeni pri obavljanju policijskog posla i strani veterani sukladno međunarodnim sporazumima. To su jako važne stvari. Molim vas da to isto uključite kad bude se donosile takve odluke, vezane uz ove centre koje ćemo osnivati za trajnu skrb. To je neobično važno. **Radin, Darko** Dakle ja sam rekao, ovim današnjim usvajanjem odnosno ovih izmjena i dopuna stvara se zakonski okvir da bi uopće mogli krenut u gradnju budućih braniteljskih centara. Znači naravno poslije ovog prvog koraka slijede slijedeći koraci, a to su podzakonski akti i kad usvojimo sve podzakonske akte, tim podzakonskim aktima definirat ćemo sve one skupine ljudi, kao što smo to odnosno hrvatskih branitelja i svih ovih koje ste vi spominjali, kao što smo to učinili za veteranske centre, na isti takav način ćemo to učinit i za buduće braniteljske centre. **Radin, Furio Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Evo ovdje smo dosta čuli o tome, o ulozi HVO-a u obrani hrvatske države. Pa očito da se malo o tome zna, još uvijek se malo o tome zna makar vi to ističete. Zato bih vas ja nekako pitala i gdje, što je za mene jako bitno, hoće li se ovdje nać isto sredstava za daljnje istraživanje i pisanje i dokumentiranje ulogu, pravu ulogu HVO-a gdje će gdje će se recimo u dokumentacijskom centru Domovinskog rata ili u Mostaru ili u izgradnji Muzeja HVO-a u Mostaru gdje bi se ovjekovječila i istražila konačno glavna i ona bitna uloga HVO-a u izgradnji ove naše hrvatske države? Hvala lijepa. **Radin, Hvala lijepa. Sve ove institucije koje ste vi spominjali u svom izlaganju, sa svim tim institucijama Ministarstvo hrvatskih branitelja surađuje i financijski ih pomaže, i projekt Muzeja i sa Muzejskim dokumentacijskim centrom Domovinskog rata, znači i sa svim institucijama koje ste vi spominjali. Osim toga dakle u svom uvodnom izlaganju i u odgovoru na jedno pitanje rekao sam što osobno mislim, a i ministarstvo i ministar Medved i svi zaposlenici ministarstva, o ulozi HVO-a i značenju HVO-a za obranu Hrvatske. Kroz sve ove postupke, kroz sva ova financiranja svih ovih projekata mislim da smo pokazali kakav je naš odnos ne samo prema hrvatskim braniteljima koji su bili pripadnici HV-a i hrvatske policije nego i prema svim pripadnicima HVO-a i njihovim zaslugama koje su imali, hvala.

Hvala lijepo potpredsjedniče HS. Cijenjene kolegice i kolege, prije svega nego krenem sa izvješćem radu odbora i odlukama koje je odbor donio, ja bi želio čestitati Dan branitelja grada Dubrovnika i prisjetit se svih onih 19 civila i branitelja koji su danas poginuli, te 60 ranjenih koji su stradali u jugočetničkom napadu na grad Dubrovnik. Odbor za ratne veterane HS na svojoj 22. sjednici održanoj 6. prosinca '23.g. razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji je predsjedniku HS podnijela Vlada RH svojim aktom od 30. studenoga 2023.g.. Odbor je predmetni akt razmotrio u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbama iz čl. 91. Poslovnika HS. Prema Prema riječima predstavnika predlagatelja od zadnje izmjene ovoga zakona učinjene su određene izmjene za korisnike kako bi one u potpunosti rezultirale planiranim učincima. Ove izmjene i dopune zakona odnose se na iznose osobne invalidnine, posebnog doplatka, doplatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog doplatka, obiteljske invalidnine, povećane i uvećane obiteljske invalidnine, novčane naknade u iznosu obiteljske invalidnine, novčane naknade u iznosu povećanje i uvećane obiteljske invalidnine, naknade za njegovatelja i naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata

i iznosila je 3.326 kuna odnosno 441,44 eura. A kako se u posljednjem razdoblju bilježi stalni rast prosječno neto plaće nužno je sa takvim ekonomskim stanjem prilagoditi i osnovna prava za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata članovi njihovih obitelji. Predstavnik predlagatelja istaknuo je da od zadnje izmjene ovoga zakona donesene su izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju koje omogućuju rad uz obiteljsku mirovinu, te izmjene prema kojima se korisnicima najniže starosne invalidske mirovine za vrijeme zaposlenja do polovice punog radnog vremena omogućava korištenje najniže mirovine. Predviđenim izmjenama i dopunama omogućit će se rad do pola radnog vremena uz primanje punog iznosa najniže mirovine ostvarene prema Zakonu o hrvatskim braniteljima, kao i mogućnost rada do pola radnog vremena uz primanje punog iznosa invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i mogućnost rada do pola radnog vremena uz primanje punog iznosa obiteljske mirovine, a sve u cilju daljnjega zadržavanja korisnika u svijetu rada. Zbog starenja braniteljske populacije očekuje se da će potrebe hrvatskih branitelja i stradalnika biti sve izraženije, a posebno kada, kod onih koji se nalaze u teškoj socioekonomskoj i nemaju članova obitelji koji bi mogli o njima skrbiti. Potrebno je urediti normativni okvir za osnivanje ustanove koja će pružati usluge dugotrajnog smještaja odnosno predvidjeti pravnu osnovu za osnivanje ustanove takvoga tipa. Kada se stvore infrastrukture pretpostavke na temelju zakonske odredbe Ministarstvo hrvatskih branitelja će rješenjem osnovati ustanovu za trajni smještaj. Nadalje, ovim izmjenama i dopunama zakona dodana je i odredba po kojoj je pripadnicima HVO-a bez obzira jesu li invalidsku mirovinu ostvarili prema ugovoru između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH koji su bili pripadnici HVO-a i članovi njihovih obitelji ili ovim zakonom, omogućava pokretanje postupka i određivanje novog iznosa invalidske mirovine u slučaju nastanka promjena koje utječu na preostalu radnu sposobnost ili omjer uzroka invalidnosti. Također se zakonom uvodi mogućnost ostvarivanja prava na troškove ukopa za umrle pripadnike HVO-a koji su u trenutku smrti imali hrvatsko državljanstvo i prebivalište u RH. Za provedbu ovoga zakona planirana su sredstva u državnom proračunu kojega smo već donijeli za 2024. i projekcijama za 2025., 2026.g. u sklopu razdjela Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva rada i mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike. U raspravi članovi odbora podržali su i pohvalili predložene izmjene i dopune kojima se otklanjaju problemi uočeni i provedbi važećega zakona. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno sa sedam glasova za odlučio predložiti HS donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Hvala. Hvala i vama. Otvaram raspravu, prva je gospođa Martina Vlašić Iljkić koja će govorit ispred Kluba zastupnika SDP-a.

Evo kao što smo čuli osnovica za određivanje iznosa i uvjeta za ostvarivanje većine prava predviđenih za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihove obitelji ovisi o proračunskoj osnovici utvrđenoj u RH, ona se nije mijenjala od 2001.g. i iznosi 441 eura. U prijedlogu zakona se navodi da se invalidnina utvrđuje u postupku od osnovice koju odlukom određuje Vlada RH. Kako ni u prvom čitanju pa tako ni sada nismo imali prilike čuti koliko će osnovica iznositi, pa ni u ovom trenutku ne možemo ni znati koliko će bit povećanje pojedinih prava što smatramo neprimjerenim. Smatram da bismo trebali danas već znati, jedini odgovor koji smo danas mogli čuti je da će osnovica biti veća nego što je sada. Nadalje, znamo da se prijedlogom Zakona o inkluzivnom dodatku propisuju puno viši iznosi osobne invalidnine u sustavu socijalne skrbi i znali smo prošli tjedan koja je bila osnovica, znamo i da je prepreka onima koji imaju veću invalidninu po drugoj osnovi neće imati pravo na inkluzivni dodatak, a primjerice inkluzuvni dodatak će za branitelje možda bit povoljniji nego što je sada osobna invalidnina po ovom zakonu. po ovom zakonu. Bilo bi dobro da Vlada više radi međuresorno i usklađuje prava u sustavu kako u socijalnoj skrbi tako i u Ministarstvu branitelja kako bi korisnici znali na čemu su. Dobro je što se povećava invalidnina, doplatak za pomoć i njegu obiteljske invalidnine odnosno sva druga prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Također nismo čuli točno ni kada bi mogla početi izgradnja smještajnih kapaciteta niti gdje bi to trebalo biti. mislim da bi već neke aktivnosti i određene mjere trebali znati kako dugoročno tako i kratkoročno. Ne umanjujući doprinos naravno niti jednog branitelja činjenica da nepravde u da nepravde u braniteljskoj populaciji ima i dalje i da ne transparentnim sustavom ona samo raste. Nismo riješili problematiku branitelja, a generiramo nove korisnike i potencijalne milijunske izdatke. Imamo u prijedlogu zakona činjenicu da je sada moguće ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu za pripadnika borbenog sektora HVO-a koji su državljani RH i to i to omogućava se za sve skupine HRVI odnosno RVI po osnovi ozljede i bolesti kojima je taj status priznat pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela u BiH uz uvjet da im nadležno tijelo vještačenja u RH utvrdi gubitak radne sposobnosti. Imajmo na umu 8116 zahtjeva za dodjelu stambenih kredita koji još nisu riješeni, 3675 zahtjeva za ostvarivanje statusa hrvatskog branitelja, a sad se evo proširuju i dodatna prava. O tome svemu upućuje i upozorava pučka pravobraniteljica upravo na ne provedbu dosadašnjeg zakona tako da zaista mislim da u ovom trenu bi trebalo inzistirat na provedbi postojećeg zakona, a tek onda eventualno ić dalje na proširivanje. Nadalje, ministar danas nije bio na Odboru za ratne veterane, zadnji put je rekao kako se očekuje otprilike oko dvije tisuće novih korisnika pripadnika HVO-a, a mislimo da će taj broj biti i puno veći. Sigurno s političke ima ovo i ekonomske posljedice za naš proračun. Uz takvu netransparentnost u BiH gdje će biti prvostupanjska komisija u RH drugostupanjska drugostupanjska komisija tj. u Ministarstvu hrvatskih branitelja, a znamo da je komisija izdvojena iz Zavoda za vještačenje koje jedinstveno tijelo vještačenja za sve skupine i možemo tako očekivat inflaciju novih umirovljenika na teret hrvatskog proračuna. Sve ovo dovodi do toga da će četvrt stoljeća nakon Domovinskog rata se mnogi sjetiti da su u njemu sudjelovali, oboljeli ili bili ozlijeđeni, to s obzirom na životnu dob neće bit puno problema oko zdravstvene dokumentacije i dokazivanja. Znamo da i danas hrvatsku mirovinu prema najnovijim podacima HZMO-a prima 6766 pripadnika HVO-a u prosječnom iznosu od 3803 kune. S druge strane Visoki upravni sud imamo od 23. rujna 2020.g. donio oglednu presudu u kojoj je zauzeo stajalište pravno da status HRVI u Hrvatskoj ne mogu imati osobe koje nisu sudjelovale u obrani suvereniteta RH i nisu u registru branitelja.

prihvatio ustavnu tužbu bivšeg pripadnika HVO-a i ukinuo pravomoćnu presudu Visokog upravnog suda pozivajući se na Zakon o pravima branitelja iz 2017.g. u čijem 139. članku stoji da će se zaštititi stečena prava pripadnika HVO-a koji su ostvarili status HRVI i pravo na osobnu invalidninu. Ministar Medved je tada u siječnju 2023.g. komentirao odluku Ustavnog suda i rekao kako očekuje od Visokog upravnog suda da će ubuduće odbiti tužbene zahtjeve nekadašnjih pripadnika HVO-a. Ja ću podsjetiti da je do danas usvojenih 195 tužbi, a još 84 tužbe čekaju tako da unatoč što je ministar evo to izrekao kako je, mislimo da će svakako ovo poprimiti velike razmjere mislim da je danas trebao biti ovdje i odgovoriti na puno, puno pitanja koje smo postavili. Pučka pravobraniteljica upozorava kao što sam već napomenula, da dio branitelja još uvijek nije ili na odgovarajući način riješio svoj status i pripadajuća prava o čemu govori brojka od gotovo 4 tisuće novih zahtjeva ili 8.116 zahtjeva za dodjelu stambenih kredita koja još uvijek nisu riješena. Nadalje, imamo primjer rješenja o mirovini osobe koja ima status dragovoljca i HRVI iz Domovinskog rata gdje imamo 1.258 borbenih dana sa ostvarenom mirovinom od 413 eura te mu je određena najniža mirovina od 555,30 555,30 eura. Branitelji iskazuju nezadovoljstvo jer se vještaci moraju očitovati o stručnoj spremi, godinama života i činjenici koliko ga njegova bolest sprječava u obavljanju posla zadnjeg koji je radio i smatraju kako se to ne obavlja dovoljno dobro. Oni koji su čekali invalidnost za stalno, primjerice tri godine, sada kad podnesu zahtjev za mirovinu, dobiju najnižu mirovinu. Branitelji su ogorčeni i ljuti jer imaju i oni koji imaju puno manje borbenog sektora, su ostvarili status branitelja i imaju mirovinu jednaku kao oni koji imaju manje dana borbenog sektora. Na taj način se stvara nepravda i branitelji u tom dijelu su u pravu. Ne umanjujući doprinos niti jednog branitelja i činjenica da nepravde u braniteljskoj populaciji ima i dalje i da samo transparentnim sustavom možemo doprinijeti da se ona umanji. Nismo riješiti problematiku postojeću, nismo proveli zakon koji je donesen, a generiraju se novi korisnici. Nadalje, što se tiče braniteljskih centara odnosno, odnosno domovi ajmo reći za branitelje, zapravo za ratne veterane, pozdravljamo naravno osnivanje s obzirom na sve veće potrebe i starenje braniteljske populacije. Također znamo da u RH desetljećima se nije izgradio niti jedan dom za starije osobe, a znamo da su potrebe velike za sve korisničke skupine i i za sve osobe s invaliditetom i da to treba prioritetno rješavati. Smještajnih kapaciteta nema dovoljno, liste čekanja za smještaj starijih i nemoćnih te svih drugih u potrebi kod državnih ali i kod privatnih smještaja su sve veće. Moramo napomenuti da je i prema važećim propisima i zakonskim odredbama, HRVI i Hrvatski branitelji imaju pravo prednosti prilikom smještaja. Iako je prvotno bilo u najavi pa u javnom savjetovanju, moram podsjetiti da je, da je prioritetno bio osmišljen Zakon o osnivanju ustanove za smještaj braniteljsko-stradalničke populacije iz Domovinskog rata na temelju kojih će se graditi ustanove za smještaj. Ipak se ministarstvo odlučilo povući taj zakon i regulirati pravo n smještaj ovim zakonom što podržavamo, iako sam tražila dodatnu analizu postojećih korisnika i procjenu potreba što bi zasigurno bilo korisno za planiranje skrbi za braniteljsku populaciju. Nisam dobila postojeću analizu odnosno analizu postojećih korisnika. Ipak smatramo da definiranje osnivanja centra braniteljskog u jednom članku sa 13 stavaka nije dovoljno. Primjerice uopće nema propisanih uvjeta, sudjelovanja korisnika u plaćanju smještaja, sve je ostavljeno u nadležnosti ministru koji će donijeti pravilnik koji će se regulirat postupovne odredbe. Kao pravo je trebalo zasebno stajati kojim se regulira pravo na smještaj. Smatramo da bi trebala biti bolja zakonski regulacija i primjena Zakona o ustanovama u sveobuhvatnijem smislu nego što sada stoji u prijedlogu to smo napominjali i u prvom čitanju, no nije nam, nije nam prijedlozi nam se nisu uvažili odnosno nismo ni dobili očitovanje na taj dio. Primjerice u čl. 27 točki 3 nejasno je na koje određene skupine se dodatno odnosi ovo pravo. Predlagali smo također da umjesto braniteljski centar stoji veteranski dom i podržavamo javno i službenu uporabu da se koristi naziv ratni veterani o čemu se očitovala i Udruga hrvatskih stradalnika Domovinskog rata Sveti Rok Osijek, a poslana je na adrese predsjednika RH, Vlade i ministra Medveda. Resorni odbor također u saboru se zove Odbor za ratne veterane. Nadalje poznato je i ideja da se veteranskog centra odnosno veteranskih domova živi niz godina još od 2007. godine, a prvi takav projekt je Dom hrvatskih veterana otvoren u Lipiku u prosincu 2014. godine u mandatu Vlade Zorana Milanovića dok se prostor za rad s korisnicima u potpunosti nije prilagodio u veljači 2017. godine. Dobro je da su se nastavili projekti, izgradnja memorijalnog centra, zatim Zakon o civilnim stradalnicima i svima onim o čemu smo, na čemu smo intenzivno radili. Dom hrvatskih veterana se adaptirao, izgradio i opremio putem nacionalnih sredstava dok se paralelno razvijao projekt Ministarstva branitelja u sklopu operativnog programa konkurentnost i kohezija od 2014. do 2020. godine u vrijednosti 329 milijuna kuna od čega se 85% sufinanciralo iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a to se odnosilo na pripremne projekte za veteranske centre u Šibeniku, Sinju, Petrinji i Daruvaru. Danas imamo otvorene centre upravo u Šibeniku, Petrinji, Sinju i Daruvaru i smatramo da je to dobro. Sveobuhvatnim pristupom na jednom mjestu se omogućava podizanje kvalitete življenja korisnika kao i njihovog socio ekonomskog položaja, a uloga veteranski centara se očituje prvenstveno poboljšanja općeg stanja korisnika i njihovom uključivanju u društvenu zajednicu, a ne pružanju trajne institucionalne skrbi. No primjerice evo danas sam također na Odboru za ratne veterane, navela jedan primjer iz prakse. Ako je žena u pratnji teško oboljelog branitelja i zaposlena je, ona nema pravo na bolovanje jer se to međuresorno nije uredilo sa Ministarstvom zdravstva odnosno sa HZZO-om. Nadalje, pružanje Nadalje, pružanje usluga u zajednici i širenje mreže izvaninstitucionalne usluge se jednim dijelom odvija i preko udruga i projektnih sredstava, no činjenica je da su to povremene usluge, da je puno više napora potrebno uložiti u organiziranju skrbi za braniteljsku populaciju jer činjenica da 23% hrvatskih branitelja je starije od 65 godina, da je to populacija koja ranije umire i ima zdravstvenih poteškoća, što predstavlja izazove i planiranje njihove sveobuhvatne skrbi. Također, prijedlog ovog Zakona sadrži usklađivanje sa odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, kao i što se tiče poboljšanjem položaja nezaposlenih hrvatskih branitelja. Smrtnog branitelja je sve veća i zdravstveno stanje je oštećeno i godine starosti dovede do sve većih potreba što se tiče zdravstvenih i socijalnih usluga. Zadnji podaci pokazuju iz 2021. g. da je umrlo 6730 branitelja i da je od ukupnog broja, čak 32% od različitih oblika novotvorina. Također, braniteljske udruge apeliraju da se što ranije izradi i u HZJZ-u novo izvješće, što se tiče pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja kako bi se mogli aktivnije planirati mjere. Samo 8% branitelja koji su obavili sistematski pregled je ocijenjeno zdravim, a povodom, povod izmjena zakona bi trebao biti i zdravstvena usluga i socijalna skrb braniteljima, osim financijskog zbrinjavanja jer je psihofizičko zdravlje branitelja sada više narušeno nego što je bilo u poslijeratnim godinama. Znamo da smo imali izmjene i što se tiče Zakona 2021. g. je prvotno mijenjan da bi se vještačenje dalo u punu nadležnost Ministarstva hrvatskih branitelja, da bi se izdvojilo vještačenje iz Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, s čime se i tada nije slagala niti pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Argument je bio da je dugotrajno vještačenje .../nerazumljivo/... rješenja bilo prema ZUP-u 60 dana od dana podnošenja rješenja su se čekala godinama. Nismo dobili podatke ni kako sad vještačenje ide pri Ministarstvu hrvatskih branitelja, .../nerazumljivo/... tajnika da na idućoj sjednici od odbora nam svakako pripremi takve podatke. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Povreda Poslovnika, g. Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. 238 je povrijeđen. Pa kolegica zaobilazi stvarnost i istinu. Naime, danas na Odboru za ratne veterane jasno smo komunicirali o tomu što je do sada bilo osnovica za izračun, a to je 441,44 eura. Inkluzivni dodatak ima 5 sastavnica mu čine za najtežu kategoriju 720 eura, rekli smo da osigurana sredstva u proračunu, kada bi ih

Evo pa zaista ne slažem s onim što ste rekli jer mislim da nije na nama da mi zbrajamo, dijelimo i razmatramo kolika bi ta osnovica trebala iznositi. Imali smo Zakon o inkluzivnom dodatku, imali smo točnu predodžbu koliko je osnovica, 120 eura, ja ne razumijem zašto se nije za ovaj, ovu raspravu pripremila iznos osnovice, a da možemo informirati, uostalom, korisnike i branitelje koliko će njihova prava bit povećana. Zahvaljujem. ne, neću se nikad umoriti da ne bi rekao da ovaj Poslovnik se ne bavi sadržajem, ne bavi se s onim što je istinito, s onim što nije istina, nego sa formom, sa procedurom. I onda ili je povreda Poslovnika ili je replika, to je replika. Replika na repliku je replika pa vam moram dati opomenu. Gđa Nađ, Kluba zastupnika Socijaldemokrati. **Nađ, Vesna (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom. Kolegice i kolege, dakle pred nama je još jedan u nizu od zakonodavnih regulacija prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, započetog još 1994. g. koje je tada vukao korijenje iz zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. Već tada su propisana osnovna invalidska i mirovinska prava i ostala prava koja su se nadograđivala tijekom godina. Tadašnje vladajuće strukture HDZ-a znale su da zbog divljačke privatizacije poduzeća mnogi hrvatski branitelji iz Domovinskog rata neće imati radno mjesto na koje se mogu vratiti nakon završetka Domovinskog rata i stoga je odškrinuta vrata umirovljenju po posebnom, povoljnijem propisu za vojne osiguranike nego što je to nudio opći propis o mirovinskom osiguranju. Mnogi mladi hrvatski branitelji iz Domovinskog rata su umirovljeni da bi se poslije uspostavilo da bi bili daleko zadovoljniji oni koji su ostajali u svijetu rada ili su se uključivali u rad braniteljskih zadruga. I dok su branitelje zadruge razvijale i imale potporu svih vlada do sada, premalo se vodilo računa o onim hrvatskim braniteljima koji nisu imali oštećenja organizma zadobivenih u Domovinskom ratu i bili su zaposleni, ali nisu imali dostatnih dostatnih zakonskih poticaja da ostanu u svijetu rada za pristojnu plaću, istu ili veću nego što bi im bila mirovina po posebnom propisu, što je daleko za njih bilo frustrirajuće. Zato pozdravljamo odredbe da hrvatski branitelji koji su umirovljeni mogu raditi dodatno uz umirovljenje, dakako, i ovi koji su u invalidskoj mirovini. Po važećem zakonu, invalidska prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji vezana je uz iznos proračunske osnovice koja se utvrđuje Zakonom o izvršenju državnog proračuna koji se donosi svake godine uz proračun RH. Važećim Zakonom o izvršenju državnog proračuna RH propisano je da su u proračunu utvrđena sredstva za naknade i druga primanja na temelju posebnih propisa i utvrđena je osnovica za obračun naknada u iznosu od 441,44 eura. Dakle osnovica za obračun naknada i drugih primanja po posebnim propisima utvrđuje HS kroz Zakon o izvršenju Državnog proračuna. Činjenica jest da se proračunska osnovica nije mijenjala od 2001.g. mada nije bilo nikakvog valjanog razloga da Vlada ne predloži HS njeno povećanje bar za iznos inflacije, na što sam još lani upozoravala u HS, a pogotovo sada kad se Državni proračun puni bolje nego ikada dosada i to uglavnom iz PDV-a zbog visokih cijena i inflacije. Ali umjesto da se poveća proračunska osnovica za sve naknade iz Državnog proračuna ili da se poveća postotak od proračunske osnovice za invalidske naknade po ovom Konačnom prijedlogu zakona iznos osobne invalidnine, posebnog doplatka, ortopedskog doplatka i drugih naknada će se određivati prema osnovici koju Vlada RH određuje odlukom. Dakle osnovicu za obračun invalidskih prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji više neće se utvrđivati zakonom kroz HS nego Vlada RH kao tijelo izvršne vlasti, što se tiče, što se vidi iz predložene odredbe čl. 36. ovog Konačnog prijedloga zakona. Dakle vidi se osnovi…, osnovica za određivanje prava iz čl. 59. i 109. ovog zakona određuje se svake godine odlukom Vlade RH. Na temelju čega se određuje osnovica? To se ne propisuje, dakle slobodna ocjena Vlade. Odluka iz st. 2. ovog članka donosi se jednom godišnje, najkasnije u lipnju tekuće godine. Iznos osnovice za narednu godinu, dakle 2024. određen je odlukom iz st. 2. ovog članka, ne može biti niži od iznosa određenog za prethodnu godinu. I u prvom čitanju ovog prijedloga zakona upozoravali smo da bi bilo bolje da se osnovica za izračun tih naknada veže uz prosječnu mjesečnu neto plaću, kako bi hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji u svakom momentu znali kolika će im biti naknada, nego da to Vlada određuje, tek nakon toga ćemo znati kakva će biti visina invalidskih naknada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. U raspravi smo čuli od predlagatelja da će osnovica koju određuje Vlada ovisiti o rastu BDP-a, ali to nije zakonski regulirano. Odluka o visini osnovice iz čl. 36. ovog zakona za 2024.g. Vlada Vlada RH će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona, dakle prije parlamentarnih izbora pretpostavljamo i pretpostavljamo da će to biti u neku ruku predizborna osnovica. Sad dolazimo do procjene fiskalnog učinka predloženog Konačnog prijedloga zakona odnosno koliko će zakon zapravo koštati porezne obveznike od 1.1. iduće godine kada će on stupiti na snagu. Za trajna prava navodi se da u 2024. će biti povećanje od 10 milijuna 945 tisuća eura, a u 2025. za 10 milijuna Na temelju kojeg broja korisnika i kojeg iznosa osnovice, to se iz ove procijene učinka propisa ne vidi. U Konačnom prijedlogu zakona navodi se da nastavno na proces započet zakonom iz 2017.g. kojim je riješeno pitanje invalidske mirovine, a za sve skupine ratnih vojnih invalida HVO-a po osnovi ranjavanja i zatočeništva i invalidske mirovine za ratne vojne invalide HVO od 1. do 4. skupine po osnovi bolesti i ozljede, postoji mogućnost ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu potrebno je proširiti na sve ratne vojne invalide HVO-a po osnovi bolesti i ozljede kojima je u postupku vještačenja u RH utvrđen gubitak radne sposobnosti. To konkretno znači da će se priznati i tzv. blast ozljede uslijed eksplozija granata, kao i ozljede nastale uslijed saobraćajnih nezgoda na bojištu ili odlasku ili povratku sa bojišta, kao i bolesti vezane uz sudjelovanje u ratu kao što je PTSP, bolesti nepoznate etiologije i slično. Ako smo svjesni da će zakon stupiti na snagu 1.1.2024.g. i da je vrlo teško povezati bolesti sa sudjelovanjem u ratu nakon toliko godina onda vještačkim tijelima dajemo vraški težak posao. Koliko će se novih ratnih vojnih invalida HVO-a umiroviti s osnova ozljede i bolesti mi nismo dobili točnu informaciju u obrazloženju ovog Konačnog prijedloga zakona i koliko će to koštati porezne obveznike u RH. Sigurno Sigurno će to imati znatni utjecaj na Državni proračun RH i Vlada bi trebala razmisliti na koji način spriječiti ulazak u mirovinski sustav RH onih pripadnika HVO-a koji nisu ozljeđeni ili oboljeli tijekom ratnih djelovanja u BiH. Nije bez vraga utvrđeno u međudržavnom sporazumu iz 2006.g. samo umirovljenje s osnova ranjavanja i zatočeništva. Dakle, kad k tome dodamo da će se usvajanjem ustavne tužbe pripadnika HVO-a Visoki upravni sud trebati odlučiti o isplatama iznosa invalidskih prava pripadni…, pripadajući i pripadajućim kamatama na osnovi sporne potvrde o stradavanju potpisane od Ljube Ćesića Rojsa, procjena potrebnih sredstava za isplate invalidskih primanja s pozicije Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u idućim godinama prilično je neizvjesna. Naime, Ustavni sud je donio odluku po kojoj pripadnik HVO-a Ivo Lamešić ima pravo na sva prava koja imaju pripadnici Oružanih snaga RH i time je otvoren, otvorena mogućnost priznavanja brojnih sličnih tužbi drugih pripadnika HVO-a, što bi za državu značilo isplata stotine tisuća eura zaostalih invalidnina i naknada, kao i pripadajućih kamata koje nekad prelaze i zapravo i glavnicu. To su pripadnici HVO-a koji su tražili temeljem priznavanja statusa ratnih vojnih invalida dodijeljenih između '97. i 2000.g.. Dakle, Ustavni sud je donio odluku koja bi mogla imati ozbiljne posljedice za Državni proračun, ali i mirovinski sustav. Naime, 8-ero od 11 ustavnih sudaca prihvatilo je tužbu bivšeg pripadnika HVO-a Ive Lamešića, čime je ukinuta pravomoćna presuda Visokog upravnog suda. S obzirom da, na to da je predmet spora odluka MORH-a o priznavanju statusa ratnog vojnog invalida iz '97. Ustavni sud smatra da je zbog zaštite načela dobrog upravljanja i općeg interesa, država može ispravljati svoje greške čak i onda kad su te greške posljedica njezinog vlastitog nemara ali to mora učiniti dosljedno i pravovremeno. Točnije Ustavni sud smatra da država to nije na vrijeme učinila zbog čega je povrijeđeno pravo na pravično suđenje. Naime, nakon prestanka rata u BIH vladao je mišljenje u krugovima tadašnjih vlasti u Hrvatskoj da stradali pripadnici Hrvatskog vijeća obrane, nisu adekvatno zbrinuti i stoga je započeto njihovo zbrinjavanje u RH odnosno priznavanje njihovih invalidskih i mirovinskih prava u okviru Ministarstva obrane RH temeljem usmenog dogovora tadašnjeg ministra obrane RH i čelnika sustava skrbi stradalnika HVO-a i članova njihovih obitelji iz Mostara. Predmeti su odrađivani u nadležnim prvostupanjskim tijelima u Bosni i Hercegovini te su dostavljani tadašnjem, tadašnjoj upravi za skrb Ministarstva obrane. Reviziju je prvostupanjskih rješenja obavljalo je Ministarstvo obrane, kasnije Ministarstvo branitelja. Tako je od '98. godine sporna prvostupanjska rješenja donosilo Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Sporna rješenja o priznavanju statusa RV-a iz Domovinskog rata za stradale pripadnike postrojbi HV, Hrvatskog vijeća obrane i potvrde o stradavanju zapravo potpisivao je Ljubo Ćesić Rojs, kasnije je Ministarstvo se obrane očitovalo da zapravo ti pripadnici nikad nisu bili pripadnici specijalnih postrojbi niti su bili pripadnici ni pričuvnog ni djelatnog sastava Ministarstva obrane. Dakle priznavanje invalidskih prava stradalih pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji provodilo se u okviru Ministarstva obrane, a kasnije Ministarstva branitelja ali ministar branitelja tadašnji 2000. je zapravo obustavio to umirovljenje i priznavanje 2000. godine. 2012. Ministarstvo branitelja donijelo je propis kojim je zapravo se ocjenjuje ništava sva rješenja koja se temelje na potvrdama koje, kojima pripadnici nisu sudjelovali u obrani suvereniteta RH. To je dakle 2017. ukinut taj, ta odredba iz 2012. Dakle što se tiče broja tih korisnika, bilo ih je 10.009 invalidskih predmeta pripadnika HVO-a, koliko će to koštati sad porezne obveznike nakon ovog, nakon ove ustavne tužbe to samo možemo pretpostavljati. Dakle kolika će biti glavnica i kolika će biti kamata. Što se tiče još ovog prijedloga zakona, pozdravljamo ove prijedloge što se tiče braniteljskih centara ali smatramo da u neku ruku će oni biti getoizirani u tim braniteljskim centrima i braniteljski centri bi trebali pružiti uslugu dugotrajnog smještaja za braniteljsko stradalničku populaciju iz Domovinskog rata samo onim korisnicima koji ni u kojem slučaju uz podršku braniteljskog centra ne mogu više boraviti samostalno u svom domu. Smatramo da bi braniteljski centri trebali služiti braniteljima i članovima njihovih obitelji, da imaju podršku u svom vlastitom domu sve dok to mogu samostalno se brinuti o sebi. Smatramo da braniteljske centre treba detaljnije propisati i kao i sudjelovanje korisnika u plaćanju smještaja. Osim toga nije jasno što koji su to drugi, druge kategorije određene statutom koji će moći koristiti usluge braniteljskog centra. Da li su to su to možda mirnodopski vojni invalidi, da li su to pirotehničari, da li su to pripadnici možda policije ili, ili Hrvatske vojske, mi to zapravo ne znamo. U svakom slučaju Klub zastupnika Socijaldemokrata uz ove napomene će podržati ovaj Konačan prijedlog zakona. Povreda Poslovnika gospodin Barbarić. **Barbarić, Nevenko (HDZ)** Zahvaljujem. Čl. 238. poštovana kolegica svjesno manipulira podacima. Dakle raspravljamo danas o izmjenama i dopunama zakona. Kad se tiče pripadnika Hrvatskoga vijeća obrane u dijelu uvođenja mogućnosti uvođenja u prava dijela stradalničke populacije kategorija od 5 do 10 dakle temeljem ozljede, temeljem oboljenja, a nigdje se u zakonu ne spominje ni Ljubo Ćesić Rojs, a da ste radili ispravno i sukladno zakonu RH …/Upadica Radin: Hvala./… ne bi bilo ni tužbi.

Zahvaljujem. Kad se, kad sam govorila o ovom Konačnom prijedlogu zakona, u svakom slučaju sam mogla govoriti i o onome što će se isplaćivati iz državnog proračuna RH, a temelji se na potvrdama o stradavanju Ljube Ćesića Rojsa koje su nevjerodostojne. Zato sam i govorila o potvrdama o ozljeđivanju koje bi mogle postati isto tako nevjerodostojne. Također. Molim vas, dajte da, dajte da radim svoj posao. Bila je, također je bila replika pa ide opomena. Gospodin Mlinarić, Klub zastupnika Domovinskog pokreta. Izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani državni tajniče, poštovani gospodine Akmadža, pozdravljam i vas. Svako dobro. Kolegice i kolege. Prvo bi čestitao Hrvatskim braniteljima, braniteljima Dubrovnika njihov dan, Dan branitelja gdje su stali hrabro i rekli JNA i četnicima nećete u Dubrovnik neće bit srpski Dubrovnik. Hvala dečkima sa Srđa, hvala našoj policiji koja je bila tamo, hvala HOS-ovcima našima, hvala ZNG-u koji je bio tamo i svim dečkima koji su se borili te godine u trapericama protiv onih koji su nas napali. E sad nešto o zakonu. Sve me više ovo podsjeća na to kao kad se donio Zakon o civilnim žrtvama rata u večernjim satima kao da se nekoga stidimo, kao da se nekoga sramimo. Po meni je danas trebao biti ministar Medved ovdje g. državni državni tajniče. Nije danas morala bit rasprava danas mogla je bit sutra, vi slažete HDZ mislim na g. Jandrokovića vi slažete kad će koja točka bit, ako se svi kunemo u hrvatske branitelje, ako su nam uvijek branitelji normalno na obljetnicima političarima iz vladajuće stranke na ustima onda pokažimo to i djelima, a ne stavit u večernje sate kad niko ne gleda i raspravljat tu bez ministra bez ičega. Samo da našim ljudima koji možda prate ovo negdje ili koji će vidit ovo samo da im pokažem razliku kad se je donosio Zakon o civilnim žrtvama rata ovdje u sabornici je bio jedan od aktivnijih klubova, klub SDSS-a kojeg danas nema ovdje i nije prijavljen za raspravu, pogledao sam prije nego što sam došao na govornicu, znači njih Zakon o hrvatskim braniteljima ne zanima, ali Zakon o civilnim žrtvama rata itekako ih je zanimao. Imali su amandmane, klub Možemo je učestvovao, isto je podržali sa 100 i nešto glasova u ovom HS-u podržan Zakon o civilnim žrtvama rata. Žao je što je kolegica Jelkovac izašla iz sabornice, ali pohvale za nju, jedina je od vas tu koji sjedite prava braniteljica jel jedina je imala snage stisniti crveni gumb tada i glasa protiv tog zakona, kolegica Jelkovac iz HDZ-a i svaka joj čast i zato ima moje poštovanje i nikad nisam riječ jednu rekao u ovoj sabornici protiv nje niti ću ikada reći. Nije se zabunila, vrlo je dobro znala zašto je stisnula taj gumb, vrlo je dobro ona znala. Ono što ja govorim cijelo vrijeme, evo tu je kolega Đakić, ovdje je papir od njegovog odbora od prošle godine 1.6. gdje je Ivan Žeko tražio da se sazove tematska sjednica Odbora za veterane, da se sazove u vezi logoraša. Ta sjednica nije održana evo danas je 6.12., nije održana nego su danas kolega Đakić i kolega Deur uz pomoć i g. Ivana Žeke pokušali na odboru mi istrolat, ali da bi naši ljudi znali što znači trolanje, znači lagat da se sazvat sljedeći tjedan tu sjednicu, a nisu je sazvali godinu i po dana. Zašto je nisu sazvali godinu i po dana? Pa ne tolko zbog logoraša, a tražili su da bude zatvorena za javnost, kad su rekli da je zatvorena za javnost ja sam rekao donosite spisak tko je prošao kroz Zakon o civilnim žrtvama rata. Naravno da ga nisu sazvali, naravno da nisu donijeli spisak neg su danas pokušali nemušto kao i ono g. Nekiću neki dan priopćenje Ministarstva branitelja ko da je dijete iz petog razreda pisalo priopćenje na moju tiskovnu gdje sam konkretno samo potio Ministarstvo branitelja zašto niste sazvali uz normalno dogovor sa predsjednikom odbora kolko vam to treba godinu i po dana vremena da sazovete tematsku sjednicu o logorašima. I nemušto kažem dječački ono, a s kim ste okruženi nije ni čudo, nemušto priopćenje za javnost gdje floskule ispadaju iz tog priopćenja, a nema konkretnog odgovora zašto niste sazvali to. Zbog čega? Nemate podatke o logorašima, što nemate? Pa recite javnosti da znamo što nema, nego ne niste ga sazvali i zato ste stavili na današnji dan, zato ste stavili na obljetnicu Dubrovnika gdje ministar Medved neće bit u sabornici da ne bi morao odgovarati na takva pitanja, da ga se ne bi moglo proizovati i govoriti. Tu je par ljudi koji će dić povrede poslovnika, koji je pokušat opet istrolat i ne odgovorit na pitanje. Evo pozivam kogod digne povredu poslovnika odgovorite zašto odbor se nije sastao u godinu i po dana na tematsku sjednicu koju ste vi izglasali gospodo iz HDZ-a, vi ste izglasali to imate većinu u odboru, zašto niste sazvali tematsku sjednicu o logorašima? Kakva je to onda briga o hrvatskim braniteljima? Pa pokazujemo i s ovim zakonom kojeg danas donosimo i kojeg nisam na početku rekao, rekao sam na odboru imate ruke Domovinskog pokreta, da će iz ovoga zakona koji je tu kod mene jedan branitelj dobit nešto, pravo svoje ostvariti ja bi glasao za taj zakon, Domovinski pokret će glasat za taj zakon, jedan branitelj da će dobit, a ne pripadnici HVO-a koja su naša braća po oružju i svi ostali branitelji koji će dobiti nešto iz ovog zakona. Ali ukazao sam to i na odboru, ukazujem i sada, ne znamo osnovicu, mi ne možemo sad sa govornice ovdje reći nije mogao ni državni tajnik Nekić reći koliko će npar. Ta prava koja će bit povećana uz osnovicu kolika će biti, ne možemo reći kolko će biti RVI povećane invalidnine, a oni to čekaju, oni to čekaju i nadaju se da će dobit za 1.1. veću invalidninu. Nažalost izgleda da neće dobiti od 1.1., vjerojatno će dobiti pred izbore, vjerojatno će dobit pred izbore, da će se podić, potez izborni potez da bi se probao kupiti glas i branitelja. To je nekorektno manipulirati sa braniteljima, to nije u redu uvlačit ih, kupovat ih za novac, oni nisu na prodaju, nisu jeftini da ih se kupuje. A da bi hrvatska javnost znala o čem pričamo uopće, što su invalidnine i kolko iznose invalidnine i otkad se nisu povećale, od 2001.g. kako je rekao predsjednik odbora Đakić, što je u pravu državni tajnik Nekić, od 2001.g. su te invalidnine smanjene za 50%, SDP-ova Vlada ih je smanjila. I od dana…, od 2001. do 2024. neće biti povećane, a da bi javnost znala kolko iznosi

u ovih proteklih 23.g., da nitko to nije rekao, a tu nam sjedi i predsjednik HVIDRA-e koji bi se trebao boriti za ratne vojne invalide i reći, prvu, prvu godinu kad je došao Andrej Plenković reć, slušajte to se mora povećati, ti ljudi umiru, ti ljudi nažalost umiru rano, mnogi nisu dočekali, evo pitao sam u replici državnog tajnika, kolko prosječno branitelja godišnje umru, on je rekao tisuću…/Upadica iz klupe: Tako zastrašujući podatak. Da ste se imali hrabrosti ko gđa. Jelkovac, da ste imali kolega Deur, kolega Đakić, da ste imali hrabrosti prije 7.g. reć idemo to povećat, g. Plenkoviću ti ljudi su to zaslužili, ovo je sramotno malo da imaju 14 eura invalidnine, on bi to morao napravit. Bez vaših ruku on ne može izglasat Državni proračun, ovo hrvatska javnost treba znat i hrvatski branitelji trebaju znat, ne može izglasati ništa bez vaših ruku. Ustvari možda i može, da bi vas odbacio, a uzeo neke druge žetončiće i izglasao bez vas, pa ste se zbog toga bojali. Al to govori samo onda o vama, ne govori o nikom i zato sam rekao da mi je gđa. Jelkovac velika u očima jel je imala snage, imala je srca, znam i zbog čega i stisnila je crveni gumb za razliku od tebe koji si dobacivao i onda vikao si da nisam u pravu, gđa. Jelkovac nije dobacivala ništa, ali imala je petlju Ante za razliku od tebe, stisnit crveni gumb i izglasat protiv civilnog zakona o ovome jel je znala vrlo dobro za koga se to radi, vrlo dobro je to ona znala. Prema tome, ovaj zakon ćemo podržati, ovaj zakon je po meni, pogotovo što se tiče ratnih vojnih invalida i što se tiče nekih prava, nezaposlenih branitelja ili opskrbnina trebao bit donesen puno prije da ljudi ne žive u bijedi, u siromaštvu, a nažalost ima takvih branitelja, to znate kolega Đakić vi i vi g. Deur, znate da ima ljudi koji žive ispod granice siromaštva, a branitelji su. To je sramota ove države, to je sramota sviju nas, nema, nema tu opravdanja, nema opravdanja za nikoga, pa ni za mene. Ne smije se to dozvoliti, tim ljudima treba pomoći isto košto treba pomoći i HVO-u, da nije bilo HVO-a, da nije bilo te sinergije, da nisu oni zaustavili horde JNA i četnika u Hercegovini na Livanjskom polju, presjekli bi nam Dalmaciju i ostali bi bez dijela države, košto smo ostali bez 1/3 koju su nam okupirali, ali nažalost ni onda nismo reagirali kako smo reagirali, pa smo agresore nagradili, pa i ovaj zakon koji danas donosimo, Zakon o HRVI ili hrvatskim braniteljima, konzumiraju i krajinski milicajci, njih jedno tisuću krajinskih milicajaca konzumira ovaj zakon koji mi danas donosimo. Umirovljenjem preuzetim iz krajine, umirovljenjem otišli su po Zakonu o hrvatskih braniteljima. To je tragedija ove države, mi smo svoje agresore nagradili, da ne govorim da pričam o 14 eura ratnom vojnom invalidu, da pričam invalidninu, da ne govorim koliko je Vojislavu Stanimiroviću mirovina, a mogu je reći javno koliko mu je mirovina, pa da vidimo srazmjer ko je tu profitirao, ko je tu dobio, ko je tu izgubio i, a ko je na kojoj strani bio. Ne znam više što bi rekao. Što se tiče zakona rekao sam da ćemo ga podržati. Htio sam se osvrnuti i, ali bolje da, bolje neću, htio sam Andreju Plenkoviću nešto reć, ali kad bude u sabornici.

sve što si rekao, najvećim dijelom je obična laž, al ću te nešto osobno pitati. Tko te spriječio ili što te je spriječilo dok je Fred Matić bio ministar kad su razdvajali hrvatske mirovine, hrvatske branitelje da se nisi smio javit? To bi trebao odgovorit hrvatskoj javnosti, ja znam, al neću. I druga stvar, zašto je Zoran Milanović rekao, rekao mi je Fred Matić da je Stipe Mlinarić dobar dečko? …/Upadica Radin: Hvala./…. koliko ti je Fred Matić govora pisao protiv Tome Medveda i hrvatskih branitelja? Možeš se sramit. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala

238. vrijeđanje i obmanjivanje hrvatske javnosti i nas zastupnika. Gospodine Mlinariću, zašto uvijek lažete? Prvo ste tvrdili da ste vi ovaj prijedlog iznjedrili i pritiskom na predsjednika Vlade kojeg ste prozivali, vi ste bili ti koji ste HVIDR-a u kontinuitetu sve ove godine pismenim dokazima možemo pokazati da smo intenciju imali izmjene ovoga zakona, no međutim vrijeme uvijek postoji kad se nešto Zašto lažete? Nemojte ni glasati protiv zakona ako želite populizmom dočarati kako ste vi hrvatski veliki zaštitnik hrvatskih branitelja. Sramite se zbog toga što

Hvala lijepo. Prvo kolegi Deuru, tebi dragi bog ne može napisati da možeš dvije suvisle rečenice izgovoriti a ne da meni Fred Matić piše govore. O Fredu Matiću mislim isto ko i o tebi, da ste obične kukavice, znaš, političke kukavice. Sjedio si pet godina gore kod Kolinde, kao da je fikus sjedio. Znači toliko o tebi. Kolega Đakić, za vas kao predsjednika HVIDRA-e treba nešto reći. 23 godine branitelji nisu dobili invalidninu. Vas nije sram reći meni nešto. Kako vam nije neugodno? Kako vam nije neugodno? Pa kod drug Tito sjediš 23 godine na predsjednik HVIDRA-e nisi ništa napravio osim za sebe, osim za sebe što si napravio. Dajte molim vas, kažite što god hoćete u ovih 30 sekundi, a imajte razumijevanja i za mene da vas moram prekidati kada vrijeme prođe jer to je to.

dakle povredu Poslovnika kao repliku. Naime, pitanja odvajanja braniteljskih mirovina je čista floskula, to je čita obmana. Naime, ako mi idemo u obračunu mirovine transparentno naglasiti šta daje država, a šta daju hrvatski radnici iz sustava generacijske solidarnosti nije ništa drugo do transparentnosti. Ja se moram držat Poslovnika pa da ja ne ulazim u nikakve sadržaje, ali opomene moram dati. Gospodin Sačić, isto opomena. Znači gospodin Sačić. **Sačić, Željko (Hrvatski suverenisti)** Hvala gospodine predsjedavajući. Ja se nadam da mene neće opominjati, dapače da ćete me pohvaliti? A zašto? Jer u skladu sa člankom 238. ukazujem svojim kolegicama, kolegama prije svega i Deuru i Đakiću da napadaju tako nismo mog dragog i vašeg prijatelja i suborca Čipu Stipu Mlinarića. Nemojte! Dajte političkim argumentima, on je svoje političke argumente iznimno artikulirano iznio. Vi ga kontra argument, a nemojte mu osobno ići, evo.

Moram vam dati opomenu, a ne pohvalu jer ste dali, da ali čujte mogu se i složit sa vama, ali međutim moram vam dati opomenu jer to tako

**Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam. 238. povreda Poslovnika. Naime, pitanje razdvajanja mirovina jest činjenica i sramotna baština SDP-a i Milanovićeve Vlade kada su se mirovine razdvajale na štetu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a što je gospodin Mlinarić podržavao i Ante Deur i kolega Đakić rekli su istinu u tom smislu. I ono što je iz tog vremena poražavajuće jest da je mirovinski faktor za hrvatskog branitelja bio postavljen na 040, a za člana JNA na gotovo duplo više. Bila je replika i ide opomena. Ja uvijek istu rečenicu moram reći, meni je već dosadno mislim bila je replika, ide opomena. Gospodin Mažar. Gospodin Fabijanović. Fabijanić, pardon. **Fabijanić, Erik (Nezavisni)** Dakle, da nije bilo tog razdvajanja onda kolegica Burić ne bi mogla baratati brojkama koje barata. Ja sam rekao da je to doprinos transparentnosti, a to znači da je

Hvala vam gospodine predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, hrvatska javnosti. Evo drago mi je da imamo priliku danas raspravljati iako ovako kasno, ispravno je to primijetio naš poštovani ratni heroj, suborac gospodin Stipe Mlinarić. Trebala je ova rasprava ipak iz poštovanja prema hrvatskim braniteljima i hrvatskoj javnosti ranije biti, ali to je evo sad stvar Predsjedništva koje nam takve dnevne redove šalje. U svakom slučaju mi smo to u klubu Hrvatskih suverenista cijeli ovaj tekst jako dobro proučili, pročitali i on u cijelosti zapravo odiše jednim iznimno pozitivnim naporima i učincima koje predlagač želi postići prema braniteljskoj, prema određenim dijelovima braniteljske populacije i to prema većem broju hrvatskih branitelja osobito onih koji su najugroženiji. Ja tu prije svega mislim na stradalničke znači braniteljsko-stradalničke obitelji i na same invalide. Postoci i apsolutni iznosi koji će se, koji se planiraju dodijeliti za pretrpljene bolove, strahove, žrtvu koju su hrvatski ratni vojni invalidi dali kategorizirani od prve odnosno nulte do desete skupine su doista simbolično. Mi, nitko razuman ne može pobiti ovaj, racionalnu tezu iznesenu od strane g. Mlinarića ovdje, da je nevjerojatno kako je Vlada Ivice Račana u procesu kriminalizacije hrvatskih branitelja, u procesu progona i detuđmanizacije hrvatskih branitelja, zamislite, 50% u startu onu vlade Tuđmanove ukinula zapravo primanja za, za rane, za krv, za žrtvu, za nedostatak roditeljske brige o dječici koju su ti ratni vojni invalidi trebali brinuti, koji su žrtve znači njihove šire i uže obitelji, gledali su svoje najmilije kako se pate, i ovo je simboličan znak bio što je tada država mogla dati nekakav iznos, evo, to je vama za tu krv koju ste prolili, osobna invalidnina, međutim, evo, došao je Ivica Račan i rekao, e nećete, borili ste se tko zna za koga i za kakvu državu, 50% manje u ime čega? A bilo je tad novaca. I sad je problem je doista, prijatelju i predsjedniče HVIDRA-e, Đakiću, što je to tako stajalo 22 godine, shvaćaš? Koliko je tu vlada bila, Sanaderovih, gđe Kosor, Milanovićeve, Tihomira Oreškovića, Bog te, kad, Bog te pitaj tko sve nije ovdje vladao i svima su ti hrvatski ratni invalidi bili zadnja rupa na sviralu, to je strašno, to je, to je ono što danas trebamo reći, a ovo što je vlada Andreja Plenkovića će dati, meni je žao stvarno što nije tu osnovicu izračunao ministar Filipović i ministar financija. Mogao je to dati, tu je mjesec dana do kraja godine, projekcije su vidljive pa da vidimo koliko je to na tih 14 eura, mi smo računali negdje 2, 1,8 eura će dobiti, 1% gore ili 2 2 eura u apsolutnom iznosu. Dobro. Evo, reći ćemo Hrvatska daje koliko može, ali mogli su to izračunati pa bi bilo, stvar bi bila jednostavnija. No, znači mi pohvaljujemo ovaj model da zadirete i da pojačavate zapravo da hoćete poboljšati tu osnovnu nekakvu, nekakvo dostojanstvo najnižih, najsiromašnijih, među najugroženiji među nama koji hrvatski branitelji, koji, evo rekli ste sami, 60 tisuća njih ima koji nemaju niti posao niti ovaj su u stanju negdje se zaposliti i sad ćemo njima dati najnižu mirovinu, to je, znači dat ćemo im nekakav novac, hrvatsko društvo će im dati

100 dana u ratu, može biti 3 dana, 5 dana, 10, nema veze. Bolje to, to hrvatsko društvo može podnijeti. Znači najniže ćemo među nama, sa najmanjim pitanjima simbolično nekako će im dati do znanja pa čekati bolja vremena da im damo više. Dobit će najnižu mirovinu, nekad je to bila ne znam, šta, opskrbnina ili bilo šta, to je za one koji, koji su u toj prilici to je dobro. Isto tako je dobro da ćete ovaj, trajnu brigu davati ljudima koji nisu ostvarili svoja stambena prava, to je isto iskorak. Kad gledate s jedne strane, od ukupno 513 tisuća hrvatskih branitelja, u Registru hrvatskih branitelja, živi nas još 416, koliko smo imali danas priliku čuti. Danas imamo 8 tisuća onih koji nemaju riješeno stambeno pitanje, pa ipak je to, to je velik broj ljudi je nekako zbrinut stambeno, nekako ili kreditima ili kućama ili ne znam, na zamjenskim nekim, nešto se učinilo, da je hrvatsko društvo ovaj, eto, dalo ljudima koji su se borili za Hrvatsku, krov nad glavom, a ovih 8 tisuća, borimo se i dalje da se izdvaja i da se to u narednom periodu riješi da, to su već ljudi u godinama i svakako da nemamo puno šta čekati, čuli smo da je nekoliko tisuća i invalida, koliko je umrlo u ovih 22 godine pa nisu dočekali ovaj današnji dan da se uopće raspravlja. Također, isto je dobro za nas, nemamo nikakvih tu zabluda, poteškoća, naravno, želimo da bude postupak transparentan i da spriječite zlouporabe u pogledu jedne satisfakcije naših prijatelja, suboraca koji su se borili za Hrvatsku, a bili su u HVO-u, on je neizostavan faktor naše slobode. da mi nismo ostvarili suradnju sa HVO-om, da nismo međunarodne sporazume postigli sa BiH, pitanje kako bi se i kada i uz kakve žrtve borili da oslobodili ni bilo daleko lakše, Bogu hvala, osloboditi preko Dinare nego da smo išli s ove strane s kojih su ih oslobađali, ovaj, odnosno kako su to predviđali teorije JNA po partizanskoj liniji. Znači nemamo tu spora i nisu to tako snažni i tako veliki udari na državni proračun, pod uvjetom da se spriječi svaka zlouporaba i da svaka koja ide, da se potkrijepi dokumentacijom, itd. Tu imamo isto tako jedan veliki iskorak u pogledu ovaj, upokojenja, pokapanja naših suboraca hrvatskih branitelja da obvezujemo naša naše lokalnu upravu, samoupravu zajednice koje skrbe o grobljima da sudjeluju 50% u ukupnim troškovima i to je također i još čitav niz drugih, ali drugih iskoraka što ide u korist. I doista se može reći čak me neki branitelji zovu u inbox mi šalju poruke joj Saćo prijatelju daj molim te trudi se da parlamentarni izbori budu svake dvije godine riješit ćemo sve probleme, tako da se malo našalimo. Ali evo to tak ljudi kad su izbori ipak Vlada odriješi kesu ipak ide lakše. Al nemojmo čekat četri godine možemo to i prije. E sad ono što nije što je ostalo u zraku ostali su još uvijek otvorene muke naših udovica, stradalnika pa i djece koja su već odrasla, udovica primjerice logoraša koji su bili tri, četri, pet mjeseci u logu, šest mjeseci živjeli svoj život. Pa mošte si zamisliti šta znači jedan logor srpske koncentracije pod tim četničkim rukama, evo to samo Stipe Mlinarić Ćipe ovdje kao svjedok nam može reći, ali bolje da ga u to ne podsjećamo. Al mi se samo možemo zamislit kakve su to muke, koje je to zlo šta se to u glavi događa dan za danom, sat za satom i čovjek izađe van i živi svoj život, posloži svoju priču, svoju obitelj, najmilije. Nažalost, nakon dvije, tri, četri, pet godina umre, al u starom zakonu koji je gospođa Kosor donijela tamo kaže, e ak si prijavio bolest, ak je bolest nastupila do '97. ili onda imaš pravo kao status smrtno stradali i ta udovica i djeca ostvarit, ako si polije toga brate mili ko da se ništa nije dogodilo. Državni tajniče moramo tu više učiniti, to su strašni, to nije, hvala dragom Bogu nije strašno veliki problem, to je u pitanju 200, 300 takovih osoba, al nemojmo im patnju dalje, pa ako taj čovjek dođe van, ako se on ubio ne daj Bože izvršio suicid 2008., 2009. 2008., 2009. pa što nemojte ga sankcionirat i mrtvoga, pa nije se ubio od radosti, a bio je pet, šest mjeseci tamo u konclogoru. Znači ostala su iza njega djeca, udovice evo Tanja Polić Marković ne može to ostvarit siroče eto tako. Onda idemo to riješit, idemo kao civilizirano društvo krenut od sebe da je naš sin, da je naš, da je naša supruga, da je naš suprug u takvoj poziciji pa čovječe šta treba reć bit pet, šest, deset mjeseci u konclogoru nema šta reć. Koji doktor može reć da svaka bolest poslije koja nastupi nije u vezi sa tim konclogorom? Pa meni je sve u vezi sa pet godina rata danas i šećer i Bog te pitaj šta sve ne da ne govorim, a kamoli da si u pritvoru bio odnosno tu tom konclogoru. Znači idemo otvorit priču to su naši ljudi, naše žrtve, naši heroji pokažimo više dobrote, više plemenitosti, više sućutnosti, više solidarnosti i tu će bit naša zahvala, to su naši živi spomenici, njihove supruge i djeca i u pogledu stambenog pitanja i u pogledu dostojanstvenog života i u pogledu svih ostalih. Također ako si supruga umrlog HRVI-a recimo našeg Bišćana pokojnog el Melanija je supruga njegova, brinula o njemu sve to i umro je evo prije nekoliko godina i kad su živjeli imali obitelj sve je bilo u redu, međutim, kad je on umro po tom zakonu ona je pala dragi moji prijatelji na 4,5 ili 5 tisuća kuna i da bi i još godine nije imala. Sad ste ukinuli Bogu hvala pa ne treba u trenutku smrti imat 40 godina svaka čast to ste maknuli tu odredbu sad mora čekat 50, ali mi smo već blizu 50, ali ta žena da bi mogla svoj ritam ostvarit ona je morala čistiti haustore u Zagrebu, ona je Bogu hvala da može čuvat tuđu djecu neka mi oprosti što ja tu njenu intimu iznosim, al moram da bi hrvatska javnost vidjela da mi hrvatski branitelji naše obitelji ne parazitiraju na leđima hrvatskog društva nego da se bore maksimalno al im trebamo pomoć i takovi su mnogi slučajevi. E sad, gdje mi kao hrvatski branitelji osim ovog dijela koji nam treba financijski, koji nam treba stambeno, koji nam treba na različite načine društva pomoć, mi još jako patimo svi kada nas ova vlada, mislim ova i druge vlade hrvatsko društvo nedovoljno moralno potiče i kada nas šiba po našim dušama kada vidimo da abolirani četnici i nekakvi ljudi s kojima smo se borili u Domovinskom ratu danas vode glavnu riječ kroz nekim nekim javnim televizijama, u nekim medijima, u nekim kurikulima gdje veličaju odnosno umanjuju žrtvu hrvatskih branitelja hrvatski branitelji vide da ih nema. Nema ih u filmovima, nema ih u nekakvim epizodama gdje će se na njihovoj žrtvi gradit novo bolje društvo u Hrvatskoj, nema ih prema njihovim, prema njihovoj djeci se stvara jedan negativna klima da su zapravo njihovi očevi i majke iskoristili sve što su mogli i da ne treba to tako stavljat u prvi plan, pa gledamo kako to druge države u svijetu rade, kak se Amerikanci odnose prema svojim ratnim veteranima, kako Britanci, kako mnogi drugi. Hajmo i to znači, pored Zakona o pravima hrvatskih branitelja vi kao Ministarstvo hrvatskih branitelja morate zaustaviti kriminalizaciju u našim udžbenicima, u našim moralnim i svim ostalim aspektima ponižavanja …/Upadica Sanader: Vrijeme./… ili nedovoljne skrbi da se taj kult žrtve Hrvata više jača. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, pred nama je Konačni prijedlog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji kojima i dalje nastavljamo promicati ulogu hrvatskih branitelja u društvu, ali i dalje štititi njihova prava i dostojanstvo, te njegovati vrijednosti stvorene u Domovinskom ratu. Kao što znamo dosada smo pravno regulirali statusna i egzistencijalna pitanja, te prava hrvatskih branitelja, što je doprinjelo osjećaju sigurnosti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, ali i jačanju digniteta Domovinskog rata. Međutim, određene mjere bilo je potrebno dodatno prilagoditi potrebama korisnika, pa će se ovim izmjenama i dopunama ispraviti nepravda i prilagodit će se zakonske odredbe prema aktualnoj ekonomskoj situaciji. Želim se samo kratko osvrnuti na prethodnih 7.g. naše vladavine u RH i Ministarstva hrvatskih branitelja Domovinskog rata koji kontinuirano provode politiku vrednovanja uloge hrvatskih branitelja u našem društvu, te brinu i skrbe za njih i njihove obitelji. Donošenjem jedinstvenoga Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji iz 2017.g. unaprijedilo se je sustav skrbi i prilagođen je potrebama hrvatskih branitelja, dragovoljaca, ratnih vojnih obitelji i njihovih obitelji. 2019.g. donesen je Zakon o nestalima koji štiti i unaprjeđuje i promiče prava i interese osoba nestalih u Domovinskom ratu i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu, za koje nije poznato mjesto ukopa i članova njihovih obitelji, te uređuje postupak, nadležnost, vođenje evidencije i ostalo u svezi traženja ekshumacije i identifikacije osoba nestalih u Domovinskom ratu i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu, za koje nije poznato mjesto ukopa. 2021.g. donesen je Zakon o civilnim stradalnicima u Domovinskom ratu po kojem stradali civili Domovinskog rata mogu također ostvariti svoja prava. Ove godine izmijenjen je Zakon o mirovinskom osiguranju gdje je naša Vlada ispravila nepravdu prema 62 tisuće branitelja i njihovih obitelji, a kojima su bila za 10% umanjene mirovine ostvarene po posebnim propisima. Mirovine hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji ostvarene prema posebnim propisima smanjene su u dva navrata po 10%, 2010. i 2014.. Umanjenje iz 2014.g. prestalo je vrijediti 2017.g., sa početkom iduće godine ukinut će se i umanjenje iz 2010.g. odnosno prvih 5% vratilo se od 1. srpnja, a drugih 5% vratit će se od početka slijedeće godine. Kao što možemo vidjeti, u posljednjem razdoblju bilježi se stalni rast prosječne neto plaće i nužno je sa takvim ekonomskim stanjem prilagoditi i osnovna prava za hrvatske branitelje, pa će se tako i ovim izmjenama zakona povećati iznos osobne invalidnine i drugih prava koja se računaju na temelju proračunske osnovice i uvest će se novi model usklađenja naknade koju primaju korisnici. S obzirom da se iznos proračunske osnovice nije mijenjao od 2001.g., nije se promijenio ni iznos prava HRVI i drugih prava po osnovi oštećenja organizma ili gubitku člana obitelji, dok su iznosi prosječne neto plaće, kao i troškovi života u RH rasli. Ovim izmjenama zakona odredit će se da se mjesečni iznos osobne invalidnine, posebnog doplatka, doplatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog doplatka, naknade za njegovatelja i obiteljske invalidnine određuje od osnovice koja se određuje odlukom Vlade. Time će se omogućiti da iznos prava u Zakonu o hrvatskim braniteljima bude usklađen s ekonomskim stanjem u RH odnosno ovisno o ekonomskom stanju u RH prava iz zakona moći će se povećati bez potrebe izmjene zakona, što sada nije bilo moguće, najkasnije svake godine do lipnja za tekuću godinu i neće moći biti manje od onih koje su bile u protekloj godini. Isto tako naknade za nezaposlene hrvatske branitelje određivat će se od osnovice određene odlukom Vlade, kao i prethodno navedena prava po osnovi oštećenja organizma i gubitka člana obitelji viši iznos i prilagodba uvjeta za ostvarivanje su niži cenzus, a 100 dana sudjelovanja u Domovinskom ratu više nije uvjet. Također bi se osvrnuo i na promjene vezane za mirovine. Naime, od zadnje izmjene ovoga zakona donesenu su izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju kojima je omogućen rad uz obiteljsku mirovinu, te izmjene prema kojima se korisnicima najniže starosne invalidske mirovine za vrijeme zapošljavanja do polovice punog radnog vremena omogućava korištenje najniže mirovine. Predviđenim izmjenama i dopunama omogućit će se rad do pola radnog vremena uz primanje punoga iznosa najniže mirovine ostvarene prema Zakonu o hrvatskim braniteljima, kao i mogućnost rada do pola radnog vremena uz primanje punog iznosa invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i mogućnost rada do pola radnog vremena uz primanje punog iznosa obiteljske mirovine, a sve u cilju duljeg zadržavanja korisnika u svijetu rada i njihove i tako rehabilitacije uz rad. Nadalje, svjesni smo specifičnosti braniteljske populacije i njihove izloženosti ratnoj traumi za vrijeme Domovinskog rata, te njihovih psihosocijalnih i zdravstvenih poteškoća, teških socioekonomskih situacija, te smanjenje radne sposobnosti, sada se pojavljuju i problemi starenja braniteljske populacije, budući da je više od 50% hrvatskih branitelja starije od 60.g., očekuje se kontinuirani porast onih kojima će biti potrebna institucionalna pomoć u obliku smještaja trajne naravi. Sve je veći porast njihovih zdravstvenih problema i smrtnosti, te samačkih domaćinstava o kojima nema tko brinuti. Kao što znamo pokrenuti su projekti usmjereni na očuvanje i poboljšanje zdravstvenog stanja, te kvalitete življenja korisnika koji se razlikuju kroz dnevne ili trotjedne programe poput pilot projekta Dom hrvatskih veterana u Lipiku, te projekta uspostave Veterinarskih centara koji su otvoreni u Šibeniku, u Sinju, u Petrinji, nedugo i u Daruvaru. U centre je uloženo više od 45 milijuna eura. Povratne informacije korisnika veteranskih centara su više od očekivanih. Dobrim promišljenim organizacijskim strukture centra i profesionalnim vođenje kvalitetno su se rješavaju složeni problemi braniteljske populacije. Međutim, cilj ove Vlade je pomoći hrvatskim braniteljima koji nemaju osiguran smještaj ili zbog svog zdravstvenog ili materijalnoga stanja ne mogu sami brinuti o sebi niti imaju članove obitelji koji im u tome mogu pomoći. Osiguranjem trajnog oblika skrbi doprinijet će se kvaliteti hrvatskih branitelja života hrvatskih branitelja te smanjenju socijalne isključivosti i siromaštva. Iz toga razloga nužno je predvidjeti pravnu osobu za osnivanje ustanove koja će pružiti uslugu dugotrajnog smještaja i trajnog smještaja za braniteljsko-stradalničku populaciju iz Domovinskog rata. Sukladno Zakonu o ustanovama potrebno je predvidjeti pravnu osnovu za osnivanje ustanove za pružanje trajnog smještaja i kada se stvore infrastrukturne pretpostavke na temelju zakonske odredbe Ministarstvo hrvatskih branitelja će rješenjem osnovati ustanovu za trajni smještaj za braniteljsko-stradalničku populaciju iz Domovinskog rata. Financijski troškovi i takve investicije procijeniti će se nakon detaljnije analize te će se odrediti opseg prava smještaja, korisnici i lokacije za tu namjenu, a i vodit će se računa da se prenamjene i koriste već postojeći objekti u vlasništvu države. Također, naglasit ću još da je ovim izmjenama i dopunama zakona dodana i odredba kojom se pripadnicima HVO-a, bez obzira jesu li invalidsku mirovinu ostvarili prema ugovoru između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH koji koji su bili pripadnici HVO-a i članovi njihovih obitelji ili zakonom ili ovim Zakonom omogućava pokretanje postupka i određivanje novog iznosa invalidske mirovine u slučaju nastanka promjene koje utječu na preostalu radnu sposobnost ili omjer uzroka invalidnosti. Zakon se uvodi i mogućnost ostvarivanja prava na troškove ukopa za umrle pripadnike HVO-a koji su u trenutku smrti imali hrvatsko državljanstvo i prebivalište u RH. I na kraju, I na kraju, ovim putem želimo zahvaliti svima dionicima koji su se Vladom RH dali svoj doprinos u izradi ovog pravnih rješenja. Sa zadovoljstvom mogu reći da u proteklih 7 godina status hrvatskog branitelja i stradalnika Domovinskog rata potpuno je poboljšan i uređen i politika ove Vlade vrednovanja uloge hrvatskih branitelja u društvu, kao i skrb njihovu što kvalitetniji i zdraviji život. Dozvolite da još jednom posebno zahvalim svim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata na žrtvi, ali i strpljenju koju su podnijeli za našu državu, kako u stvaranju, tako i u njenom gospodarskom oporavku. Klub zastupnika HDZ-a naravno će podržati Konačni prijedlog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji kako bi im omogućili dostojanstven život te olakšali njihov položaj u društvu jer upravo je naša zadaća i dužnost da uredimo pitanja koja opterećuju naše heroje, kao i njihove bližnje. Ovim putem pozivam sve kolegice i kolege da podrže ovaj Zakon jednoglasno kao što je podržan i u prvom čitanju i kao što je to bilo i na samom Odboru za ratne veterane. Zahvaljujem vam se na strpljenju, nadam se da sve ove naše prepreke između braniteljske populacije neće naštetiti samom ugledu hrvatskih branitelja, ja bih volio da ih nema previše i da ostanemo prijatelji i ljudi kao suborci koji smo zajednički dijelili i dobro i zlo i sve trenutke koji jesu, no međutim, nekada se mora odgovoriti žestoko i onako kako treba, istinito i pravednom raspravom, ali i nazivom za svakoga onoga koji želi nešto izmanipulirati ili politizirati na ovim najtežim pitanjima u Domovinskom ratu. Zahvaljujem se na strpljenju i… Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Možemo!, poštovanog Damira Bakića. Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege, dobro večer, još jednom. Idemo odmah na, Idemo odmah na, na najvažnija pitanja. Prije svega, u obrazloženju se na stranici 22 kaže da su sredstva za odredbe predložene ovim Zakonom,

Prvo i prije svega, financijski plan HZMO-a za '24. nije donijet. Neshvatljivo, ali još uvijek na službenim web stranicama na službenim web stranicama HZMO-a stoji neki financijski plan usvojen još 11. listopada koji korespondira sa već tada starim, onim prvim rebalansom državnog proračuna i koji, što je još gore, uopće nije usklađen sa izlaganim proračunom za 2024. To bi bilo prije, kako bi rekao premijer Plenković financijski neplan, ja ću tako možda kazao. A stvar je u tome da nije samo do nekih minornih razlika i nije da su samo neka finija podešavanja potrebna jer ukupni prihodi u tom neplanu, ukupni prihodi

Kad je riječ o doprinosima, u tom financijskom neplanu HZMO-a piše 5 milijardi, a u proračunu 4,5. Dakle gotovo pola milijarde eura razlike. To je nevjerojatno jer pazite, 8,72 milijarde o kojima mi ovdje pričamo, 8,72 milijarde o kojima ovdje govorimo, to je više od četvrtine proračuna RH i ovakva indolencija je apsolutno neshvatljiva. Nadalje, u obrazloženju zakona, žao mi je što državni tajnik nije ovdje da i to čuje, ali evo barem će kolega zabilježiti se kaže da je za mirovine branitelja u 2024. predviđeno na poziciji A753010 točno tako piše i to je ispravna pozicija. Kaže da je predviđeno 9 milijuna i 700 000 eura. Isto toliko je pisalo u prvom čitanju u zakonskom prijedlogu, 9 milijuna i 700 000 eura, a radi se zapravo ne o 9 milijuna nego o 972. Gotovo o milijardi eura. Sto puta više. I dalje u projekciji za 2025. spominje se 11 i pol milijuna a stvarni projicirani iznos koji piše u proračunu koji smo izglasali je milijarda i 30 milijuna. Kako je moguće da se takve greške događaju? Kako je moguće, rekli ste državni tajniče da ste pomno slušali i analizirali ono što je bilo rečeno na raspravi u prvom čitanju, ukazivali smo na netočnosti netočnosti i nekorektnosti u projiciranju i financijskim posljedicama koje će ovaj zakon prouzročiti. I dalje kad već govorimo o mirovinama u obrazloženju proračuna se kaže da tih, dakle ne 9 nego 972 972 milijuna eura za mirovine branitelja čini 12% rashoda za mirovine i mirovinska primanja koja se planiraju u idućoj godini. Indikativan je i podatak da ti rashodi, dakle rashodi za mirovine cijele umirovljeničke populacije rastu za 12,7%. Rashodi za mirovine ove braniteljske populacije rastu za više od 20%. Dalje, neobično je kretanje planiranih sredstava na poziciji A522027 koja se zove jednokratna prava. Na to smo upozoravali i tada. Idemo sad detaljno. Tu se kaže u obrazloženju zakonskog teksta da na toj poziciji u 2024. i 2025. trebamo 860 000 eura što je povećanje od 130 000 eura godišnje i taj je novac potreban kao novčana pomoć obiteljima nakon identifikacije nestalog branitelja. Bez dileme je to potrebno i svakako je za podržati. Međutim i ovaj zakonski prijedlog iskreno kaže, dakle iskreno kaže da se radi o povećanju od 130 000 eura kako je pisalo i u prvom čitanju. Naglašavam iskreno, međutim šta ovaj zakonski prijedlog ne kaže je sljedeće: Od lanjskih 730000 eura na toj poziciji onih lanjskih 730000 se povećalo nekim preraspodjelama, nekim nekim nečujnim preraspodjelama za 3 milijuna i 200 000 eura. Povećalo je pet i pol puta. Naša je dužnost da pitamo što je taj novac, gdje je taj novac, kakvi su to novi troškovi u 2023. iziskivali tako krupne preraspodjele i pored dva rebalansa, tako velike da početni iznos planirani iznos naraste pet i pol puta, a da sada, sada u prosincu 2023. nakon tog povećanja za tri milijuna i 200 000 eura, naglašavam eura ne kuna vi zapravo u ovom obrazloženju prešućujete da je to taj iznos, nego se referirate na onih prvotno planiranih 730 000. Kako to? Znate li vi koji je to novac? Zašto je došao i na što je potrošen? Na financijsku hajmo reći najblaže neurednost ovog prijedloga zakona upozorili smo već u srpnju u prvom čitanju i meni je nevjerojatno da se ne učini ni najmanji napor da se to konsolidira, da se razjasni, da se obrazloži, da se kaže koliko zaista ovaj zakon novca traži i odakle taj novac. Ali ovo što smo dobili je u tom pogledu još mnogo gore i zapravo je nejasno što je tu na stvari, je li to zato što niste znali pravilno financijski procijeniti učinke ovog zakona ili je to samo zato što si to možete dopustiti da ignorirate naša pitanja i da ne marite za novac. A što se sadržaja predloženih promjena tiče sa većinom se slažem, a evo s čime se ne možemo složiti. Promjena koja se dogodila u odnosu na prvo čitanje je sljedeća, već spomenuta u ovom pitanju odredba članka 47. važećeg zakona izmijenjena na način da se bračnom ili izvanbračnom drugu umrlog branitelja omogućava stjecanje prava na obiteljsku mirovinu kad navrši 50 godina života bez obzira na starost u trenutku smrti branitelja. Do sada je tu postojao prag od 40 godina i onako niži od praga za opću populaciju i potpuno je nejasno zašto baš i ovdje premda je državni tajnik rekao da se radi o malom broju osoba i da se radi o zanemarivo malom trošku državnog proračuna. Potpuno je nejasno zašto baš i tu, zašto baš i u ovom predmetu činimo takvu razliku u odnosu na sve ostale građane. Konačno članak 15. ovog zakona i ovdje se nadovezujem i na šire pitanje evidencije nezaposlenih branitelja koji primaju ovu naknadu ili se podrazumijevaju kao korisnici ove naknade. Dakle, radi se o naknadi za nezaposlene branitelje i sad prije svega i državni tajnik je to spomenuo, ja ću još jedanput naglasiti da je to nekako važno pitanje za koje smatramo, vjerujemo da je nužno da ga se razriješi da se shvati odakle ta razlika u evidenciji ove populacije o kojoj govori i skrbi ovaj zakon i populacije onih branitelja koji su registrirani kao nezaposleni u Zavodu za zapošljavanje. Drugim riječima da se vidi od kud različiti brojevi iz evidencija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Bilo bi nužno te evidencije uskladiti i vidjeti o kojim se skupinama zapravo radi i gdje i zašto nastaju razlike. I o tome smo govorili u prvom čitanju, ali očito ništa ništa se po tom pitanju nije, nije riješilo. E sad to je principijelno pitanje. Ono konkretno čemu se želim vratiti, a što piše u čl. 15. ovog zakonskog teksta je slijedeće, dakle taj čl. 15. propisuje da se briše odredba čl. 107.h. temeljnog zakona, a ta odredba čl. 107.h. kaže da branitelji imaju pravo na naknadu za nezaposlene ako su u obrani suvereniteta RH sudjelovali najmanje 100 dana. Sad se to dakle briše i nejasno je zašto se zapravo uklanja ikakav prag. Tim potezom ja mislim ulazimo u prostor u kojem su zamislive neke apsurdne situacije i bilo bi korisno za sve i za opću javnost, ali i za sve branitelje, pa i za ministarstvo, bilo bi korisno da čujemo stoji li iza ovog neka analiza, ako da, kakva? Koja je argumentacija za predloženu promjenu? Za početak bilo bi zapravo lijepo znati koliko će branitelja, novih branitelja sada biti dodatno obuhvaćeno ovim pravom, ovom odredbom i koji je dodatni trošak koji nastaje ovakvim širenjem skupine na koju se ovo pravo odnosi? Zahvaljujem. Slijede pojedinačne rasprave, prva je poštovanog Nevenka Barbarića. svoje izlaganje započeo čestitke dubrovačkim braniteljima, prisjetio bih se 4-ice poginulih Ljubušaka na tom ratištu i još 6 onih čiji su roditelji rođeni u Ljubuškome. Malo sam preformulirao svoje izlaganje ponukan dijelom rasprava u ovoj sabornici, ključno nekako pitanje koje me najviše pogađa i kritika odakle dodatna prava pripadnicima HVO-a. Doista, kolika je zasluga pripadnika HVO-a i općenito hrvatskog naroda u BiH na odbrani odbrani RH, pobjedi u Domovinskom ratu, na odbrani prostora i Hrvata u BiH, kakav je to značaj imalo za RH? U to vrijeme se govorilo zajedno o ratu i miru, a očito bi neki da ono u ratu ili kad treba smo zajedno, a eto vas tamo kad, kad to ne trebamo. Osobno sam bio na većini tih bojišnica na prvoj crti s puškom na bunkeru od Trebinja, pa preko Stoca, Mostara, sve do uskopaljske bojišnice, u dijelu smo štitili svoj dom, svoju kuću, u većem dijelu štitili granicu RH i time dali značajan doprinos odbrani i RH. Postavljam pitanje i sebi i svima ovdje i javnosti, može li se ta žrtva, dakle uz Hrvate poginule u postrojbama HV-a, značajan broj njih poginuo u HVO-u na bojišnicama koje sam naveo, dakle za Ljubuški i njih 105, mnogi obolili, mnogi stradali i drugačije, cilj ovakvih rasprava dakle scenarij iz 2000.g., maksimalno negativan odnos stvoriti, maksimalno negativan odnos hrvatske javnosti i političke i ine prema HVO-u i Hrvatima u BiH? Dakle Dakle tada je to izgledalo na način da se izvedu iz prava određeni, spominjane su i danas tužbe, ja se pitam dakle ako je to još uvijek postupak u tijeku zašto bi to komentirali, postavljam pitanje kako su tada ljudi izveli iz prava temeljem ničega da Ustavni sud poništava takva rješenja i onemogućava postupke, ali dakle to je sad na hrvatskom pravosuđu, pa ne bi dalje, ne bi dalje komentirao. U to vrijeme dakle izvodilo se iz prava, ali pustite floskulu, Tuđman dijelio BiH, dakle ničim utemeljena tvrdnja koja je u …/Govornik se ne razumije./…čaršiji uvijek imala plodno tlo, ako to kažete možete nastupati na bilo kojoj televiziji, razumijete se u politiku, razumijete sve, nema niti jednog dokumenta za to, nema niti jednoga svjedoka, RH prva priznala Bosnu i među prvima priznala BiH, a hoće je podijelit, a primjerice Srbija tek krajem rata priznala

Ta teza opet ničim potkrijepljena i danas žive. E sad može li se agresijom, ne spominjete sporazum iz Splita Tuđman-Izetbegović, može li se to smatrati oslobađanje područja Bihaća gdje je prijetio scenarij Srebrenice i danas određeni bošnjački mediji i određeni političari spominju, a HV je spriječila scenarij iz Srebrenice. Evo spomenuto je i danas oslobađanje dijela zaleđa Knina unutar BiH zajedno sa pripadnicima HVO-a, mnogima olakšala operaciju „Oluja“, smanjila žrtve, smanjila stradanja i sve ostalo, a da ne spominjem sada nadljudske napore branitelja u Posavini i slično, dakle mogli bi, mogli bi do, do…/Govornik se ne razumije./…. Isto tako stalno se u javnom mijenju spominje kako su Hrvati u BiH imali silne logore za ne Hrvate, primjerice nitko ne reagira kad se objave dokumentacija, knjiga, film o gotovo 500 logora za Hrvate u BiH, stradanju, prolasku 15-tak tisuća Hrvata kroz te logore i svim nečovječnim postupanjima prema Hrvatima, svi ovdje u Hrvatskoj znaju primjerice za Logor Dretelj koji danas osuđujem i smatram nepotrebnim, ali isto tako dakle ne želim izjednačavati žrtvu niti jednu, ali značaj i broj stradalih Hrvata koji su prošli kroz te logore svakako nije zanemariv. Ili primjerice teza udruženog zločinačkog pothvatu i slično, pa i danas imamo tezu kako će nova prava narušiti ili uništiti proračun, dakle hoće li 100 ili 300 novih ljudi, milijun eura uništit će proračun od 33 milijuna ili slično, dakle nekakve floskule koje za cilj imaju stvaranje negativnog odnosa prema hrvatske javnosti prema i Hrvatima i hrvatskom, stradalnicima Hrvatskog vijeća odbrane. Dakle ključna novina u ovome Zakonu, a tiče se pripadnika HVO-a jeste da pravo na invalidsku mirovinu imaju svi pripadnici HVO-a, dakle sve skupine ratnih vojnih invalida, posebno ozlijede i bolesti kojima je taj status priznat u BiH uz uvjet da im nadležno tijelo u RH utvrdi gubitak radne sposobnosti. Dakle nema u zakonu niti Rojsa niti njegovih rješenja, uvjetno rečeno, kako su to naveli, lažnih ili slično, ne spominje se nigdje nego se spominju zakonski propisi. Dakle ovo pravo su do sada imali samo ranjeni i zatočeni, ovim odredbama se i to pravo uvodi. Isto tako, ratni vojni invalidi, pripadnici HVO-a koji su već ostvarili pravo imaju napravo u slučaju smanjenja radne sposobnosti pokrenuti postupak novog izračuna uz novo vještačenje, .../Govornik se ne razumije./... dokaz RH dakle imaju pravo i na novi izračun. Ovdje pozdravljam isto tako, odredbe koje zakon predviđa, da se pripadnici HVO-a koji, koji se imaju hrvatsko državljanstvo i imaju prebivalište u RH, da se snose troškovi ukopa, troškovi grobnog mjesta, to je bila jedna diskriminirajuća odluka i do sada, velik broj ljudi je otišao iz raznoraznih razloga, da sada ne elaboriram, hoće li takvih biti godišnje 10 ili 20, mislim da je za proračun RH nebitno, ali jeste u ljudskom smislu bitno. Već sam kazao u replici da su ove izmjene i dopune zakona usuglašene sa odjelom za branitelje HVO-a i još jednom još jednom zahvaljujem dakle poštovanom ministru Tomi Medvedu na upornosti, na razumijevanju situacija, a i predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću koji ovim Zakonom u biti dokazuje svoju privrženost hrvatskom narodu u BiH, skrbi o hrvatskom narodu u BiH. Isto tako, napomenit ću, dakle spominjane tužbe u vrijeme pokojnog predsjednika Tuđmana, svi poginuli ratni vojni invalidi sa 60% procenta su imali trajnu skrb koja je kasnije devastirana, ukidana, dakle tako da ove izmjene i dopune zakona mi doživljavamo kao i ispravak nepravde. Kad se tiče ukupne situacije i u percepcije javnosti, dakako da snosimo i mi u BiH određene krivicu, subjektivnu i objektivnu. Naime, tek 2013., dakle 20-ak godina iza Bošnjaka i Srba smo formirali znanstvenu instituciju, dokumentacijski centar kojima smo mogli na stručan, znanstveni način pristupiti određenim događajima, određenim brojkama, određenim kvalifikacijama koje su nas skupo koštale, da li na sudu u Haagu, da li na sudovima u BiH. Ovdje isto tako, zahvaljivam ministarstvu i hrvatskoj Vladi na pomoći, kako za ured za pravnu pomoć, isto tako i dokumentacijskom centru.

Zahvaljujem. Poštovani kolega Barbarić, nesporno je da se Hrvatska branila i iz BiH od strane pripadnika HVO-a. Da li mislite da bi, je bilo pametnije da se onda u Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji zapravo definicija hrvatskog branitelja je proširila i na pripadnike HVO-a i onda ne bi imali ovih

diskriminirani, njihova prava su i uvijek umanjivana i uvijek se zbog toga su naše oči uvijek bile u svemu uprte u RH. Od nacionalnih pitanja, osiguranja, pune jednakopravnosti do dakle u BiH imate 3 istine, 3 pristupa svemu i nije lako postići konsenzus ni oko čega, a da li bolje za nas objeručke prihvaćeno da je jedinica zakon. **Sanader, Ante (HDZ)** Ovo je bio vaš odgovor na repliku? Jeste vi tražili odgovor na repliku? Okej, mislim, ovo je bio odgovor, imate pravo odgovor na repliku, nema pravo, problema sa… Dobro. Slijedi pojedinačna rasprava, poštovanog Ante Prkačina. Poštovani g. predsjedavajući, poštovana gospodo iz Ministarstva branitelja, evo dobre volje ja dočekah i vrlo raspoložen, dočekah priliku progovoriti oraspoložene kolege. Danas dvije rasprave ne zna se koja bolja od koje, odnosno najbolja rasprava u HS-u je bila rasprava o turizmu koja je vođena danas. Pripremili su se i ovi moji meni s lijeve strane, inače desni, pripremili se jako dobro članovi Vlade, o, moram vas pohvaliti jer nisam nimalo zadovoljan vašim istupom prije tjedan dana kad smo raspravljali o ugovorima, odnosno o prijedlogu da se revidiraju. Niste bili spremni i bolje bi bilo da vas je pola šutjelo, nego što je govorilo, ali to nije bilo. Uglavnom danas ste bili dobri i na jednoj i na drugoj točki dnevnog reda. Jučer se nije proslavio nitko, jučer smo govorili o onoj lihvariji, onim agencijama za otkup potraživanja, pa mi smo jučer zapravo ozakonili jednu pogubnu praksu staru 15-ak godina, itd. Ali hajdemo mi da dam ja doprinos ovoj raspravi. Ova rasprava je dobra, ja nisam siguran da ću je popraviti, ali će biti malo šira, malo sveobuhvatnija jer ja ću tretirati jedan drugi problem, isti onaj, gospodo, koji sam spomenuo u replici. Dakle, ja sam rekao da je ozbiljan problem koji ugrožava i dostojanstvo hrvatskih branitelja, pa i interes hrvatskih branitelja masa lažnih branitelja. Masa lažnih branitelja njih nitko ne spominje. Čak tu nisu u tolikoj mjeri bitna i još nešto što je vrlo važno reći. Na malo koju anomaliju, na malo koji nedostatak se tako benevolentno gleda i s lijeva i s desna kao na lažne branitelje. Moj zaključak i iznio sam ga i ranije i sad ću ga ponoviti. Najvjerojatnije je da je lažnjacima lako manipulirati. Kad se nađe netko tko ima ratni put, ratne zasluge sa njim se može do granice, ali preko granice ne može, tako da mi se čini da su lažnjaci bolji materijal i za jednu i za drugu političku opciju negoli istinski pravi branitelji. Međutim, da nastavim tamo gdje sam stao. Ako se i gleda na imovinska prava ona su malo zbog ovih lažnjaka oštećena, ali to bi ljudi čak i podnijeli. Međutim, kad vi imate junake Domovinskog rata, ja ću spomenuti ponovo jednoga koga sam spomenuo dva puta u Saboru. To je bio dječak koji je sa 16 godina ušao u rat. Ratovali svi, pa ratovao i on i pojavio se HOS u Vinkovcima i Darko Peranović Kundro se priključuje HOS-u. Međutim, vrlo brzo otkriju da nema ni 17 godina i potjeraju ga. On se vrati, oni ga tjeraju ponovo i kažu ako majka potpiše ostat ćeš u postrojbi. On dolazi i majka kaže neće potpisati. On dohvati pušku i stavi je pod bradu i kaže mama, ako potpišeš ima šanse da se vratim. Ako ne potpišeš ja ti se sigurno vratiti neću. Taj čovjek je živ. Ja tražim veze da njemu osiguram, da njemu osiguram zasluženi čin satnika. Jer on je poslije, on je poslije zaista vodio satniju. To je čovjek, žao mi je što nema ministra branitelja, to je čovjek koji je vodio postrojbu koja je u Bobanima u Dubrovačkom zaleđu izvukla onih 7 ili 8 ubijenih pripadnika Druge gardijske brigade koje nije mogla izvući ni druga gardijska, ni četvrta splitska iako su to sjajne postrojbe, ali HOS-ova postrojba Lovac ih je izvukla nakon velike patnje, nakon velike muke itd. I taj čovjek je vodio satniju. I on danas, pazite on čak ima mirovinu kojom je zadovoljan, ali on nema nikakav čin. A imate u Osijeku jedna uličica koja ima više HOS-ovih činova nego pola Zagreba. To je to što ljudima jako teško pada. Nekada puno teže negoli ova imovinska prava. Dalje. Ovo je meni zgodna prilika da progovorim i o sebi, iako to baš nije popularno, nije lijepo. Pa imate ovih trolova, ovi nesretnici, ovi koje kakvi klošari koji ne smiju stat preda me, pogledati me u oči i upitati jer ja sam spreman za svaku vrstu rasprave tko hoće, kad hoće, gdje hoće od Šešelja u Beogradu, pa do ne znam ni ja koga Parage ili Đapića u Zagrebu da se mi nađemo, pa da mi razgovaramo. Pazite, ja slušam priče te čiji general, te Alijin general, te nije general, te je ratnik, te neratnik itd. A moj sin je imao 8 godina kad sam ja ljubio dijete i odlazio na ratište. Ja nisam bio neki na ulici, nego bio viđeni zastupnik saborski onda nego sada i ostavio sve. Kad vam nabrojim mjesta gdje sam bio, ružno je to i danas čuti, te turbe, te hamandžići, te bijelo vučje, te meščema, te škulji, te itd. Nema tog detalja koji ja po srednjoj Bosni koji ja prošao nisam, pa i zadatke koje sam dobivao. dobivao. 3.3. kada je padao Bosanski Brod vi ćete čuti da je masa na intervenciju išla. Ma na intervenciju u pola noći je otišla jedna postrojba, odnosno ne postrojba nego dio, vod HOS-a Škorpioni iz Slavonskog Broda koje sam ja vodio. I vrijedili smo tim ljudima tad. I da ne nabrajam, pa to nabrajam radi ovih koje kakvih. Ja ponio sa sobom ko David Štrbac jazavca na sud ja ponio sve ono što imam. Dakle, volio bih, nemam pravo govoriti za saborskom govornicom da vam pokažem. Prvo generalsko imenovanje nakon toga zapovijed po kojoj postajem načelnik ratnog stožera, pa na koncu još nešto što malo tko od vas zna. Kad je formirano zajedničko zapovjedništvo Armije BiH i HVO-a Hrvati su dobili broj jedan i četiri. Moj broj jedan evo ga ovdje stoji Tihe Blaškića koji je živ i zdrav je broj četiri. Između nas su bila dva Muslimana Arif Pašalić i Đžemo Merdan. Ako se sjećate prije pola godine kad nastaje velika uzbuna zašto su članovi Generalskog zbora otišli u džamiju jer tamo je došao jedan ratni zločinac itd. Šta o tom? Sad ću vam pokazati tog ratnog zločinca? To je Džemo Merdan. Da se mene pitalo ja bih mu objasnio da Džemo Merdan ne može biti ratni zločinac, to je dobar, fin, pomalo plahovit čovjek. Ako je Džemo Merdan to je ovaj ovdje, ako je Džemo Merdan naredio ratni zločin onda zločini dolaze iz armijskog ili političko-bošnjačko-muslimanskog vrha, jer Džemo Merdan to na svoju ruku nikako nije mogao napraviti. Dakle, pa ja sam pokušavajući ući u Jajce jer su mene Muslimani spriječili ući u Jajce. Ja sam kontaktirao sa Refikom Lendom, čuli ste i za njega. To je potpredsjednik Federacije, to je čovjek koji je onda obnašao vojnu, a kasnije političku dužnost, pa ima još puno detalja. Ja sam bio krunski svjedok za, ispričavam se, ponese me lopta, bio sam krunski svjedok u suđenju hrvatskoj šestorci da, pokojnom Praljku i kompaniji. Došao sam, trebali smo se naći u jednom zagrebačkom restoranu. Haški istražitelj se zadnji čas predomisle idemo u Intercontinental. Osam sati razgovaram sa njima i ne završavamo razgovor. Dolaze sutradan za mnom u Slavonski Brod. Pričamo 12 sati. Oni oduševljeni i kažu gospodine Prkačin, generale izaberite grad u Europi gdje hoćete, šaljemo po vas helikopter, avion da Europi ispričate što se dole događa, jer ja znam povijest Bosne, ja znam ratnu sadašnjost. Nikada ja ne dobivam više poziv, jer paralelno sa mnom svjedoči jedan lažni svjedok na temelju čije svjedočenja se može osuditi Praljka i kompaniju. To je Stipe Mesić. Mi smo do tada bili prijatelji, mi smo do tada bili prijatelji, a onda sam došao. Opet ja, onda sam se onda sam se pojavio u mjestu mojih prijatelja, pa su mi dali Stipino svjedočenje, pa sam ga pročitao. Pa sam udahnuo duboko. „I što veliš?“ pita Ivo Komšić. Ivo Komšić nije moja krvna grupa, ali nije glupan. To je jedan od najinteligentnijih Hrvata koje sam ja sreo i šteta što nije Hrvat. … /ne razumije se/ … Željka Komšića, on niti vrijedi kao čovjek, niti vrijedi kao intelektualac, on ne vrijedi ni pišljiva boba. A Ivo Komšić je vrlo vrlo bistar, vrlo inteligentan čovjek samo to je drevno bošnjački jaran. On nije nikakav Hrvat. I pita me: „Što veli, što kažem na to svjedočenje?“. Ja čitam ponovo. Evo sada se tresem. Inače, nisam ja baš prparoš, kada se sjetim. Bacam papir i uz psovku velim: „Pa ovo je veleizdaja.“ Pa ovo je veleizdaja, pa Stipe što si pričao. I što se događa? Nudim se ja, nudim se ja poslije toga i odvjetniku Anti Nobilu kada me ne zovu haški istražitelji, kada me ne zove sud, daj predložite. Nitko mene ne predlaže. I još jedan kuriozitet. Na kraju razgovora me jedan od haških istražitelja pita: „Je li točno kada ste 24. 12. u Vitezu sjedili na večeri nakon što ste u Zenici osnovali brigadu HVO-a Jure Francetić“, tada Francetić nije smetao ni HVO-u on je bio samo HOS-a osnovao je Praljak i ja govorili na osnivanju te brigade „je li točno da ste sjedili vi do Praljka i da vam je Praljak u jednom trenutku opsovao Boga i rekao – ti stvaraš … državu?“ To je jedini detalj na koji nisam htio odgovoriti. Ja sam njima ispričao istinu. Istina bi branila i obranila Hrvate jer kod Bošnjaka kojima ja neprijatelj nisam imate vagone i tone ratnih zločinaca.

Pa nije mi drago što povredu Poslovnika moram dati gospodinu Prkačinu. Ovaj gospodine Prkačin vi govorite o razdoblju prije bošnjačko-hrvatskih sukoba, to su vaši osobni dojmovi. Ali pogledajte Hrvate Zenice gdje su danas Hrvate. Pogledajmo ratne zločine koji su počinjeni u Dusinji, u Grabu, Križančevu selu i niz drugih o kojima sam govorio, a uvaženi gospodin je bio tada zapovjednik tih postrojbi tako da nemojmo olako donositi zaključke, a nadam se da će sud presuditi kako je po pravdi Božjoj. **Sanader, Ante (HDZ)** Dobro. To ste iskoristili kao repliku. Dobivate opomenu. Repliku ima, povreda Poslovnika Ante Prkačin. Izvolite. Inače ja sam oduševljen kada ovako netko ispriča priču koja nema nikakve veze s onim što sam ja rekao. I ja bih se sada sjetio gospodina Grmoje koji reče: „A one tri mumije“. Puno bi vam bilo bolje da je mumija, da je šutio nego da je pričao ovo što je pričao. Jer ja uopće nisam rekao ono na što bi se moglo reagirati ovako kako je reagirao. Dobro. I vi dobivate opomenu jer je to bila replika. A sada repliku ime poštovani Stipo Mlinarić. **Mlinarić, Stipo (DP)** Hvala lijepo predsjedavajući. Generalno evo pitanje za vas pošto ste otvorili danas u sabornici pitanje lažnih branitelja. Sami ste rekli da znate u Slavonskom Brodu neke ljude koji se predstavljaju za branitelje a da nisu branitelji. Recite mi vaše mišljenje. Jel' mislite da je to politika u ovih 30 godina usudit ću se reći od prestanka rata ili 28 godina da je namjerno napravila s takvim stvarima da manipulira da pusti neke ljude koji nisu zaslužili da bi se mogli ukaljati i uprljati pravi čestiti branitelji, da bi se moglo što ste rekli manipulirati s njima, da bi ih se moglo kupovati preko pojedinih udruga i jednostavno manipulirati u političke svrhe s njima? Evo, hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Odgovor. **Prkačin, Ante (HRB)** Ovo je teško pitanje. Za ovo treba, ja mislim za sebe da dosta brzo mislim ali ovdje bi mi trebalo malo više vremena. Mislim da je tu bilo klošarluka na nižoj razini, a bojim se da je gospodin Mlinarić na tragu da je u jednom trenutku u jednoj političkoj opciji bilo zgodno da su poslušnici da su oni važniji nego istinski branitelji. Hvala lijepo.

Zahvaljujem. Što se tiče lažnih branitelja, tu Ministarstvo hrvatskih branitelja može malo učiniti. Dakle, ako gledamo Zakon o općem upravnom postupku tu imamo načelo zaštite stečajnih prava. Ja se sjećam jednog branitelja koji je imao status HRVI-a s osnova ozljede na ratištu iz Sesveta. Dakle, 8 njegovih suboraca je došlo dati na zapisnik izjavu da on nikada nije sudjelovao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i da je zapravo švercao automobilima. Ministarstvo tadašnje u kojem sam ja bila načelnica proveli smo obnovu postupka. Upravni sud nam je poništio rješenje. Dakle, teško je, vrlo je teško ukinuti stečena prava ako su već u nekakvom postupku utvrđena. Hvala. **Sanader, Ovo je pravno pitanje. Ja sam političar ili nekakav političar i vrlo mi je teško, ali iskoristit ću ovo vrijeme. U Slavonskom Brodu pouzdano znam da se krivotvorio moj potpis i ratni put nekih mojih diverzanata i da to lažnjaci imaju na temelju toga dakle da su dobili prava koja im ne pripadaju. moram se vratiti na ono malo prije što sam rekao. Dakle, Ante Prkačin kao osvjedočeni prijatelj Muslimana iznosi istinu koja ide na ruke Hrvatima, koja ide na ruke Hrvatima i ta istina se ne obznanjuje. I ja sada slušam nekakve priče ovo je bilo prije ovoga, onoga, ono je bilo. Haag je jednostavno htio osuditi Hrvate, a amnestirati Bošnjake. I vi povedite računa o sljedećem, vi tražite, ma statistika je sjajna. Hajdemo vidjeti tko je više čijih civila ubio, oni naših ili mi njihovih, tko je imao više logora, tko je imao više ratnih zločinaca koji nisu procesuirani. Mislim to bi radio onaj tko istinski zastupa interes tog naroda, a ne onaj tko … /Upadica Sanader: Vrijeme./ Poštovani viteže, hrvatski generale evo ja znam da ste vi kroz svoj životni put, a i u Domovinskom ratu dali ste veliki obol i sigurno da ovih tridesetak godina i sami kad ste spomenuli i lažne branitelje, mislim da se tu slažem sa gospođom Nađ to je jednostavno jedno teško pitanje. Svatko u svom okrugu gdje živi bi trebao, osobito krajevi koji su bili pod direktnim ratom znati čija je kuća bila prazna, a čija je puna. To je najbolje rješenje, međutim svi tuđe dvorište dobro vide, ali svoje ne vide. Hvala lijepa. Ja idem iz svoga dvorišta, ja idem vidjeti tko je lažni ratnik sa mojim potpisom. Dragi moj Deur evo ti i Mlinarić se sad gotovo dodirnušte, gotovo složište, to što je čak lijepo. Bilo je vrlo žestoko, ali ja sam nešto slično prepoznao i u onome što je Mlinarić rekao malo prije o ovome što ti reče sada. Hvala lijepa. Željko (Hrvatski suverenisti)** E poštovani kolega i generale naš ratni heroju gospodine Prkačin, bilo vas je zadovoljstvo slušati osobito ove dramatične iskaze u pogledu maloljetnih branitelja i njegove zlehude sudbine, ali i svih drugih a posebno kada se opisivali svoj doprinos u vezi u vezi ratovanja na području BiH i mostova koje ste gradili između naroda da se spriječe zločini na žalost nije se to učinilo, pa vas pitam jeste li možda danas takav kakav jeste u kontaktu bili kada ili ste mu predložili sa predsjednikom Republike Hrvatske gospodinu Milanoviću da nešto učini neki iskorak u pogledu HOS-a, u pogledu postrojbe koja je u samim temeljima ovog društva ratovala i znamo i u Dubrovniku i u Lici i istočnoj Slavoniji. Ma nema gdje nije Međutim, još uvijek ostaje nekakav dojam da su izvan zakona, a Zakon o hrvatskim braniteljima i u članku 3. … …/Upadica Sanader: **Prkačin, Ante (HRB)** Sa Zoranom Milanovićem predsjednikom Republike sa kojim sam ja u dobrim odnosima. Da ste i puno bliskiji nego što smo nas dvojica morate biti taktičar. Njega se ne može nagovoriti ni na što, ali hoće on poslušat argument. I ja mislim da je on nakon što smo mi razgovarali i o HOS-u, jer u jednom trenutku je malo familijarno Ante kad ćemo riješiti „Za dom spremni!“ Velim Zorane nikada jer budemo li to rješavali nas dvojica ćemo se sukobiti, hajmo sačekati da prođe nekoliko godina da dođemo do nekih novih spoznaja i jedan i drugi pa da onda sjednemo i da razgovaramo. Ali ja mislim da Predsjednik Republike kao što je promijenio odnos prema Hrvatima u BiH točno je da je on podržao Željka Komšića držeći ga Socijaldemokratom, ali kad je vidio da je to jedna štetočina, da je to jedan mufljuz koji je veće zlo napravio Bošnjacima, negoli Hrvatima, da je to jedna štetočina, onda je Zoran Milanović radikalno okrenuo tu politiku. Međutim, ova naša partizanska čeda ona malo boluju od partizanske bolesti i ovoga problema će se on puno teže riješiti, ali on se njega rješava i ja u njega vjerujem.

Evo sigurno danas imamo Zakon o hrvatskim braniteljima konačno, ali uvijek se moramo na žalost u ovim našim raspravama sjetiti jednog vremena da bi došli u drugo jer mi bez toga izgleda uvijek teško idemo i kao narod. 2017. godine kad uzmemo povijest od 2000. godine kad su ta prava počela se raskrinkavati, ali jednu stvar koju moramo reći, koju je gospodin Prkačin rekao to da je Ivica Račan prihvatio grb HOS-a i kao takav grb HOS-a i dan danas je u formi i Zakona o upravi koji je bio, koji nikada nije mijenjan. Hrvatski branitelji, tj. HOS-ovci su sukladno tada zakonu i za vrijeme ministra Šuška koji je tada to uveo u Hrvatsku vojsku a i u zakonu koji je ministar Medved nadopunio punopravni punopravni pripadnici kao bilo koja druga brigada koja je bila u Domovinskom ratu. Nikakve razlike nema, niti je bilo. Ja ne želim uzimati pojedince da li su sad oni što je rekao predsjednik države jedan drugi, treći nego kažem ono što piše u zakonu. U svim

Danas ni jedan pripadnik HOS-a u Zakonu o hrvatskim braniteljima kao bilo koje druge brigade, da li je to Specijalna policija ili je neka gardijska brigada ima potpuno ista prava. Uzimati to kao temelj nečega je vrlo nisko, ali svakome pripadniku HOS-a moramo dopustiti kao bilo koje brigade da ima pravo izreći svoj stav i o zakonu i o načinu na koji način će to provoditi. To su, to je legitimno. Mi se sjećamo tada i 2000. godine kad je Domovinski rat krenuo u Haag, kad su, kad smo slavili Oluju i Bljesak dok su naši ratni zapovjednici bili u Haagu. Nisam bio član dugo godina ni jedne udruge. Svaki od nas ovdje pojedinačno odgovara za sebe, za svoj postupak ali kao saborski zastupnik HDZ-a i član branim svoju stranku i ponosan sam na nju. Sve što je kroz HDZ napravio predsjednik Tuđman i danas predsjednik Vlade Andrej Plenković. I to je moja dužnost i kao čovjeka i neću nikome dopustiti da blati ono što je danas ova Vlada napravila u ovih 8 godina, što je ministar Medved kao čovjek sa svim svojim suradnicima, jer jedan čovjek nije svemoguć, ali svi suradnici koji su u Ministarstvu hrvatskih branitelja što su sve napravili i od 2017. Ministar Mrsić je radio plakate u razdvajanju hrvatskih branitelja, hrvatskih mirovina. SDP je radio kampanju i njihovi ministri protiv hrvatskih branitelja stradalnika i članova njihovih obitelji. Prvu stvar koju je ministar Medved nakon prosvjeda koji mnogi žele reći šta je to napravljeno. Samo da je vratio mirovine u mirovinsko to znamo svi tu branitelji koji sjedimo, a i oni koji su involvirani u to. Što bi bilo da je tada ostalo razdvajanje hrvatskih branitelja koji su, govorim za invalidske mirovine kojih ima negdje oko 55000. Manipulira se sa brojkom od 500 000 branitelja koji su na teret države kao što se danas manipulira o Zakonu o civilnim žrtvama. Ovo ministarstvo i ova Vlada je napravljeno Zakon o nestalima, o civilnim žrtvama. I sam kao savjetnik predsjednice zalagao sam se da se taj zakon napravi, to mogu reći ponosno i svakoga pogledati u oči i nije me sram. Ali institucije Republike Hrvatske su dužne i u tom je zakonu da ni jedan agresorski vojnik ni njegov pomoćnik na bilo koji način ne mogu biti dio toga zakona. Sad ako ćemo mi doživjeti nakon predsjednika Tuđmana kad je došlo 2000. na vlast, kad su Domovinski rat odveli u Haag, kad su ljudima oduzimali prava, obezvređivali Hrvate iz BiH. Ako Ako ćemo to čekati što ćemo biti, onda mi nemamo državu. A valjda poštujemo te zakone, pa valjda mi ovdje kao saborski zastupnici imamo tu vjerodostojnost da se borimo za to, da se nećemo međusobno prozivati, nego da stanemo iza ovog zakona i ministra Medveda i Ministarstva hrvatskih branitelja. Ima puno stvari oko kojima ima različitosti kao političke stranke, ali ovo je nacionalna vrijednost, ovo je domovinska sigurnost. Domovinski rat je temelj Hrvatske države. Ja sam nekada za vrijeme kad je bio prosvjed nosio sam zakon kanadskih veterana koji su neki ljudi su tad to preveli, gdje su članovi obitelji i veteran imaju ista prava. Mi smo tek danas u ovom konačnom prijedlogu došli do konačnice prava hrvatskih branitelja a da ne govorim o HVO-u. Jako se dobro sjećam, svjedok sam vremena na koji način se obezvređivalo Hrvatsko vijeće obrane i ti ljudi koji su dali jednaki doprinos kao bilo koja brigada i HOS i bilo koja brigada u Hrvatskoj državi. Najopasnije izdvajati bilo koju brigadu, bilo kojeg pojedinca. Sigurno da ima ljudi koji su ultra heroji bili i prvi mi svjedoci toga vremena moramo im skinuti kapu osobito za naše poginule, naše majke, supruge. To su heroine ovoga vremena koje su svoju djecu, nisu ni upamtili svoje očeve, oni su ih odgajali. To su heroine ovoga vremena i ovoga stoljeća. I to je ono što mora biti svakom od nas u svijesti i u snazi. Zato još jednom želim se zahvaliti i ministru Medvedu. Nemojmo izmišljati ni jedan agresorski vojnik nije u Zakonu o civilnim žrtvama niti može biti. I drago mi je da će biti odbor ako sam dobro razumio i nije tu Đakić da će to biti idući tjedan, da sa argumentima dođemo i kažemo ono što je istina. Ima pravo svatko od nas osobito kad si u opoziciji nemaš odgovornosti i hvala bogu da možeš reći bilo šta. Ja i to poštujem, ali ono danas što rade ljudi u Ministarstvu branitelja i ministar Medved to još se bez uvrede uz sve poštovanje svim ljudima koji su tamo bili, svatko na svoj način nisu nikada ovako nešto napravili i sa ovakvom snagom i emocijama. Ja se sjećam 2017. kad je ministar Medved, evo to ću sad javno reći to sam rekao u jednoj emisiji, kad je pokrenuo taj zakon, izmjene. Ja i on razgovaram ja mu kažem ministre ja ne vjerujem da ćete uspjeti u tome. I tad mene njegov zamjenik zove Ante hoćeš ti to podržati. Ja kažem da podržat ću normalno, ali ne vjerujem da će to proći. Evo ja sam bio prvi koji sam tada sumnjao u nešto što je ministar Medved napravio i koliko je napravio i koliko je svog zdravlja, emocija dao za hrvatske branitelje. I nije zaslužio kao čovjek da se na takav način svatko može doći ima pravo na pitanje osobito mi saborski zastupnici kojima je, imamo taj prioritet da možemo doći u instituciju i zatražiti bilo koji dokument, da vidimo da li nešto je točno ili nije točno, a ne da izlazimo za govornicu i da pričamo što smo pročitali u nekim novinskim člancima koji su neistiniti, koji su lažni. To je najopasnije što se događa. Ne dopustimo da na ovakvim stvarima, na vrijednosti hrvatskog čovjeka mi međusobno gubimo vrijednost, da političke stranke koje smo se upisali sad, evo sad je sa nama počelo vrijeme. Nije sa nama dragi prijatelji. Vrijeme je počelo prije puno, puno tisuća godina a mi smo dobili privilegiju da budemo sudionici toga.

Spomenuli ste prvo Ivicu Račana da je insigniu HOS-a i to ste u pravu on amenovao i da danas vrijedi. Je, a tko je hapsio ove godine HOS-ovce u Kninu i zaustavio ih i pohapsio ih? Morate to reći. Kad ste rekli neke novinske članke, ovo nije novinski članak, ovo je rješenje Odbora za veterane gospodina Đakića i ti koji si isto član kao i ja. pogledaj to da se napravi tematska sjednica o logorašima zatvorena za javnost i da će se donijeti spisak civilnih žrtava rata. Danas 6.12. nije sazvana sjednica. Te floskule koje prodaješ bit će sljedeći tjedan, neće bit sljedeći tjedan. Evo ja sa ovog mjesta kamere snimaju garantiram da će se Sabor raspustiti, nikad se ta sjednica neće sazvati, niti će se ikad donijeti civilne žrtve rata. Vrlo dobro znaš zbog čega, zato što znaš tko je prošao kroz njih Vaša saborska zastupnica je to vama rekla kad je glasala protiv. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Odgovor na repliku. **Deur, Ante (HDZ)** Gospodine Mlinariću ja vjerujem da vas brat Škoro sluša i da mu je neugodno, jer vas on nije učio ovakvom repertuaru riječi. Poveo vas je kao jednog mladog kvalitetnog čovjeka, da će te ovako lagati, izmišljati, ali dobro to je vama na čast. Kao što si odlazio u Ministarstvo branitelja kad je bio Fred Matić i znao si situaciju, ali te tad nije zanimalo što se razdvajaju hrvatske mirovine, zašto je Ante Gotovina i Markač u Haagu. Zašto generali drugi su optuženi? Šta tada nisi prosvjedovao? Danas si u privilegiji kao saborski zastupnik da to provjeriš. Ako bog da idući tjedan ćemo to svi zajedno provjeriti ovo što si rekao i jedva čekam i radujem se tome. tome. **Mlinarić, Stipo (DP)** 238. Vrijeđanje saborskih zastupnika. A drugo on ni ne zna. Prvo brat Škoro, pa onda Fred Matić. O jednom i o drugom mislim isto ko i o tebi, onda sam ti sve rekao. Prema tome, toliko o tome. Ali što se tiče generala može te bit sram Ante identificirati, transferirati, uhititi. Član HDZ-a izručili sve generale. Nemoj se sam, propucavaš se kroz nogu, bolje šuti, nemoj se javljat molim te, jer sve što kažeš ide protiv teme. Mislim nemoj! Iskoristili ste to kao repliku dobivate opomenu. Slijedi poštovana Maja Grba-Bujević replika. Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Deur, malo samo podsjetnika. Znači kod promjene vlasti iz Milanovića u Hrvatsku demokratsku zajednicu zatekao se je proračun za Ministarstvo branitelja manje od 120 milijona preračunato eura. 2021. je raslo, 2023. je rastao pa sve do današnje 2024. 174 milijona eura. To govori o tome što ova Vlada misli, radi za branitelje. A drugo što mislim je da ova Vlada zapravo popravlja one 4 godine koje je Fred Matić držao branitelje podcijenjene, one branitelje koji su bili prisiljeni tražiti svoja prava, odnosno štititi svoja uopće prava tako da su prosvjed radili pred Ministarstvom branitelja. Zamislite kad branitelji stoje ispred Ministarstva branitelja i na taj način zapravo se sada vraća sve ove godine sav dug koji smo imali prema stradalnicima … Hvala poštovana zastupnice. Pa vi ste puno toga već i rekli. Sigurno da je ova Vlada pa i 10% koje je uzeo i Vlada Jadranke Kosor i Vlada Zorana Milanovića ovo je prva Vlada uz sve nedaće koje su se dogodile od potresa, covida hrvatska Vlada maksimalno u svojoj moći pomaže, daje svim građanima, a hrvatskim braniteljima, stradalnicima kao najzaslužnijem temelju Hrvatske države daje se maksimalno i pomaže se da budemo što kvalitetniji, da se hrvatski branitelj, njegova obitelj prepozna. Sigurno da danas u ovom vremenu kad slušamo mnoge priče one su neistinite. Danas je izborna godina i čut ćemo svih laži. Normalno da te manje stranke imaju jaču formu laži, to stoji. Kolega to što smo ja i Škoro isti meni je to čak drago, jer ako ti je on bio brat, valjda sam, tako si malo prije rekao, valjda sam ja u svojstvu brata jer moraš biti

i drži dignitet Domovinskog rata i dostojanstva hrvatskih branitelja. Znam da vama kao ratniku ne treba ni pomoć i zato nisam dizao povredu Poslovnika. Kada se spuštalo na osobnu razinu prema vama, ali jedini razlog toga je zato što ste vi '91. bili tamo gdje je trebalo, bili u Vukovaru, bili sa Vukovarcima i neki koji danas obnašaju vlast u Vukovaru da im damo pet života neće to moći napraviti što ste vi napravili za Vukovar i što danas zajedno sa potpredsjednikom Vlade Medvedom i sa Vladom na čelu Andrejom Plenkovićem radite za Vukovar, za Vukovarce, za branitelje i što ste češće tamo nego neki drugi koji bi trebali brinuti o Vukovaru. Iz toga razloga vjerujem da i ovo danas je samo nastavak borbe za hrvatske branitelje i borbe za sve one koji su to zaslužili, a drugi neka tuguju i plaću. Hvala poštovani zastupniče. I vama sigurno vi ste Vukovarac, mlad ste čovjek, ali kao dijete ste propatili kao i svi Vukovarci koji su prošli taj križni put koji je srpski agresor napravio. Danas moramo biti, imali smo predsjednika Tuđmana koji je u svim okolnostima gradio Hrvatsku državu i sa ljudima i sa različitim spektrom političkim. Danas Andrej Plenković i ova Vlada rade za Hrvatsku državu da je Hrvatska država prepoznata kao snažna članica EU, NATO saveza, ono što je bila vizija prvoga hrvatskog predsjednika. To je domovinska sigurnost, to su vrijednosti za koje moramo stajati. Puno ima političkih stvari koje se možemo razlikovati tko koji dio obnaša vlast i tko je uz koga došao na vlast. To je nešto što i vi jako dobro znate, ali nacionalna vrijednost koju danas … …/Upadica Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolege, poštovani branitelji. Izuzetno vas cijenim i poštujem međutim ono što mene osobno žalosti, a sigurno vjerujem i veliku većinu hrvatskog naroda i braniteljske populacije, njihovih obitelji kada slušaju ovakove svađe između vas branitelja koje su zaista po meni potpuno bespotrebne. Ovaj Visoki dom je u 10 mjesecu 2000. godine donio Deklaraciju o Domovinskom ratu gdje između ostalog kaže zašto se donosi, a to je upravo ovo što bi volila da malo osvijestimo, između ostalog radi zaustavljanja radikalne politizacije Domovinskog rata i zabrinjavajuće polarizacije hrvatskog društva što može imati dalekosežne posljedice i Zastupnički dom Hrvatskog sabora donosi ovu deklaraciju. Nadalje govori ono što je u stvari tema danas ove točke dnevnog reda, a to je da imamo obavezu, da na načelima pravednosti omogućimo dostojanstven život svakom našem branitelju i njihovim obiteljima. Ako za kraj, ako imamo saznanja da je netko … …/Upadica Sanader: Vrijeme. Odgovor./… … lažan branitelj, da je zloupotrijebio nešto imajmo hrabrosti to prijaviti. Hvala poštovana zastupnice. Pa prije svega bilo što, to je naša dužnost građanska a i prije svega ali poslije onda danas i kao saborskih zastupnika. Ako poznamo da je netko napravio ratni zločin, da je lažni branitelj, da je napravio određeno kazneno djelo to je naša dužnost da prijavimo u institucije koje su za to, Što se tiče nas hrvatskih branitelja malo prije sam rekao izborna je godina i mi smo u različitim strankama i te tenzije sigurno da su dosegle jednu razinu, to smo vidjeli i oko kolone sjećanja u Vukovaru da su te tenzije za mandat više kako sam to znao tad reći na žalost da bi se to dobilo i to je došlo u tu situaciju. Tako da i ova današnja rasprava mora imati svoju neku simboliku, na žalost moramo svima odgovoriti da nema u zakonu i civilnim žrtvama ni jednog agresorskog vojnika što ćemo kroz koji dan i vidjeti. **Blažević, Anamarija (HDZ)** Hvala. Evo poštovani kolega nabrajali ste sve što je ministarstvo posljednjih godina činilo. Ja bih još samo evo dodala i kao gradonačelnica ili kao član obitelji osobe nestale iz Domovinskog rata, rad Uprave za zatočene i nestale. Imam još 1803. neriješenih slučajeva, ali evo do 2019. godine nije bilo jedinstvenog zakona koji regulira traženje osoba nestalih u Domovinskom ratu. 2019. je evo stupio na snagu i taj zakon, tako da je to još jedan plus, još nešto o čemu trebamo reći da ministarstvo vodi brigu, a za mene evo osobno jedno to od težih i poslova i pitanja koje radimo iz Domovinskog rata. Hvala poštovana zastupnice. Pa evo u ovih 8 godina smo vidjeli, evo na početku sam rekao 2017. kad je ministar Tomo Medved krenuo u izmjene i dopunama zakona, kad je bilo jedno stvarno teško stanje i teška situacija nakon svih oduzimanja koje od 2000 godine napravljeno kroz jednu percepciju koja je stvorena u javnosti da su hrvatski branitelji paraziti, neradnici, da su štetočine društva, za sto postotne invalide sjećamo se sa kakvim su imenima nazivani tada Đuro Glogoški invalidi koji su imena dobivali ljudi kolji su dali, jedino što nisu život svoj dali, ovo drugo su svoje tijelo su dali za Hrvatsku, za sve nas. Tako da je trebalo izmaći snage, trebalo je to postaviti kvalitetno da danas možemo doći do ovoga. Uvijek možemo reći mogli smo to prije, moglo je to prije, moglo je ali nije. Da je došlo prije, ne bi morali to sad, danas napraviti. Sljedeća replika poštovana Majda Burić. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam. Poštovani kolega Deur vi ste se u svojoj pojedinačnoj raspravi dotakli i razorne politike SDP-a prema hrvatskim braniteljima i sramotna je baština SDP-a i Vlade Zorana Milanovića koja je usklađivala braniteljske mirovine na štetu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Što se tada još događalo? Razdvajale su se mirovine opet na štetu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Sjetimo se samo da su mirovinski faktori za hrvatskog branitelja postavljeni na 0,40. Kad to postavimo u suodnos sa recimo mirovinskim faktorom koje je ta Vlada za člana JNA postavila na 0,90. Dakle, na više od duplo. Međutim, ono što je jako dobro i što je jako pozitivno da je Vlada premijera Plenkovića i ministar Tomo Medved da su u potpunosti promijenili odnos prema hrvatskim braniteljima

Hvala vam poštovana zastupnice. Pa u pravu ste, vi ste i sigurno kao djelatnica Ministarstva rada upoznali ste jako dobro sa vremenom kroz koje smo prolazili svi zajedno kao društvo, a u tom društvu su hrvatski branitelji stradalnici bili u vrlo jednoj teškoj situaciji, da na jednoj strani imate Domovinski rat u Haagu gdje se iščekuju najgore presude, gdje se želi obezvrijediti Hrvatska država i hrvatski narod. Na drugoj strani u Domovini imate obezvređivanje hrvatskih branitelja, oduzimanje svih prava, vrijeđanjima, razdvajanja mirovina, gdje se ide raditi tada Zakon o crnim žrtvama gdje ga rade Tešelička, Fred Matić i tada bivši predsjednike Josipović, gdje Udruga gdje Udruga civilnih žrtava su protiv tog zakona. Oni ne žele da se tada taj zakon donese i zato smo bili protiv toga zakona, jer on je tada

nas dvojica jesmo u specifičnoj situaciji iako nas kolega Prkačin probao omalovažiti, tako da počesto moramo zastupati stavove legitimnih predstavnika Hrvata, tako da nije me sramota priznati da je puno bitnije i jedino bitno u konačnici šta o ovome zakonu misle predstavnici Hrvata u HNS-u, Odjela za branitelje, nego šta mi pojedinačno osobno mislimo. Ovaj zakon, Odjel za branitelje HNS-a u potpunosti podržava, sa njim je usklađen i to je jedino bitno. Isto tako o pojedinim važnim političkim temama moramo i u redu je da zastupamo stavove legitimnih predstavnika, a ne osobne stavove. Puno puta smo govorili o diskriminaciji naših branitelja i jednoj lošoj atmosferi, govorili o stradanju Hrvata, govorili o logorima za Hrvate i promjeni te percepcije. Slažete li se da Hrvati bez čvrstog zaleđa Republike Hrvatske ne mogu i neće opstati i da ne možemo bez pomoći Republike Hrvatske? **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani zastupniče. Da, slažem se. Nakon smrti predsjednika Tuđmana i ratnog ministra Gojka Šuška znamo kroz šta su Hrvati u BiH prolazili. Na istoj poziciji su bili kao i u Domovini hrvatski branitelji veliki dio hrvatskoga naroda. Ova Vlada na čelu sa Andrejom Plenkovićem do sad je najviše napravila nakon smrti predsjednika Tuđmana. To su argumenti, to su činjenice, gdje Hrvati napokon u BiH postaju osnaženi i gdje je prema hrvatskim braniteljima i Hrvatskom vijeću obrane se ide u maksimalnoj pomoći koliko to Hrvatska država može. A ono što je najbitnije politička snaga koju šalje politika Vlade Republike Hrvatske daje sigurnost

Hvala potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Evo na samom početku moje rasprave želim reći kako je na današnji dan prije 32 godine, 6. prosinca 1991. godine u vojno-redarstvenoj akciji Orada oslobođen grad Lipik koji je tako postao prvi oslobođeni grad u Domovinskom ratu. U povijesti je ostalo upisano da je Lipik oslobođen u petak 6. prosinca '91. i time je postao prvi, a sve do '95. godine i jedini grad oslobođen u Domovinskom ratu. U akciji oslobađanja Lipika u prosincu '91. godine su uz pripadnike 76. samostalnog bataljuna Prve lipičke satnije sudjelovali i branitelji i pripadnici specijalnih postrojbi MUP-a, branitelji iz Lipika, Pakraca, Bjelovara, Zagreba, Zaboka, Ivanca, Varaždina, Čakovca, Kutine, Zaprešića i Križevaca. Lipik obilježava Dan branitelja Lipika i ja im svima čestitam njihov dan. Naravno čestitam i Dan branitelja Dubrovnika. Upravo zbog njih hrvatskih branitelja moralna je obveza cijelog našeg društva skrb i dostojanstven odnos prema najzaslužnijima za slobodu koju danas živimo, a sveobuhvatna skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji kao i ostalim stradalnicima iz Domovinskog rata naša je dužnost. Želim spomenuti preventivne preglede koji se provode u 28 zdravstvenih ustanova, ali i ostala zdravstvena i psihosocijalna skrb koja je itekako potrebna i velika pomoć braniteljima. Svi mi koji dolazimo sa područja gdje je velika koncentracija veterana, ratnih vojnih invalida, članova obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja svjedočimo koliko je važno kontinuirano voditi brigu o toj populaciji, ne samo zdravstveno, financijski ili savjetodavno nego i kroz neformalne kontakte, kroz druženja, kroz uključivanje u društveni život cijele naše zajednice. Kroz proteklih 30-tak godina problematika braniteljske populacije se mijenjala. Na prvom mjestu uvijek trebamo staviti zdravlje branitelja i članova njihovih obitelji. Kažu stručnjaci kako je niz specifičnosti vezanih uz zdravlje, a istraživanja pokazuju na prerano starenje osoba oboljelih od post reumatskog stresa i pojavljivanja niza psihosomatskih bolesti. Svjetski stručnjaci su nakon Domovinskog rata govorili prvo o pojavi akutnog i kroničnog post traumatskog stresa, nakon toga visoki tlak i šećer, a zatim maligne i autoimune bolesti. Sada se nalazimo u tom razdoblju. Prosječna dob branitelja je oko 57 godina. Sve su stariji, sve izloženiji zdravstvenim problemima. Kao gradonačelnica Pakraca, grada u kojem je započeo Domovinski rat mogu vam navesti niz individualnih pojedinačnih primjera kada je narušeno psihofizičko zdravlje, kada se pojedinac branitelj nalazi u teškoj socio-ekonomskoj situaciji i kada nema nikoga tko bi se o njemu skrbio, tada tu skrb o svom prijatelju najčešće preuzimaju oni koji su s njim i '91.g. dijelili dobro i zlo. Bili su ne samo prijatelji nego i braća, a tako se i danas nazivaju. Međutim, dođe trenutak kada ta prijateljska bratska skrb nije dovoljna i tada se pokušava na razne načine naći rješenje gdje smjestiti osobu, tko može pomoći jer sam se o sebi ne može brinuti, obitelj nije stigao zasnovati, roditelji su stari ili ih više nema, niz je takvih primjera. Veteranski centri i Dom hrvatskih veterana u Lipiku su zasigurno kvalitetno rješenje za složene probleme. Oko 12 tisuća ljudi godišnje prođe, a otvaranjem novih veteranskih centara ta će brojka i rasti, prođe kroz njih. Tamo mogu boraviti svega 20-tak dana i uz stručno vodstvo prolaze programe skupne, ali individualne rehabilitacije. Važno je napomenuti kako se u veteranskim centrima i Domu u Lipiku provodi program boravka odnosno korištenja usluga centara bez smještaja, a s namjenom i lokalnom stanovništvu odnosno braniteljskoj populaciji iz okolice. To je sjajan primjer deinstitucionalizacije i niz skrbi o braniteljsko stradalničkoj populaciji, ali opet se vraćam na ono pitanje što s osobama koje nemaju adekvatan smještaj odnosno koje se zbog svog stanja ne mogu brinuti o sebi i nemaju nikoga. Tada ih se smješta u institucije koje nisu primjerene njihovim dijagnozama, ali i tamo ne mogu dugo trajnije boraviti, za domove za starije nemaju uvjeta. Vjerujte bila sam u prilici više puta sudjelovati u pronalaženju rješenja za te probleme. To nije lak posao, a narednih godina bit će još i teže. Zbog toga od srca pozdravljam osnivanje ustanove za trajni smještaj braniteljsko stradalničke populacije. To je izrazito potrebno i važno. Ne smijemo tu zapostaviti ni članove obitelji poginulih, umrlih, nestalih branitelja jer nerijetko imam pitanja i roditelja i udovica što će biti s njima kada se ne budu mogli brinuti o sebi, i to je dio naših sugrađana o kojima moramo i o kojima smo dužni skrbiti. Ovim izmjenama zakona dajemo pravnu osnovu za osnivanje takvih ustanova koje su stvarno prijeko potrebne. Želim vam još prenijeti i odgovore branitelja, roditelja, udovica iz Domovinskog rata, kada razgovaram i pitam ih o budućim braniteljskim centrima i da li bi željeli biti i boraviti tamo? Kažu, naravno želim biti s osobama koje me najbolje razumiju, koje znaju kroz što smo prošli i kroz što još uvijek prolazimo. Ovim današnjim zakonom zaokružujemo potrebnu sustavnu skrb o braniteljsko stradalničkoj populaciji, što mi je izuzetno drago i veliko zadovoljstvo. Aktivnostima Ministarstva branitelja koje ono provodi kontinuirano od 2016.g. odaje se dostojno priznanje žrtvama, omogućava se pravna sigurnost hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, kao i civilnom stradalnicima Domovinskog rata. Donošenje ovih izmjena je pokazatelj odgovornosti države prema herojima na čijoj žrtvi je Hrvatska izgrađena i slobodu koju mi danas uživamo, hvala. Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovana kolegice Blažević, evo rekli ste i sami kao gradonačelnica Pakraca koliko svakodnevno vremena provodite sa hrvatskim braniteljima i zato mi je drago da ste večeras ovdje za razliku od pod navodnicima vrle i jake desnice od koje sada ni D u saboru, dakle niti jednog jedinog saborskoga zastupnika, inače jakih na riječima domoljublja i prava branitelja, ali dobro to govori o njima i ne treba se s tim Ono što mi je drago što sam i sam imao prilike vidjeti kada sam dolazio u Pakrac, koliko vodite brigu o hrvatskim braniteljima, koliko ste vodili brigu i o pomoći njima pomoći njima i u stambenome zbrinjavanju i sada nastavljate dakle i kroz ovaj rad i otvaranja Veteranskoga centra u Lipiku, ali i daljnjih aktivnosti koje su pred vama. Ali osobito mi je drago da tu nije stalo nego da danas i djeca iz Vukovara dolaze u Pakrac i da ste im uvijek tamo dobri domaćini i ja vam se na tome zahvaljujem. Hvala. Evo, kolega da, imali smo prije ove točke Zakon o turizmu gdje sam baš namjerno spomenula i taj dio, dakle ratnog turizma, to je nešto što, čime se trebamo ponositi, trebamo se ponositi hrvatskim braniteljima, svime onime što su oni ustvari u Domovinskom ratu za sve nas napravili i odličnu suradnju sa Memorijalnim centrom imamo iz Vukovara, dakle na inicijativu upravo Ministarstva hrvatskih branitelja danas u Pakrac dolaze djeca iz cijele Slavonije i Baranje, bude dakle škole prođu, vide što se sve to na našem području događalo jer ponekad branitelji Pakraca i Lipika imaju osjećaj možda da su zapostavljeni u odnosu na druge, ali i to je jedan dokaz da nisu, da se o njima skrbi i da se o njima priča i smatram da svaki, svaki dio ustvari treba pričati svoju priču, veličanstvenu priču iz Domovinskog rata. zahvaljujem vam i kao hrvatski branitelj što ste vi i vaš prethodnik, ali i vi što ste dali jedan veliki doprinos u prepoznatljivost. Sjećam se kad smo dolazili 1.3. gdje tada politika skoro da nitko nije uopće htio doći iz državne politike u Pakrac i gdje je ogromno stradanje Pakraca i cijelog Lipika, to uopće nije bilo u svojstvu tada hrvatske države, sjećam se koliko ste davali obol, snagu, molbe prema institucijama RH, koliko je koliko je Pakrac bitan i koliku je žrtvu dao za hrvatski narod i hrvatsku državu. Evo zbog toga želim se zahvaliti i na ustrajnosti i što se niste vi sa vašim svim kolegama tada davali jedan sebe prije svega a i vaše suradnike da bi se pokazalo što Pakrac znači u Hrvatskoj? Evo, hvala. Hvala. Da, kolega Deur, bili ste u Pakracu i hvala vam na svemu što ste i vi napravili, ne samo za Pakrac. Dakle u Pakracu se branila RH, to je grad u kojem je započeo Domovinski rat, 1. na 2. ožujak '91. g. i dolaskom tadašnje predsjednice Kolinde Grabar Kitarović i vas u Pakrac, dobili smo jedno priznanje odnosno hrvatski branitelji su dobili priznanje za sve što su napravili i od njenog dolaska se ustvari se ta priča i zakotrljala i moram reći da branitelji Pakraca, tu samo, ne mislim samo na branitelje koji žive u Pakracu, kao što sam rekla, tu su sve tamo od Iloka pa do Cavtata branitelji bili kod nas, su neizmjerno zahvalni što se branitelji Pakraca spominju sada i na toj puno većoj razini jer su oni to zaslužili. potpredsjedniče, poštovana kolegice. Pridružujem se i sama vašoj čestitci upućenoj braniteljima Lipika, ali želim podsjetiti da osim preventivnih sistematskih pregleda, Ministarstvo hrvatskih branitelja rade i programe psihosocijalne i zdravstvene pomoći za branitelje, dodatne programe radi zaštite mentalnog zdravlja, liječenja, rehabilitacije mentalnih bolesti, dodatne aktivnosti u promociji i unaprjeđenju mentalnog zdravlja i dodatne programe palijativne skrbi za branitelje. Uz zahvalu svim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata koje kvalitetno i zaista vrijedno rade svoj posao, pogotovo, evo, ovaj puta i vašim, s vašeg područja Pakraca koji osobno poznajem, dakle i njihov rad, molim vas da malo komentirate sve te programe i mogućnosti onda udruga da zaista se bave sa stradalnicima Domovinskog rata i braniteljima jer kao što ste sami rekli, oni ih ipak najbolje razumiju.

priče o palijativi i evo, dužni smo nekako i spomenuti i psihijatre, dr. Braš i dr. Đorđevića koji isto tako, rade jako puno na pomoći hrvatskim braniteljima koji su isto tako često u Pakracu i Lipiku s hrvatskim braniteljima, sve je to važno i puno se toga može stvarno reći što je napravljeno u zadnje vrijeme, a evo, ja sam ponosna što i naša Opća bolnica u Pakracu je i bolnica hrvatskih veterana. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Puno smo slušali o Domovinskom ratu i i nije baš bilo puno riječi o ovome Zakonu, ovaj, ali, da nažalost braniteljska populacija, ono što se braniteljima događa je šarolika, to već svi znamo oduvijek. Ja ću se isto pridružiti čestitkama, slavlju branitelja Dubrovnika, pogotovo iz jednog razloga jer ja sam iz Rijeke i jedan od heroja obrane Vukovara je bio Josip Kukuljan, bio je šef policije tamo i imao je pod zapovjedništvom moga prijatelja i neko vrijeme i susjeda, Marina Jakovinića, zapovjednika Ajkula, koje su odigrali ključnu ulogu u obrani toga grada, tako da sam kao Riječanin ponosan što su ta dva moja sugrađanina, doduše, Kukuljan je bio iz Crikvenice, obranili Dubrovnik, Rijeka je sudjelovala i u pomoći kroz konvoj Libertas, gdje smo ovaj, prihvatili izbjeglice, itd. od Josip Kukuljana, zadnja uloga je bila da je bio savjetnik ministra unutarnjih poslova, g. Jarnjaka, što je manje bitno ali kad već idemo na reminiscencije, ne znam tko koliko od vas zna, da je zahvaljujući određenim komplimentima ranih 90-ih na zatvorenoj sjednici Sabora, taj isti Josip Kukuljan smijenjen s mjesta šefa riječke policije. A o tome što se tamo govorilo, doduše, postoji saborski zastupnik, ovaj, zapisnik sa te zatvorene sjednice, kad čovjek pročita šta su onda govorili određeni ljudi parlamentarne većine, dođe za povraćati, a riječ je o heroju obrane grada Dubrovnika. Ali da ne bih o svojima, onda ću malo o kolegama braniteljima iz redova vladajućih pa imamo teatar apsurda baš u tim redovima. Pa imamo ginekologa koji ima viši čin samo zato što je bio u Saboru 90-ih, od nekoga tko je bio na ratištu 90-ih i bio načelnik saniteta s bojnog područja. Ili npr. čovjeka koji samo zato što ima kriva krvna zrnca, koji je i dobio kao, uz odlikovanja i hrvatski samokres od Ivana Tolja, koji je izgubio noge neposredno nakon Oluje zbog stajanja na „pašteti“. Vidite, on je bio po vojnoj skrbi, dobio je najgoru protezu koju je mogao dobit, nije dobio status invalida, nego je sa protezom vraćen na posao da radi kao alatničar u 3. maju. To su priče hrvatskih branitelja. Bilo bi toga još, bilo bi toga još, imamo i lažnih predstavljanja, pogotovo u sanitetu gdje se čovjek predstavlja kao dragovoljac,

i to se događa. To se događa i to su te razlike i to su ta nezadovoljstva koja se vuku godinama, zato što se sve radi stihijski i radi se nekim političkim povodom. Nažalost je tome tako. Da ljudi koji su na bilo koji način stradali u Domovinskom ratu, zaslužuju više i to u ovom prijedlogu zakona to stoji, ali ovdje isto, recimo, imamo određene određene nedorečenosti, pa kada govorimo o ukopu ili o participaciji o ukopu recimo za branitelje iz HVO-a sam govorio da ako imaju prebivalište u Hrvatskoj da dakle ako imaju prebivalište u Hrvatskoj da onda jedinica lokalne samouprave mora participirati u troškovima ukopa. Slažem se, bez daljnjega. Ali koja je to biti jedinica lokalne samouprave? Ona koja ima slobodno grobno mjesto ili ona u kojoj osoba ima prebivalište? Jer to je izostavljeno iz ovoga Zakona. Dakle netko tko je možda recimo živio u Bjelovaru, pripadnih HVO-a, umre sada možda ima slobodnog mjesta u Aleji branitelja na groblju na Drenovi, hoćemo ga pokopati na Drenovi? A ako ćemo ga pokopati na Drenovi da li će sudjelovati Grad Bjelovar ili će sudjelovati Grad Rijeka? To su pitanja koja ovim Zakonom ovdje na žalost nisu riješena. uvijek je pitanje timeinga, uvijek je pitanje timeinga. Ja sam ovdje više puta govorio o jednoj stvari, o udovicama, svim udovicama. Normalno je po meni, normalno žena pogotovo, ne kažem da nema udovaca, izgubi jednog od hranitelja obitelji, pogotovo kada dobro žive i odjedanput suprug premine da li u ratu, da li zbog prometne nesreće po meni udovica neovisno o dobnoj granici ima pravo uz obiteljsku mirovinu raditi ne pola radnog vremena, puno radno vrijeme. Meni je sasvim normalno da se ukinula dobna granica od 40 godina. Znate zašto? Jer to znači da je ta udovica ili udovac imalo 12 godina 95. kada se oženila za hrvatskog branitelja. normalno, mislim dobna granica od 40 godina više ne igra nikakvu ulogu. Ako to dižemo sada na 50 opet malo je apsurdno jer to znači 95. imala je 22 godine, a 91. bi imala 17. li se maloljetna osoba može oženiti? Mislim čemu ta dobna granica općenito? Ne govorim samo o ovome zakonu, nego i u Zakonu o mirovinskom osiguranju. I treće, ali to od nastanka ove države ja mislim da ovdje nije definiran pojam mirovine i nije definiran pojam mirovine. Znate što je mirovina? Mirovina se dobiva stažem pa i ona invalidska, ali moraš imati radnoga staža da bi imao pravo na mirovinu. Ja ne kažem da HVO branitelji ne zaslužuju nešto. Ali da li to znači da ako primaju mirovinu da li im se staž u ratu u Bosni i Hercegovini priznaje kao staž u Republici Hrvatskoj? Da li im se priznaje kao staž? Jer onda nema pravne osnove da to bude mirovina. Možemo ju zvati hranarina, naknada, kako god ju hoćemo zvati. Meni je ovo prvi i vjerujte mi zadnji mandat jer slušati ovakve rasprave su duševne boli. Ali mi zbilja ne znamo što je pojam mirovine i to je na žalost činjenica. I kada mi govorimo o razdvajanju ne ulazimo u iznos, ali činjenica je da postoji sustav generacijske solidarnosti. Ja mislim da svaki branitelj zaslužuje jednu stvar, da koliko dobiva od sustava generacijske solidarnosti na osnovu rada i uplaćenih doprinosa i ja mislim da svaki branitelj u Republici Hrvatskoj ima pravo znati koliko od svoje mirovine dobiva od državnog proračuna zato što je to zaslužio jer je sudjelovao u Domovinskom ratu. Jer stavljanje u čuture to znači da se neke stvari žele prikriti i zatomiti. I dakako ima jedna stvar koju na žalost imamo instrumentalizaciju branitelja više puta pa se ne zna tko je kada bio itd. Pa mi imamo, zbilja imamo invalide kojima je priznata invalidnina jer ima čir na želucu zato što mu je za vrijeme Domovinskoga rata bila loša ishrana. vi mislite da nemamo toga? Imamo branitelje koji su negdje nešto radili, ali prve crte vidjeli nisu ali svi su branitelji. I onda ispada da smo privilegirana kasta. Govorimo o sistematskim pregledima kod branitelja. Ma koji sistematski pregled? Ti se moraš javiti, moraš pitati umjesto da dobiješ pismo od Ministarstva branitelja Fabijaniću izvoli na sistematski sada je na tebe red, da imaš i opravdanje prema svom poslodavcu ako i dalje radiš. Mi govorimo o nekoj velikoj brizi i dignitetu. Pa država te se ne sjeti, nego se sam moraš sjetiti koristiti svoja prava prije toga moraš zakon pročitati, to ti je neka velika briga. Ajme brige. Tako da Tako da podržat ćemo, dakako da ćemo podržati zato što je bolje nego što je bilo. Ali ovo za HVO mirovine kažem vam ovdje mi brkamo pojmove, brkamo pojmove. To ne znači da HVO nema pravo na određena davanja iz Hrvatske. Na kraju krajeva takav je sporazum i potpisan. Išao sam si ga malo opet pročitati. Dakle, Dakle, tamo piše da Hrvatska mora isplaćivati razlike. Pa što ako Bosna jednog dana se razvije i ima bolji standard od Hrvatske tog trenutka, a Bosna u tom ugovoru nema obavezu isplaćivati razliku hrvatskim braniteljima? Mislim i ono je bilo pisano vrlo nasumično. Mislim da je to više skoro bilo potreba zato da bi se dobili glasovi od dijaspore, nego da bi se zbilja ljudima iz HVO-a pomoglo. Ja sam sudjelovao i u Oluji. Razbili smo okruženje kod Bihaća. Ja sam vidio neke pripadnike HVO-a, vjerujte mi dakle ne kažem da je svugdje u Bosni bilo tako, niti da su svi pripadnici HVO-a bili takvi. Ali mogu vam reći da meni nisu ostavili neki dojam, ali to je subjektivno mišljenje, vrlo subjektivno. Ali ovdje nismo zato da bi subjektivno razmišljali pa čak ni o maloljetnicima sa 16 godina. Jer kada netko ide sa 16 godina onda je odgovoran i kazneno mora odgovarati onaj tko ga je primio u borbenu postrojbu … /Upadica Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog Radoja Vidovića. **Vidović, Radoje (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Nakon jutrošnje rasprave na Odboru za branitelje gdje smo svi jednoglasno konstatirali da je zakon dobar, da je napredak i da će poboljšati prava hrvatskih branitelje i izrazili svoje zadovoljstvo da će se omogućiti i pripadnicima HVO-a da zatraže prava iz mirovinskog, mirovinska prava jednoglasno podržali. Nisam se mislio javljati za ovu raspravu, ali nekoliko teza iz današnje rasprave me potaklo da moram nešto reći o doprinosu HVO-a. Ovdje smo čuli jednu tezu da nije dobro vrijeme da se pripadnicima HVO-a omogući ta prava jer naši neće uspjeti ostvariti stambeno zbrinjavanje ako se omogući njima. To je ono što teza opasna i koja nas Hrvate u BiH najviše i boli jer se provlači teza da su Hrvati u BiH teret Hrvatskoj, da su teret državnom proračunu i da su često krivnja za neko stanje u Hrvatskoj. A Hrvati u BiH su kroz povijest itekako dokazali i pokazali svoju ljubav prema hrvatskom narodu i hrvatskoj državi, a to najbolje možemo vidjeti na primjeru Domovinskog rata. Na početku Domovinskog rata tisuće hrvatskih mladića iz BiH, Hrvata Hrvata porijeklom iz BiH koji su iseljeni diljem svijeta kao dragovoljci dolaze braniti RH. Nažalost mnogi od njih su položili svoje živote za stvaranje samostalne

kada je nenaoružan narod stao pred tenkove i spriječio dolazak tenkova u Sinj u zaleđe Splita, a koliko su Hrvati nacionalno svjesni i spremni se žrtvovati i za RH, najbolje pokazuje stanje 1992. 1992. g. Podsjetit ću vas, to je bilo davno za neke pa su možda zaboravili. To je doba kad je Dubrovnik potpuno opkoljen, to je doba kad je Hrvatska presječena u Maslenici, to je doba kad je srpski agresor prijeti direktno Zadru, Gospiću, Karlovcu, kad je trećina Hrvatske okupirana. To je doba nakon pada Vukovara.

Kada Srbi jasno kažu BiH da ni pod cijenu rata neće odustati, neće dozvoliti da se BiH odvoji od Srbije. Da se jasno zalažu za Veliku Srbiju, stvaranje Velike Srbije. To je doba kada Bošnjaci, tada muslimani žele samostalnu BiH, ali nisu spremni na obranu BiH. To je doba kad Bošnjaci ne žele jasno jamčiti Hrvatima da će biti ravnopravni u takvoj BiH, samostalnoj. I tada Hrvati u tim prilikama najčvršće se zalažu za stvaranje samostalne BiH jer su svjesni da Hrvatska u tim uvjetima, kad je trećina okupirana, ispresijecana, dugoročno ne može opstati, svjesni smo da tada mnogi u međunarodnoj zajednici očekuju da se zamrzne sukob u Hrvatskoj i da takva Hrvatska propadne ispresijecana. Tada Hrvati u BiH masovno izlaze na referendum i omogućavaju da se stvori samostalna BiH. To je najveći udar velikosrpskom projektu, a da je to tako pokazuju podaci JNA podaci JNA i potezi JNA. Odmah nakon toga, nakon referenduma JNA kreće prema Pločama, prema Neumu, želi zauzeti jug Hrvatske i time riješiti pitanje Dubrovnika. Tada JNA

nešto naoružani, još uvijek praktički nismo ni stvorili HVO. Ali smo zajedno sa hrvatskom vojskom kao jedni djelovali i spriječili takve poteze JNA i takav razvoj događaja. Treba ovdje podsjetiti na svu žrtvu koju su podnijeli Hrvati u Posavini, da bi zaustavili prodore JNA, da bi omogućili kakvu takvu sigurnost i našoj Slavoniji. Treba li podsjetit ovde na značaj HVO-a u završnim operacijama Zima '94. kad smo stvorili pretpostavke zajedno sa hrvatskom vojskom za oslobađanje Knina, za deblokadu Bihaća, za definitivnu propast sna, velikosrpskog sna o stvaranju neke Krajine zajedno u BiH zajedno sa Krajinom u Hrvatskoj? To su povijesne činjenice i ovim su Hrvati itekako pokazali u BiH da su spremni i na vlastitu žrtvu da bi pomogli stvaranju Hrvatske i nikad nismo bili niti ćemo biti nikakva, nikakva opasnost za Hrvatsku, nikakva smetnja razvoju Hrvatske, mi samo možemo biti i bit ćemo potpora Hrvatskoj i u sigurnosnom smislu u i ekonomskom i u kulturnom i u sportskom i u svakom drugom i zato evo, želim ovdje još jednom javno pohvaliti Ministarstvo branitelja, hrvatsku Vladu koja prepoznaje značaj opstanka Hrvata u BiH, koja prepoznaje žrtvu Hrvata u BiH i koja je znatno povećala i političku potporu, a i ovu ekonomsku. Ovo, to su nama bitna potpora, ali još bitnija ova politička da znamo da možemo jedni na druge računati i u ratu i u miru i zajedno graditi budućnost unutar zapadnoeuropskih civilizacija. Hvala. nama u BiH zaštita digniteta Domovinskog rata pitanje opstanka ravnopravnoga naroda? A štitit ćemo ga istinom, činjenicama, ali i trajnom skrbi hrvatskim braniteljima i stoga nam je vrlo bitno donošenja ovoga Zakona koje će omogućiti dodatna prava dijelu stradalničke populacije HVO-a i to je jedino važno u ovoj današnjoj raspravi. Danas vjerojatno i komentiramo i razmišljamo i ja i vi da moramo raditi na popravljanju zdravstvene skrbi stradalnika rata po uzoru na Republiku Hrvatsku i brojna druga pitanja neriješena pitanja hrvatskog naroda i stradalnika rata u Bosni i Hercegovini. U svakoj prilici zahvaljujemo i Vladi,

uvijek nije u potpunosti funkcionalna država, nije ekonomski napredna država i pomoć Hrvatske u zaštiti prava Hrvata u Bosni i Hercegovini, u zaštiti prava hrvatskih branitelja je neophodna i dobro došla i zato evo još jedan put zahvala na svemu onome što Vlada Republike Hrvatske čini kako bi se istina o Domovinskom ratu, istina o Hrvatima u Bosni i Hercegovini saznala ne samo u Republici Hrvatskoj, nego i u međunarodnoj zajednici.

Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, glavni tajniče Ministarstva hrvatskih branitelja, kolegice i kolege. Evo sve u svemu mislim na kraju, evo pri kraju ove današnje rasprave možemo reći sve u svemu da možemo biti zadovoljni da imamo različite i stavove i neka promišljanja. Ali mislim da gledajući da vjerujem da imamo svi istu težnju, a to je boljitak hrvatskih branitelja, stradalnika i članova njihovih obitelji. Jer gledam evo sve ovo što je Ministarstvo hrvatskih branitelja ali kroz hrvatsku Vladu kroz ovih 8 godina napravilo. Najprije moramo biti svjesni i sebi osvijestiti prije svega koliko je to bilo oduzeto. Jer da nešto nije bilo oduzeto, onda to ne bi se trebalo vraćati. Da nije bilo obespravljeno, ne bi trebalo to na jedan način ponovo sakupljati. Ne želim ovdje nikoga prozivati, jer svaka politika i vrijeme nosi svoje neke neke muke i neke političke odluke. Ali moramo bez obzira kojoj političkoj stranci pripadali, ja sam očekivao danas da će osobito kolege iz SDP-a reći evo hvala ministru, potpredsjedniku Vlade i ministru branitelja Tomi Medvedu i predsjedniku Plenkoviću jer mi nismo to mogli, nismo znali. Možemo sada politički se u izbornoj godini na razne načine nadopunjavati jedni druge, ali to nije dobro da u ovome Zakonu da se preko njega prepiremo, da govorimo ružne riječi, da upotrebljavamo nešto što hrvatski branitelji nisu zaslužili. Moramo biti svjesni, ali duboko uvjereni kao zastupnici ovoga visoka doma u kojoj poziciji je bilo Hrvatsko vijeće obrane kroz sve ove godine zadnjih 20-tak godina i što je ovih nepunih 8 godina ova Vlada napravila da bi se pomoglo Hrvatskom vijeću obrane, da bi se 100%-tni invalidi, udovice, supruge, djeca da bi se sve na jedan način pokušalo uskladiti u pravima i u pomoći hrvatskim braniteljima od rasta prava, naknade za nezaposlene hrvatske branitelje. Sjetimo se, sjećam se jedne prilike evo to moram ispričati, evo tu je i kolegica ne mislim ništa loše ali tada je ministar Matić rekao, kaže: „Da prosvjed me je puno osobno koštao kao čovjeka.“ Ali kaže: „Najviše me koštalo kada su mi moje kolege ministri počeli uzimati iz Ministarstva hrvatskih tada branitelja socijalu.“ Sjećamo se kako je to izgledalo, na koji način se napravila socijala hrvatskim braniteljima. Što je tada Mirando Mrsić kao ministar rada želio napraviti i na koji način obespraviti stradalnike 100%-tne invalide, udovice, majke to smo jasno vidjeli. To ne možemo pobjeći od toga, jer evo tu sve danas ovdje piše dragi prijatelji, draga gospodo. Jer da to nije bilo danas ne bi bilo potrebe donositi ovaj završni zakon. Tada ministar Medved 2017. ne bi trebao vraćati razdvajanje hrvatskih mirovina i opskrbnine tada i sve što se događalo. To je sam Frad Matić priznao da nije imao moć tada u toj Vladi. Ja to ne znam. Moguće Ali u ovoj Vladi predsjednik Vlade Andrej Plenković je dao priliku i ministru Medvedu i njegovim suradnicima da se napravi jedan kvalitetan zakon, zakon koji će biti ogledalo hrvatskoga branitelja i članova njihovih obitelj, jer to je onaj temelj i vrijednost hrvatskoga naroda. To je postojanost onoga gdje mi … /Upadica Sanader: Vrijeme./ U ime predlagatelja završno poštovani državni tajnik Darko Nekić. Hvala lijepa predsjedavajući. Evo pažljivo smo ja i glavni tajnik slušali sve ove primjedbe koje su bile izrečene bilo kao izlaganja predstavnika klubova, bilo u pojedinačnim raspravama ili u ime odbora. Ja bih dakako pokušao evo u ovom završnom izlaganju a prije nego što se zahvalim svima vama koji ste sudjelovali u raspravi obrazložiti još tri stvari koje su ovdje bile više puta i posebno naglašavane. Znači prva stvar koju smatram da je potrebno dodatno obrazložiti odnosi se na pitanje osnovice o kojoj je više znači saborskih zastupnika izlagalo odnosno o utjecaju osnovice i znači mijenjanju iznosa koje će po pitanju osobne invalidnine i po pitanju svih drugih prava dobiti hrvatski branitelji nakon što se usvoje izmjene i dopune ovoga Zakona. Uvažena zastupnica gospođa Nađ je spomenula u svom izlaganju znači da i predložila je još i u prvom čitanju iznijela prijedlog da bi se osnovica trebala vezati uz prosječnu plaću. Mi smo se ovdje znači čisto zbog operativnosti odlučili za ovu varijantu da se osnovica donosi odlukom Vlade, zato što već postoje takvi primjeri u Zakonu o socijalnoj skrbi gdje se zajamčena minimalna naknada, naknada za ugrožene kupce energenata, osobnu invalidninu i sl. također određuje odlukom Vlade. Dakle, smatramo da je to bolja opcija i da je puno operativnije jer će Vlada svake godine odlučiti o novoj osnovici, a osigurač koji je ugrađen u Zakon je taj da ta osnovica ne može biti manja nego što je bila u prethodnom razdoblju. Što se tiče iznosa, ja sam rekao da ne mogu govoriti o iznosu osnovice. Ali iz proračuna koji je usvojen jasno je da će ona biti znatno veća i po ovim projekcijama koje smo mi radili znači ona 10. grupa koja je zadnja grupa u kojoj su ljudi sa 20% invaliditeta znači ona će dobiti najveće povećanje ako uzmemo iznos osnovice u iznosu u iznosu od 500 eura. Znači, tu bi povećanje bilo 51%. Znači sve ostale grupe koje mijenjamo ovim Zakonom i člankom 9. izmjena i dopuna od 6. do 10. će također ostvariti značajno povećanje tih iznosa. Druga stvar koju sam htio posebno naglasiti ovdje je što je i danas ne samo u ovim natpisima koje smo imali prilike čitati, nego i u ovoj raspravi bilo pokušaja povezivanja znači izmjena i dopuna ovoga zakona, a posebno onog dijela koji se tiče HVO-a one 5. točke koju sam spominjao u svom uvodnom izlaganju sa tužbama pripadnika HVO-a. Znači ono što treba posebno još jedanput naglasiti sa ovog mjesta je to da taj problem nije nastao danas i nije nastao u razdoblju od kada ova Vlada rješava taj problem. Taj problem je nastao puno, puno ranije. Nastao je još 1997. i kasnijih godina. I nekako se ne mogu oteti dojmu da i ovi natpisi koji su se pojavili, a zanimljivo da se svaki put pojavljuju ili kada je obljetnica nekakve velike ratne operacije tipa Maslenice, tipa Oluje, jedan dan uoči obljetnice pada Vukovara, pa evo danas uoči usvajanja ovih izmjena i dopuna Zakona svaki puta se pojavljuju ti natpisi koji prizivaju nekakve katastrofične scenarije eto kako će državni proračun sa tim iznosima koji su daleko, daleko, daleko veći nego što je u stvarnosti uopće moguće da se to dogodi kako će državni proračun biti ugrožen odnosno kako će biti dovedeno u pitanje likvidnost države, a to dakako nije istina. Niti se ovaj proračun, niti se ovaj zakon ove izmjene i dopune zakona mogu vezati sa tim tužbama. Istina je samo jedna jedina, da ne postoji niti jedna pravomoćna presuda po tom pitanju samo je to istina. I treća stvar koju smatram ovdje, na žalost nema uvaženog zastupnika Mlinarića, koju mislim da je potrebno naglasiti večeras ovdje dakle, to je pitanje sazivanja odbora. Znači ja mogu evo i sa ovoga mjesta reći večeras da će odbor biti sazvan 14.12. u 9 sati. Znači sljedeći čini mi se četvrtak i doista se veselim mogućnosti da prezentiramo sve ove podatke jer smo često puta i sa ove govornice, ali na žalost i kroz različite medijske nastupe bili bombardirani podacima kako će eto tisuće ljudi, pojedinaca sa bivših okupiranih područja zasut zahtjevima nakon usvajanja Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Istina je potpuno suprotna. Znači ja ću danas naravno iznijeti samo statističke podatke jer postoji i Zakon o zaštiti osobnih podataka i europske direktive po kojima ne možemo dakako izlaziti sa imenima. Ali istina je tu sljedeća. Znači do danas a to je više od dvije godine od pripreme, od primjene ovoga Zakona o civilnim stradalnicima je podneseno u županijskim uredima tisuću 143 zahtjeva. Znači ne radi se o nikakvim tisućama zahtjeva koji će opteretit opet Državni proračun, niti o nikakvim katastrofičnim scenarijima koji će se zbog toga dogodit. Od tih 1.143 zahtjeva znači, a prema onom čl. 5. iz Zakona o civilnim stradalnicima koje zahtjeve obrađuje posebno povjerenstvo u čl. 5. koje je ministar formirao svojom odlukom, do tog povjerenstva je do današnjeg dana, dakle više od 2.g. došlo došlo 957 zahtjeva. Od tih 957 zahtjeva povjerenstvo je riješilo 794 zahtjeva, dakle do današnjeg dana riješeno je 82,96% tih zahtjeva. A kako su riješeni? Riješeni su na način da je 731 zahtjev, dakle 76%, malo više od 76% svih zahtjeva pozitivno riješeno, a 49 zahtjeva je negativno riješeno, znači 5,12% zahtjeva je riješeno na način da su ti zahtjevi odbijeni jer smo ustanovili da prema čl. 5. se radi o ljudima koji su bili pripadnici neprijateljskih postrojbi ili se radi o njihovim rođacima koji su znači njihovi muževi, očevi i slično, bili pripadnici neprijateljske vojske, pa slijedom čl. 5. ne mogu ni ostvarit znači ta prava koja bi ostvarili civilni stradalnici Domovinskog rata. I u trećoj skupini je 14 predmeta koje smo poslali na dodatnu provjeru, znači to je negdje oko 1,46 predmeta i ja se doista evo veselim toj sjednici koja će se dogodit 14.12.. Kažem još jedanput, nažalost nema više zastupnika Mlinarića, veselim se dakle toj raspravi jer smo prečesto u zadnjih godinu dana znači na sve te prigovore, pa ja ću reći i manipulacije nekim podacima, nažalost nismo mogli otvoreno govorit, kao što ćemo to uskoro moć na ovoj sjednici 14.12.. Evo, ja sam osjećao potrebu naglasit neke 3 važne stvari koje su više zastupnika spominjalo u svojim izlaganjima, dakako bilo je tu još i puno drugih pitanja, ali evo ja bi svoje zaključno izlaganje zavrio s ovim. Zahvaljujem se još jedanput i Odboru za zakonodavstvo i Odboru za ratne veterane koji su jednoglasno podržali i jedan i drugi odbor ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima. Zahvaljujem se vama koji ste sudjelovali u konstruktivnoj raspravi večeras. Hvala vam lijepa. **Sanader, Ante (HDZ)** Zahvaljujem državnom tajniku. S ovim smo iscrpili raspravu, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sad ćemo napravit pauzu 5 minuta po zahtjevu informatičara. Nastavljamo u 21 i 20.

529. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. a u svezi sa člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora.